Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom kao što smo i najavili: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, drugo čitanje, P.Z.E. br. 389. Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. u vezi s čl. 190.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 Prije nego što dam riječ poštovanom državnom tajniku Tugomiru Majdaku koji će obrazložiti prijedlog zakona, imamo nekoliko zahtjeva za stankom, prva na redu je kolegica Vukovac, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani, dužna sam dakle zatražiti stanku na temelju poslovnika i to u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku u trajanju od najmanje 10 minuta. Dakle po tko zna koji puta moram upozoriti da zakon koji je danas na dnevnom redu i o kojemu ćemo raspravljati nije u skladu sa ustavom. Konkretno, krše se odredbe čl. 19. Ustava RH koji govori koji govori o tome da se svim poljoprivrednicima, svim ljudima, svim građanima RH mora osigurati pravo na žalbu. Nažalost, naši poljoprivrednici to pravo nemaju. Time ih ponižavamo, time zapravo govorimo koliko koliko nam je stalo do života na selu i koliko nam je stalo do domaće proizvodnje hrane. Niti jedna zemlja članica EU na ovaj način ne priječi pravo prilaska sudu svojim poljoprivrednicima, Hrvatska i dalje u tome ustraje, ne znam zašto i kome je to u cilju. da upravo načelnici koji ovih dana raspolažu poljoprivrednim zemljištem koje je zapravo jamac za opstanak hrvatskog ruralnog prostora manipuliraju, manipuliraju u političke svrhe jer znaju da se prijavitelji na natječaj ne mogu žaliti sudovima i nemaju pravo na žalbu, do kada ćemo imati takvu takvu praksu u Hrvatskoj jer dok imamo takvu praksu selo nam izumire. Zahvaljujem. pa preko 50% hrvatskih pčelara. Dakle imamo nešto više od 10 tisuća registriranih pčelara, od toga mrvicu manje od 50% nisu članovi Hrvatskog pčelarskog saveza i pčelari su me zamolili državni tajniče da prenesem, ja ću ih uskoro okupiti sve u HS, poruku da se slažu apsolutno da nadležno Ministarstvo poljoprivrede nadležno Ministarstvo financija skuplja sve informacije i podatke o proizvodnji meda, o pčelarima koje većinu je i dosada skupljalo i da tu nema nikakvih problema, ali 50% hrvatskih pčelara, a mi pričamo tu dakle otprilike oko 4-4,5 tisuće hrvatskih pčelara su rekli da ne žele davati najintimnije tajne podatke dakle koje oni kao pčelari rade o proizvodnji meda, o mjestima prikupljanja meda itd., privatnoj udruzi građana, Hrvatskom pčelarskom savezu, čiji ne žele bit članovi. Naši ustavnopravni stručnjaci s kojima smo kontaktirali su rekli da će ta odredba past na ustavnom sudu i obavještavam vas i hrvatsku javnost da ćemo mi zatražit zaštitu ustavnog suda za sve one pčelare koji svoje podatke ne žele dati Hrvatskom pčelarskom savezu. A mi pričamo o privatnoj udruzi članovi upravnog odbora traže financijsko izvješće detaljno, 12.g. ga ne mogu dobiti od vodstva Pčelarskog saveza, 12.g. i vi znate da je ovo istina što govorim. I sada njihovo obrazloženje kažu mi smo privatna udruga i nije vaše pravo da saznate sve detalje, a s druge strane u talu s ministarstvom odnosno s vama žele dobiti sve druge informacije od pčelara na terenu. To vam pčelari neće dopustiti i borit će se za svoja prava na najvišim instancama RH. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolegice Jeckov, izvolite. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDSS-a tražim stanku kako bismo još jednom ukazali koliko je važno da pogodimo prave mjere kojima bismo produžili, kojima bismo osigurali produktivnost i konkurentnost poljoprivrede kako bismo pogodili prave mjere kojima ćemo se lakše prilagoditi klimatskim promjenama i kako bismo osigurali prave mjere kojima će se postići održivost poljoprivredne proizvodnje. I ono što je najvažnije, kako ćemo osigurati prave mjere kojima ćemo oživjeti naša sela, sela u RH koja su nam prazna, a to ne kažem ja, to kažu rezultati popisa stanovništva.

rekli bi Bosanci niđe veze jer hrvatska poljoprivreda nažalost je uništena. Počelo se je uništavati privatizacijom '90.-tih, svi pikovi su jednostavno uništeni, nekada bogata Slavonija postala je siromašna, od 4. mjesec ove, prošle godine, ove godine nemamo ni tvornicu mineralnih gnojiva, sjeme, sjemenarsku proizvodnju također nemamo više u Hrvatskoj, a s druge strane poljoprivredno zemljište i Zakon o poljoprivrednom zemljištu mijenjan je čak 15 puta zato jer su zemlju trebali dobiti oni koji su na njoj mešetari, a ne oni koji su poljoprivrednu proizvodnju poticali na svojoj zemlji. To je istina o Hrvatskoj. S druge strane Vlada vodi politiku tako da pogoduje stranim trgovačkim lancima, oni su ovdje gazde, rade što god hoće, prodaju proizvode gdje navodno piše „sa hrvatskih polja povrće“, zemlja porijekla Austrija i to se tolerira i to država tolerira, kao što tolerira različite cijene hrane na otocima i npr. na kopnu. Odite na otoke i vidjet ćete da ista hrana košta duplo skuplje, jel to fer prema ljudima koji tamo žive, da li ti ljudi imaju veće plaće, još imaju i teže uvjete života i tako je nažalost u Hrvatskoj kada se država time ne bavi, država se bavila time da im spusti u dva navrata PDV, prvi put s 25 na 13%, drugi put s 13 na 5% na hranu na određene artikle i na taj način je ostavila preko 3,6 milijarde kuna u džepovima stranih trgovačkih lanaca, pa i oni sad potpadaju pod ovaj ekstra profit. Pogledajte tablice, to su ekstra profiteri koji uvoze hranu dok domaća proizvodnja propada.

i kako bi naglasili da su ove izmjene zakona nužne, da naš hrvatski nacionalni okvir uskladimo sa onim EU. Naime, nova zajednička poljoprivredna politika bitno je fleksibilnija, ona je u okviru 9 ciljeva koji se moraju pratiti, dozvolila svim državama članicama da donesu svoje nacionalne strateške planove u kojima prepoznaju prioritete vlastite domaće poljoprivredne, to smo i mi učinili u našem nacionalnom strateškom planu kojeg je Europskog komisija i odobrila. Da bi taj nacionalni strateški plan mogli provoditi u korist hrvatskih poljoprivrednika i očuvanja hrvatskog sela potrebne su nam ove izmjene zakona. Da je riječ o ozbiljnim sredstvima govori činjenica da za slijedeće programsko razdoblje imamo na raspolaganju 5 milijardi eura i taj novac trebamo utrošiti na pravi način da stigne u prave ruke kako bi podigli produktivnost i konkurentnost hrvatske poljoprivrede. Svjesni smo tu da nam je potrebno i dobro organizirat naše poljoprivredne proizvođače. Zbog toga ovim zakonom dajemo mogućnost izmjene pravnog statusa proizvođačkih organizacija kako bi one mogle koristiti novac iz europskih sredstava. No isto tako novi zahtjevi koji se stavljaju pred hrvatske poljoprivrednike su doista izazovni i oni ih neće uspjet savladat i steći nova znanja i prilagodit se ukoliko neće imat pomoć savjetodavne službe. Zato ovim zakonom detaljno propisujemo za što je zadužena javna savjetodavna služba, ali dajemo ovlasti privatnoj savjetodavnoj službi, te ćemo osigurati i njihovo financiranje. Ovaj zakon dodatno osnažujemo i zaključcima Odbora za poljoprivredu jer nam je stalo da se propiše kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i da se kroz kratke lance opskrbe hranom domaći poljoprivredni proizvod dopremi do krajnjeg potrošača. Stanka je odobrena. Ima li još zainteresiranih? Ne. Onda ćemo nastaviti točno u 10 sati.

Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, nastavljamo s radom, pozivam poštovanog državnog tajnika Tugomira Majdaka da obrazloži Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče HS, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Dakle Zakonom o poljoprivredi određuju se ciljevi i mjere poljoprivredne politike, pravila vezana uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjere informiranja i promocije, pravila o jakim alkoholnim pićima, prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, zahtjevi kvalitete za hranu i hranu za životinje, prikupljanje podataka otpada od hrane, doniranje hrane i hrane za životinje, ekološka proizvodnja i sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, savjetovanje poljoprivrednika, obrazovanje, te razvojni i stručni poslovi, te informacijski sustavi i baze podataka u poljoprivredi. Na razini EU izmijenjen je pravni okvir kojim se uređuje provedba zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027.g., kao i propisi kojima se uređuje ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda. Stoga je potrebno trenutno važeće odredbe Zakona o poljoprivredi uskladiti s odredbama ovih akata EU. Nadalje, u skladu s odlukom o donošenju Nacionalnog plana o zamjeni hrvatske kune eurom i zaključka Vlade RH o provedbi zakonodavnih aktivnosti povezani su uvođenjem eura kao službene valute u RH. Bilo je Bilo je potrebno izmijeniti i određene odredbe Zakona o poljoprivredi radi pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenjem eura kao službene valute u RH. Dodatno, bilo je potrebno doraditi odredbe koje se odnose na proizvođačke organizacije, panela za organoleptičke analize djevičanski maslinovih ulja, te izvješćivanje Europske komisije. Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi osigurat će se pravni temelj za provedbu mjera zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju 2023.-2027.g. u skladu s novim zakonodavnim okvirom EU. S tim u vezi definira se i strateški plan RH kao dokument koji sadrži mjere poljoprivredne politike koji, koje će se sufinancirati iz fondova EU namijenjenih poljoprivredi. Uvodi se novi pojam sektorskih mjera koje su usmjerene u pravilu prema proizvođačkim organizacijama u odabranim poljoprivrednim sektorima. Odobravanje operativnih programa proizvođačke organizacije u idućem programskom razdoblju prepušta se Agenciji za plaćanje. Također uvodi se pojam uvjetovanosti koji se odnosi na skup pravila koje poljoprivrednici moraju ispuniti kao preduvjet za stjecanje izravne potpore, te se propisuje kontrola i provedba pravila uvjetovanosti. U skladu sa smjernicama i prioritetima nove zajedničke poljoprivredne politike EU modificiran je obuhvat mjera i tema kojima savjetodavna služba savjetuje poljoprivrednike. U dijelu koji se odnosi na panele za organoleptičku analizu maslinovih ulja detaljnije se propisuju poslovi i postupci ovlaštenja službenih panela koji provode provjeru maslinovih ulja radi službenih kontrola na tržištu odnosno profesionalnih panela koji proi…, provode analizu maslinovih ulja na zahtjev proizvođača radi samokontrole maslinovog ulja. Uz postojeći upisnik ovlaštenih panela uvodi se i nacionalna lista senzorskih ocjenjivača maslinovog ulja koja će se objavljivati na mrežnim stranici Ministarstva poljoprivrede. Najvažnija je promjena u Poglavlju proizvođačkim organizacijama, tiče se usklađivanja proizvođačke organizacije osnovane na temelju Zakona o udrugama. Ova će odredba omogućiti proizvođačkim organizacijama osnovanim kao udruge odnosno kao neprofitne organizacije da zamjenom u drugi prihvatljivi pravni oblik ravnopravno sudjeluje u provedbi sektorskih mjera uključujući i korištenje potpora iz fondova EU. Također dodana je odredba o uvjetima pod kojima se dogovor ili praksa reprezentativnih proizvođačkih organizacija mogu na ograničeni rok propisati za druge proizvođače koji nisu članovi proizvođačke organizacije. Prema važećem EU zakonodavstvu ta se pravila mogu odnositi primjerice na izvješćivanje, primjenu strožih pravila pravila od onih koja su propisana, zaštitu okoliša, korištenje zaštićenih oznaka ili oznaka kvalitete, pravila o pakiranju, prezentaciji proizvoda i slično. Odredbe o ekološkoj proizvodnji modificirane su s obzirom na pravila iz provedbenih propisa EU donesenih nakon stupanja na snagu važećeg Zakona o poljoprivredi, osobito se to odnosi na odredbe o skupinama objekta odnosno o skupinama malih poljoprivrednika koji primjenjuju sustav skupnog certificiranja s ciljem jačanja lokalnih mreža, boljeg tržišnog plasmana, te smanjenja troškova inspekcijskih pregleda i administrativnog opterećenja. Nadalje, proširena je mogućnost odobravanja izuzeća od provedbe proizvodnih pravila u ekološkoj proizvodnji u opravdanim slučajevima o kojima odlučuje Ministarstvo poljoprivrede. Modificirane su odredbe o kontrolama ekološke proizvodnje u skladu s novim EU zakonodavstvom, te je nomotehnički dorađena odredba o izuzeću od obveza upisa u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji. Kako bi se ispunila obveza izvješćivanja prema Europskoj komisiji uvodi se novi upisnik posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica. Vođenje evidencije o zalihama ovih proizvoda Europska komisija propisala je radi praćenja stanja na tržištu zbog poremećaja koji su nastupili ratnim sukobom u Ukrajini. Isto tako jasnije se propisuje obveza upisa u evidenciju pčelara i pčelinjaka i dostava podataka o broju košnica spremnih za prezimljavanje na državnom području RH, proizvodnji i troškovima proizvodnje meda, te o cijenama meda. U odnosu na tekst prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u HS nomotehnički je dorađen izričaj teksta odredbi Konačnog prijedloga zakona, predložene su dodatne izmjene i dopune. U svrhu jasne provedbe strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike RH za razdoblje 2023.-2027. propisan je način dodjele potpore iz strateškog plana ZPP-a RH za ovo razdoblje i osnovni postupovni procesi Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ako dodijele potpore putem natječaja, te se točno definiraju akti kojima se definira provedba intervencije strateškog plana ZPP RH 2023.-2027.. U dijelu u kojem se propisuje obveza upisa u evidencije, u evidenciju pčelara i pčelinjaka precizno se propisuju podaci koji se prikupljaju u sektoru pčelarstva, kao i uloga Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskog pčelarskog saveza u prikupljanju tih podataka. Jasnije je propisano postupanje ukoliko se utvrdi da korisnik djelomično ili u cijelosti ne udovoljava uvjetima za ostvarivanje prava na potporu. U slučaju utvrđivanja ne udovoljavanja uvjeta, uvjetima za ostvarivanje prava na potporu, poljoprivredna inspekcija sastavlja zapisnik o utvrđenim činjenicama, te ga dostavlja Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja donosi odluke o pravima korisnika na potporu. U dijelu koji se odnosi na obveze subjekata u ekološkoj proizvodnji, te poravnanje sredstava, povrata sredstava iz planiranog pogrešnog pozivanja na odredbu uredbi EU. Za provedbu ovog zakona potrebno je osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH za uspostavu i vođenje upisnika posjednika žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica. Potrebna sredstva za provedbu ovog zakona Ministarstvo poljoprivrede će planirati u okviru svojih limita, ukupnih rashoda utvrđeni Državni proračun RH za 2023. godinu i Projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Još želim naglasiti da Ministarstvo poljoprivrede, odnosno predlagatelj prihvaća zaključke koje je jučer donio Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora vezano dakle za podzakonske akte u dijelu kvalitete hrane, odnosno zelene javne nabave i povratna informacija od strane Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva vezano za provedbu ovih i donošenje ovih podzakonskih akata. Hvala. Zahvaljujem državnom tajniku. Replike, prva je na redu kolega Kirin. Izvolite. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani tajniče. Ovim Zakonom o poljoprivredi određuje se ciljeve i mjere poljoprivredne politike. Strategiju prema poljoprivredi treba mijenjati, jer stvaranje prehrambene neovisnosti je jamac budućnosti. Problemi koji prate hrvatsku poljoprivredu godinama su se produbili i posebno ulaskom u EU. Porastao je uvoz hrane u Hrvatsku. Da li će doći do povećanja poljoprivredne proizvodnje posebno ekološke i to pod kontrolom ministarstva i preferiranjem poticaja baš takvoj proizvodnji, proizvodi koji bi bili dostupni hrvatskim građanima i proizvodi koji bi bili prepoznatljivi u turističkoj ponudi. Hvala. **Majdak, Tugomir** Hvala na pitanju, odnosno komentaru vezano za ekološku proizvodnju. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Strategiju poljoprivrede Republike Hrvatske za razdoblje od 2030. godine sa posebnim naglaskom na ekološku proizvodnju i definiranje, dakle postotka ekološke proizvodnje kroz akcijski plan za ekološku poljoprivredu u Republici Hrvatskoj. Trenutno imamo poljoprivredne površine registrirane u ekološkoj proizvodnji na razini 110 000 ha. Planiramo, to je 7% ukupne, dakle poljoprivredne proizvodnje pod ekološkom poljoprivredom. Planiramo do 2030. godine postotak povećati do 14%. Također u mjerama, odnosno intervencijama strateškog plana 2023., 2023., 2027. definirali smo niz mjera u okviru eco shema, ali i u okviru poljoprivredno-okolišnih mjera, mjerama vezanim za okoliš i klimu kako bi dodatno osnažili ovaj segment ekološke proizvodnje. **Jandroković, Poštovani državni tajniče, Hrvatska izdvaja velika sredstva za poljoprivredu, izdvajala je dugi niz godina danas iz zajedničke europske poljoprivredne politike, a kao što je rekao gospodin Kirin i mnogi danas ovdje uvoz hrane u Hrvatsku se povećava. Kako je to moguće? Zašto Hrvatska nije samodostatna u svinjogojstvu, u mljekarstvu, znamo sa kojim problemima se susreću i povrtlari, dakle mali OPG-ovi. Zašto Hrvatska uvozi toliko hrane? Zašto ste dopustili stranim trgovačkim lancima da u Hrvatskoj rade što hoće, da smo jednostavno ovisni o uvoznim lobijima. Imate artikl na kojem piše sa hrvatskih polja. Piše zemlja porijekla Austrija. Pa to je nedopustivo da se događa u našoj zemlji. Zadnji trgovački lanac koji je bio u hrvatskim rukama je privatiziran, prepušten strancima i na žalost Hrvatska je sada pod

indeks povećanja u vanjsko-trgovinskoj bilanci Republike Hrvatske vezano za poljoprivredne i prehrambene proizvode, odnosno proizvode vezane za poljoprivredu, vezane za samodostatnost. naša strateška odrednica je povećanje, dakle obujma poljoprivredne proizvodnje u strateškim sektorima prije svega u sektorima stočarske proizvodnje. Na tom tragu, dakle usmjerili smo značajna sredstva i u okviru u okviru budućih intervencija strateškog plana za razdoblje 2023., 2027. za podizanje konkurentnosti i produktivnosti hrvatske poljoprivredne proizvodnje, za povećanje održivosti poljoprivredne proizvodnje, za osnaživanje, udruživanja poljoprivrednika kako bi, dakle njihov položaj na tržištu bio još jači i kako bi imali veću pregovaračku moć upravo oko trgovačkih lanaca gdje plasiraju svoje proizvode. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Evo ja pozdravljam donošenje i ovog zakona. Vidim da ste se potrudili napraviti kvalitetan i dobar zakon i nadam se da će on odgovoriti izazovima da će našeg seljaka, proizvođača učiniti zadovoljnijim i da primarno on bude taj koji će i proizvoditi hranu. Moje pitanje vama je mi imamo do sada zaštićeno 38 čini mi se hrvatskih proizvoda. Hoćete li nastaviti i dalje? Tu prije svega mislim na ekstra djevičansko ulje, pa mislim na hrvatski med, isto tako i svježe hrvatsko meso. Hvala lijepa. **Majdak, Tugomir** Hvala na vašem pitanju. Dakle, da činjenica da smo mi zaštitili na europskoj razini 38 proizvoda EU oznakama kvalitete što oznakama izvornosti, što zaštitom dakle zemljopisnog podrijetla i po tom broju smo, dakle sedmi na ljestvici europskih zemalja kao najmlađa zemlja članica. To je doprinos prije svega i velikog broja interesa od strane poljoprivrednika, velikog broja poljoprivrednika koji prijavljuju svoju zaštitu. Trenutno imamo 5 ekstra djevičanskih maslinovih ulja pod zaštitom, EU zaštitom. Također se priprema, imamo slavonski med kao jedini med koji je zaštićen oznakom izvornosti. Priprema se, dakle zaštita i ona je u postupku na EU razini zaštita goranskog meduna dakle ova zaštita, a vezano za ekstra djevičanska maslinova ulja u tom dijelu prepoznajemo niz, dakle lokalnih proizvoda vezano za maslinova ulja koje … …/Upadica Poštovani državni tajniče, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kojom bi se trebalo osigurati besplatne zdrave obroke za sve osnovnoškolce, a koji bi se trebali dobavljati kroz kratke lance opskrbe hranom sa lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. I do sada smo imali mjeru sheme školskog odnosno mlijeka, pa me zanima koliko lokalnih OPG-ova sudjeluje u shemi školskog voća, odnosno koliko lokalnih OPG-ova sudjeluje u shemi školskog mlijeka. Ovo vas pitam zato što nisam uspjela naći podatke o niti jednom lokalnom OPG-u, nego podaci kazuju da su nam ponovno dobavljači trgovački lanci, odnosno sama mliječna industrija. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Majdak, Tugomir** Hvala na vašem pitanju. Dakle, program školske sheme je imao nekoliko modifikacija u posebnoj izmjeni, dakle ovog programa oslonili smo se upravo na provedbu od strane prije svega županija, odnosno njihovih školskih ustanova na način da se preferira lokalni proizvod, dakle upravo ono što vi naglašavate kroz kratke lance opskrbe. prošlom modelu koji je zagovarao, dakle širok spektar dobavljača imali smo također prema našoj evidenciji i dobar broj poljoprivrednih gospodarstava, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Ali ovim modificiranim načinom, dakle javne nabave posebno smo naglasili

Marijana (Nezavisni)** Hvala vam predsjedniče. Poštovani državni tajniče svjedoci smo da u Hrvatskoj ima jako puno onih koji sve znaju o nogometu i sve znaju o poljoprivredi i u dnevno-političkim raspravama, ali i ovdje u Hrvatskom saboru. Pa tako se javljaju neki glasovi koji kažu da Hrvatska u stvari ne bi trebala svojim poljoprivrednicima davati potpore, da je bolje da sve prepusti tržištu. Obzirom da je Hrvatska država članica EU i da smo korisnici kao i druge države članice zajedničke poljoprivredne politike, onda je jasno da i druge države članice pomažu svoje poljoprivrednike sa potporama i kroz izravna plaćanja i kroz drugi stup. Pa možete li nam reći kako bi u stvari se snašli hrvatski poljoprivrednici kada bi poslušali te wannabe stručnjake i kada bi se ukinule potpore u poljoprivredi. Koja bi bila njihova šansa Izvolite odgovor. **Majdak, Tugomir** Hvala na vašem upitu, komentaru. Dakle, definitivno bi bili manje konkurentni za tu bilo kakvu utakmicu, pa uspoređujemo, usporediti i sa nogometnim i svjetskim prvenstvom. Dakle, bili bi na razini onih prosječnih reprezentacija kada ne bi mogli ostvarivati potporu putem dva stupa zajedničke poljoprivredne politike, putem garancijskog fonda, odnosno putem fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Tekovina europske poljoprivrede bazira se na potporama. Od ukupnog iznosa potpora 15% je vezano za proizvodno vezana plaćanja. To se planiralo promijeniti i smanjiti, međutim evo i Europski parlament i Komisija i samo Vijeće ministara je upravo naglasila da taj segment mora ostati na toj razini, ali i ukupna potpora u ruralnom razvoju je zadržala svoj segment kao i ukupna omotnica, dakle za poljoprivredu. Bez potpora, dakle hrvatska poljoprivreda, odnosno hrvatski poljoprivrednici da zaključim ne bi bili konkurentni niti spremni za bilo kakvu **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Poštovani tajniče, evo za razliku od onih koji nisu za potpore ja jesam za potpore i postavit ću pitanje zapravo sa terena. Radi se o Hrvatskom zagorju, radi se o malim parcelama koje nisu raščišćene po zemljišnim knjigama. Te parcele uzimaju u zakup poljoprivrednici, međutim ne mogu sklopiti ugovor budući da nema pravog vlasnika, odnosno ono što piše u zemljišnim knjigama nije, ne odgovara istini. Ti poljoprivrednici za te parcele koje su uzeli u zakup i koje stvarno obrađuju i na kojima imaju i prihode i prinose ne mogu dobiti nikakve poticaje. Postoji nekakva mogućnost da stupite u kontakt sa Ministarstvom pravosuđa i sa Državnom geodetskom upravom da se pokuša pronaći rješenje da se i te parcele koje nisu raščišćene u Zemljišnim knjigama mogu uzeti u zakup i da se nakon toga na njih dobivaju poticaji jer bi to našim poljoprivrednicima kao prvo i osnovno pomoglo da lakše žive, a drugo da budu konkurentniji na tržištu. **Majdak, Tugomir** Hvala na vašem pitanju, odnosno komentaru i određenoj smjernici. Dakle, potpora se ostvaruje na temelju upisa u jedinstveni zahtjev za potporu, odnosno podnošenjem jedinstvenog zahtjeva za potporu, a ARKOD sustav je evidencija korištenja poljoprivrednog zemljišta. Dakle, imamo i pravilnik koji donosimo na godišnjoj razini o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta u funkciji potpore. I u ovom dijelu smo na određeni način imali sluha i za onaj vid poljoprivrednog zemljišta za koji poljoprivrednici bilo da se radi prije svega o privatnom vlasništvu koje nema riješeno imovinsko pravne odnose, onda nisu riješene knjige da i taj segment poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednici mogu upisati u ARKOD sustav. Definitivno evo temeljem vaše smjernice nastojat ćemo

Poštovani državni tajniče ovim izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi omogućit će se proizvođačkim organizacijama koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama, da mogu izvršiti promjenu pravnog oblika u zadruge ili trgovačka društva. Pa je li vam poznato koliko do sada ima registriranih proizvođačkih organizacija u Republici Hrvatskoj i koje su one do sada imali benefite, a koje će imati ako promijene pravni oblik? Hvala. **Jandroković, Hvala na vašem upitu. Dakle, trenutno je u Hrvatskoj od strane Ministarstva poljoprivrede priznato ukupno priznate su 23 proizvođačke organizacije, priznati su i njihovi poslovni planovi kojim ove proizvođačke organizacije konkuriraju za sredstva na razini aktualnog aktualnog programa ruralnog razvoja koji se završava sa krajem ove godine ali i budućeg strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023./2027. Dakle, za ustrojavanje rada proizvođačkih organizacija osigurana su europska sredstva u iznosu do 100 000 eura godišnje za razdoblje od pet godina putem degresivne stope prema utrženoj vrijednosti te proizvođačke organizacije. U budućem programskom razdoblju ova potpora će biti na razini 75000 eura, dakle godišnje ali i dalje će biti potpora usmjerena prema ustrojavanju i start

Hvala lijepa. Poštovani g. državni tajniče, nisam stručnjak za poljoprivredu kao predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu, ali moram vas pitati nešto. Ako smo mi tako jaki igrači kao što ste rekli, kako to da u jednom lancu trgovine za kućne ljubimce, prvenstveno za glodavce, travu, travu, pazite travu uvozimo iz Austrije, piljevinu koju stavljamo pod te zajce, zamorce ili što već imamo uvozimo iz Mađarske, a mješavinu žitarica jel te glodavci jedu kukuruz, ječam, zob, što već jedu, uvozimo iz Italije, dakle travu uvozimo iz Austrije, piljevinu iz Mađarske, a žitarice iz Italije. Možete mi komentirati tvrdnju da smo poljoprivredna velesila iz ove perspektive, hvala lijepa. **Jandroković, Hvala. Bit ću kratak, dakle nisam se referirao da smo poljoprivredna velesila već, već da ne bi bili spremni za konkurentnu utakmicu na bilo kojoj razini naši poljoprivrednici, naših poljoprivrednika naša poljoprivreda kada ne bi mogla koristiti izdašne EU potpore. Vezano za samu tržišni plasman određenih proizvoda na tržištu evo imam informacije da ovo zadnje što ste rekli mješavina dakle određenih žitarica da se i naši određeni proizvođači profiliraju u tom dijelu i da su počeli proizvoditi dakle i na neki način se verzirati u ovom segmentu. Nadam se da će im i ova europska sredstva omogućiti da se verziraju i u drugim dijelovima koji nisu pokriveni dakle domaćim proizvodima. Sada je na redu kolega Sobota, izvolite. **Sobota, Darko (HDZ)** Hvala predsjedniče HS. Uvaženi državni tajniče, iako ste vi u svom obrazloženju se dotakli neprofitnih organizacija i udruga i sama maloprije kolegica Zmaić je vam postavila to pitanje, ja bih se ipak vratio malo na to jel zapravo u ovom prijedlogu zakona govori se da je načelo neprofitnosti udruga nepo…, da se nepovoljno odražava na njihovu ozbiljniju tržišnu orijentiranost i kompetitivnost. Ja bi zapravo da nam još jedanput spomenete kako se zapravo na temelju ovog zakona, a vezano je uz Zakon o udrugama, kako ovaj zakon predviđa sudjelovanje upravo tih udruga u programima i mjerama potpora iz fondova EU, ali i iz Državnog proračuna RH? **Majdak, Tugomir** Hvala. Dakle proizvođačke organizacije koje su danas registrirane kao udruge imaju do kraja ovog razdoblja do 2027. mogućnost preoblikovanja u drugi pravni oblik. pravnim oblikom oni postaju dakle konkurentniji i prihvatljiviji kao korisnici za investicijske mjere u okviru novog strateškog plana. Dakle investicijske mjere znače mjere potpore za izgradnju određenih pogona, određenih objekata, određene opreme i mehanizacije kako bi unaprijedili svoju proizvodnju. Dosada smo u okviru mjere 9 imali potporu za ustrajavanje proizvođačke organizacije gdje je prihvatljivi oblik i bila udruga u dijelu dakle intervencijskih odnosno investicijskih mjera. Tu se mora pratiti i financijski segment, ekonomska, dakle ekonomski tijek svake proizvođačke organizacije i tu onda mora se preoblikovati u pravni oblik koji to podržava. Sada je na redu kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče sabora. Poštovani državni tajniče, ja ću imati jedno jednostavno pitanje. Dakle mi imamo izvanrednu sjednicu sabora iz razloga, jedan od razloga je donošenje odnosno u drugom čitanju ovog zakona. Mene zanima što je u ovom zakonu toliko važno, toliko bitno, toliko važno za rad i ministarstva i za teren i sve ostalo što nije moglo čekati da ide u normalnu proceduru nego je zbog toga morala bit sazvana izvanredna sjednica HS? Hvala lijepo. hvala, čekam riječ. Dobro, hvala na pitanju, upravo sam naglasio više puta u ovim svojim odgovorima strateški plan zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. i niz pravilnika koje treba donijeti, na kojim ministarstvo već sada radi za niz intervencija u okviru ovog strateškog plana kako bi ti pravilnici stupili na snagu već u siječnju, dakle bilo je potrebno donijeti pravni temelj odnosno Zakon o poljoprivredi odnosno izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi i kako bi naši poljoprivrednici onda mogli već od siječnja koristiti ove nove intervencije ili nastaviti

Poštovani državni tajniče, evo ovdje je već jutros naglašeno da RH ima određeni i značajan broj zaštićenih, brendiranih, izvornih, autohtonih proizvoda i to je zasigurno i zasluga vašeg resornog ministarstva. Ja ću spomenuti kao primjer evo dalmatinski pršut koji je zaista ima kvalitetu, međutim da bi bio na globalnom europskom tržištu značajno zastupljen još više znači nedostaje kvantiteta, znamo i problem sa sirovima i tako, pa me zanima na koji način ne samo dalmatinskom pršutu već svim ovim brendiranim proizvodima se može pomoći da budu još značajnije zastupljena na globalnom tržištu, hvala. **Jandroković, Hvala. Dakle, imamo informacije i u tome i Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa Ministarstvom vanjskih poslova sudjeluje dakle da je i dalmatinski pršut prisutan i na tržištu EU, kao takav da ima izvozni karakter, ali i u trećim zemljama. Kako bi u dijelu kvantitete dakle osigurali ne samo proizvođačima dalmatinskog pršuta već i drugim proizvođačima zaštićenih proizvoda naš cilj je povećati dakle obujam poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu smo objavili natječaje u tekućoj godini za ulaganje u reprocentre u svinjogojstvu za ulaganje u investicije u tov svinja, također i u drugim segmentima stočarske proizvodnje kako bi osnažili naše, našu sirovinsku ponudu upravo za ove proizvođače ne samo sa zaštićenim oznakama već i šire. Marijan (Hrvatski suverenisti)** Poštovani državni tajniče, hrvatska zemlja još uvijek nije toliko zagađena pesticidima kao dobar dio poljoprivrednog zemljišta u zapadnoj Europi. Vi ste u jednoj od replika spomenuli da je oko 7% trenutno poljoprivredne površine pod eko proizvodnjom sa tendencijom da dođemo do nekih 14%, pa me zanima gdje smo što se ukupnog udjela poljoprivredne proizvodnje u odnosu na ostale europske zemlje. Jesmo li tu iznad prosjeka ili u prosjeku ili pak ispod prosjeka? **Majdak, Tugomir** Dakle, vezano za ukupnu poljoprivrednu proizvodnju mi smo u donjoj razini, znači prosjeka, znači ali nismo pri dnu. Naš output u poljoprivrednoj proizvodnji iz godine u godinu raste. Prema posljednjim podacima on je iznosio u prošloj godini 22,6 milijardi kuna. Dakle, u odnosu na prethodnu godinu on je povećan. Ne moramo se zadovoljiti tim pozitivnim trendom u jednoj godini već ciljamo, dakle do 2030. godine ukupni output u poljoprivrednoj proizvodnji 30 milijardi kuna na godišnjoj razini što će onda omogućiti dobru razinu pokrivenosti, dakle u dijelu samodostatnosti u većini strateških poljoprivrednih proizvoda što na je cilj. **Hrebak, Dario (HSLS)** Poštovani i uvaženi državni tajniče, puno smo danas govorili i o tome i kako će ovaj zakon određuje i određene ciljeve i mjere razvoja hrvatske poljoprivredne proizvodnje. Govorilo se o tome da li trebaju poticaji ili ne trebaju poticaji od određenih kolega. Međutim, ono što mene zanima ima li ministarstvo nekakvu strategiju i ima li rekao bih kratkoročnom ili srednjoročnom planu poticati upravo poljoprivredna gospodarstva, omogućiti im da ulažu i da budu konkurentni da ulažu u obnovljive izvore energije na svojim poljoprivrednim gospodarstvima prvenstveno tu mislim na geotermalnu energiju koja može pokrenuti ogromne investicije u poljoprivredi pogotovo u stakleničkoj proizvodnji. Svima su nam puna usta kako nam je jako jako važna održiva poljoprivreda, kako naši poljoprivredni proizvođači moraju biti konkurentni, a ovdje bi svi imali, bili na dobitku i oni koji proizvode i država koja treba određenu besplatnu energiju, a s druge strane njima bi to omogućilo, smanjilo im troškove i bili bi konkurentniji na tržištu. Idemo sada odgovor na repliku, izvolite. **Majdak, Tugomir** Hvala. Ja ću u okviru programa ruralnog razvoja ali i predpristupnom razdoblju Hrvatska se odredila i u ulaganja za obnovljive izvore energije na poljoprivrednim gospodarstvima, nastavljamo kroz novi strateški plan u Strategiji poljoprivrede za razdoblje do 2030. godine. Također ovaj segment biogospodarstva je naglašen, a evo prije mjesec dana smo krenuli sa izradom strategije upravo za biogospodarstvo gdje ćemo posebno naglasiti sve modele, dakle ulaganja u potencijale i kapacitete u Hrvatskoj vezane za biogospodarstva. Zahvaljujem poštovani državni tajniče. Ne moramo ni govoriti koliko zapravo je poljoprivredniku teško pratiti sve ove zakonodavne propise, a pogotovo kad ministarstvo kasni i u svojim najavama povodom zakonodavnih aktivnosti. Moramo ukazati svakako na manjkavosti u spremnosti naših zapravo poljoprivrednika kojima nisu omogućeni savjeti budući da na jednog savjetodavca dolazi čak 500 gospodarstava. Niste nam se posebno očitovali kako namjeravate riješiti taj problem, jer znamo da je savjet u današnje vrijeme i dobro upravljanje i dobra organizirana poljoprivredna proizvodnja vrlo bitna, tako da molim vas za taj komentar. I dodatno dobro je da ipak od našeg prijedloga iz prvog pitanja ćete ići na donošenje dodatnih pravilnika na propisivanje kvalitete hrane pogotovo

Vezano za savjetovanje poljoprivrednika, dakle sukladno i ovom zakonu, odnosno izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi Uprava za stručnu podršku poljoprivredi i ribarstvu kao podrška poljoprivrednicima, bivša savjetodavna služba ima ulogu javne savjetodavne službe putem drugih oblika savjetovanja i prenošenja znanja i informacija prema poljoprivrednicima kroz novi jaki sustav omogućili smo dakle pokrivanje osnovnih informacija, ali i onih u stručnom dijelu prema poljoprivrednom sektoru. U tome će nam također pomoći i Hrvatska agronomska komora koja već sukladno svojim javnim ovlastima ovlašćuje, dakle agronome za ovu aktivnost. Vezano za pravilnike i podzakonske akte već sam rekao da ministarstvo prihvaća i predlagatelj prihvaća zaključke koje je donio Odbor za poljoprivredu.

Time se bitno mijenja položaj hrvatske poljoprivrede, hrvatskih poljoprivrednika na jednom globalnom tržištu preko 400 milijuna ljudi. Zanima me kako će odredbe ovoga zakona odraziti se na realizaciju onoga glavnoga cilja, a to je znači povećanje konkurentnosti,

ugrađivanjem, dakle svih propisa koji se donose na razini EU vezano za provedbu strateškog plana za razdoblje 2023./2027. ćemo omogućiti našim poljoprivrednicima već od 1. siječnja korištenje novih intervencija u sklopu ovog strateškog strateškog plana. Dakle, na raspolaganju za ovo razdoblje je omotnica od 3,8 milijardi eura za razdoblje od pet godina, a imamo dobru realizaciju i programa ruralnog razvoja, gdje smo ugovorili 119 posto sredstava i isplaćeno je 98% sredstava, odnosno prijelaznog razdoblja 2020./2022. gdje je ugovorenost na razini 86% a realizacija isplate je 71%. **Jandroković, Gordan Poštovani državni tajniče, novim zakonskim prijedlogom uvodi se pojam uvjetovanosti koji naši poljoprivrednici trebaju ispunjavati kao preduvjet da bi mogli

okvira i pravila na razini EU koje moraju poljoprivrednici zadovoljavati. Višestruka sukladnost odnosno cross-complaints je bila dakle primjenjivana u razdoblju od 2014. do 2020.g. sa ovim prijelaznim razdobljima, uvjetovanosti dakle sa dobrim agro-ekološnim, agro-ekološkim uvjetima tla odnosno direktivama na razini dakle zaštite staništa za ptice odnosno vezano za okvire u stočarskoj proizvodnji. Svi ovi okviri odnosno akti su definirani na razini EU. Hrvatska ima kapacitete u okviru javne savjetodavne službe kako bi približila poljoprivrednicima što oni moraju ispunjavati kako bi ostvarili pravo na potporu. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani državni tajniče, evo osvrnut ću se na replike mojih kolega prije mene, bez poticaja danas ne bi bilo poljoprivredne proizvodnje kakvu danas poznajemo u Hrvatskoj, oni su iznimno važni i upozorit ću vas na jedan problem koji je vezan uz krške, krške pašnjačke površine gdje se često one najvrijednije površine kategoriziraju kao manje vrijedne ili najnevrijednije, dakle šumska područja, pogotovo na hrvatskim otocima gdje raste česmina…/Govornik najčešće i za kozarstvo i očarstvo najvrijedniji pašnjački prostori, a zbog toga što su šumska oni se vrednuju često najlošijom, najlošijom kategorijom. To je nešto na što sam upozoravao ministarstvo i prije, mislim da bi se to moglo, ne moglo nego trebalo ispraviti. Najčešće onaj goli prostor, kamenjar na krškom prostoru je značajno manje vrijedan iako se boduje vrijednije kao pašnjačka površina. **Jandroković, Vezano za dakle pašnjačke površine koje se nalaze u šumsko gospodarski ostavama dakle na način javnih natječaja i javnih pozva i ova površina je omogućena dakle za korištenje poljoprivrednicima koji ispune kriterije javnih poziva i ona se u posljednje vrijeme dodjeljuje na temelju Zakona o šumama, dakle omogućeno je stavljanje u funkciju ovih pašnjačkih površina. definiranja sukladnosti određenih površina unutar tog prostora koji se prijavljuje sus…, sustavom jedinstvenog zahtjeva za potporu tu Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dakle površinu koja je pogodna za pašarenje u odnosu na onu površinu unutar tog dijela koja nije pogodna za pašnjački dakle način uzgoja. **Jandroković, Evo poštovani državni tajniče, kad vidimo s jedne strane imamo stvarno puno ovih poljoprivrednih zakona koji dolaze u sabor i mi se tu praktički satima svađamo i jedni kažu da je sve dobro, drugi kažu da puno toga nije dobro, ali činjenica je da se ogromni novac iz Europe slijeva u poljoprivredu, da ogromni, ogromnu opremu Europa gdje nema nijednog hrvatskog proizvoda, opet dolazi u hrvatsku poljoprivredu, imamo neku bilancu da u ničemu nismo samodostatni i sad bi vas samo molio da mi objasnite kako to da imamo toliko novaca, da toliko educiramo poljoprivrednike, da toliko smo poboljšali mehanizaciju, a s druge strane imamo deficit u svinjskom mesu, deficit u junećem mesu, deficit u jajima, a mljekarstvo je više tužno i spominjat, oni praktički su još u tragovima, koje je obrazloženje? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Majdak, Tugomir** Hvala. Dakle moramo pratiti trend odnosno indekse iz godine u godinu i ne bi se složio odnosno činjenice i podaci govore da nismo, da smo samodostatni u nekim proizvodima odnosno u dijelu žitarica i uljarica je naša samodostatnost na razini iznad 100%, u uljaricama čak iznad 200%, dakle ove proizvodnje što ovisi, dakako ovaj postotak ovisi o klimatskim prilikama odnosno neprilikama vezani za pojedinu vegetacijsku godinu. Vezano za stočarske proizvode dakle u tom dijelu definitivno je mljekarstvo odnosno proizvodnja mlijeka onaj segment gdje našim intervencijama vi putem EU sredstava i EU i nacionalnim mjerama želimo ovaj segment stočarske proizvodnje osnažiti, a već sam spomenuo ulaganjima u svinjogojstvo odnosno govedarstvo i druge segmente stočarske proizvodnje nastojimo također povećati samodostatnost. I zadnja replika kolegica Balić, izvolite. **Balić, Marijana (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS. Poštovani državni tajniče, u svom izlaganju između ostalog rekli ste kako se Konačnim prijedlogom zakona propisuje donošenje Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike RH za razdoblje od 2023. do 2027. kao temeljnog akta kojim će se definirati strateški plan RH za provedbu mjera poljoprivredne politike u tom razdoblju i koji će se financirati u okviru Europskog fonda za jamstvo u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U tom kontekstu moje pitanje vama je budući generacijska obnova ostaje ključna za opstanak i razvoj hrvatske poljoprivrede kako stojimo sa potporama za mlade poljoprivrednike u okviru strateškog plana za naredno 5-godišnje razdoblje? Zahvaljujem. **Jandroković, Hvala i na vašem pitanju. Dakle vezano za mlade poljoprivrednike i potpore koje su usmjerene na novom strateškom planu vezano za ovaj segment poljoprivredne proizvodnje, posebno nam je važan ovaj segment što smo naglasili kroz Strategiju poljoprivrede za razdoblje do 2030.g., a u strateškom planu putem dakle Europskog garancijskog fonda smo osigurali sredstva za, u omotnici od 2% ukupnog fonda za prvih 50 hektara usmjerenih na razini dakle oko 40 milijuna eura za mlade poljoprivrednike odnosno u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za potporu za mlade poljoprivrednike dakle investicijsku potporu gdje ona više neće iznositi po projektu 50 tisuća eura već 75 je osiguran dodatni iznos sredstava usmjeren prema mladim poljoprivrednicima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala državni tajniče, odgovorili ste na sve replike, možete se vratiti na svoje mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednica Odbora za poljoprivredu poštovana kolegica Marijana Petir, izvolite. Hvala vam predsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, zastupnice i zastupnici. Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 83 sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi. Cjelovito izvješće dostupno je na web portalu Hrvatskog sabora. Kako Odbor za poljoprivredu već duže vrijeme upozorava na potrebu reguliranja kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na hrvatskom tržištu što zbog zaštite domaće poljoprivrede i domaćih poljoprivrednih proizvođača i sprječavanja nelojalne konkurencije također i zbog osiguranja kvalitetne hrane hrvatskim potrošačima čemu je doprinos dala i odluka Vlade RH kojom su osigurani besplatni zdravi obroci za sve osnovnoškolce koji bi se trebali dobavljati kroz kratke lance opskrbe hranom sa lokalnih OPG-ova predložili smo kao odbor da sa namjerom dodatnog osnaživanja ovih nastojanja uz donošenje ovog zakona Hrvatski sabor usvoji zaključke kojima bi se nacionalnim propisima regulirala kvaliteta hrane za proizvode koji nisu već obuhvaćeni, te da se pristupi pristupi procjeni potrebe prilagodbe važećih pravilnika od kojih su neki stariji i desetak godina. Nakon provedene rasprave Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi temeljem članka 165. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora Odbor za poljoprivredu jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru usvajanje sljedećih zaključaka: Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona na temelju članka 78. stavka 2. Zakona o poljoprivredi pokrene postupke izrade i usvajanja općih zahtjeva, standarda kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode namijenjene krajnjim potrošačima koji do sada nisu obuhvaćeni Nacionalnim propisima koji propisuju zahtjeve kvalitete, te da pristupi procjeni potrebe prilagodbe važećih pravilnika. 2. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, da u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona pokrenu postupke međuresornog usuglašavanja sa ciljem prilagodbe postupaka zelene javne nabave kojima bi se osigurala minimalna zastupljenost od 20% ekoloških i integriranih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, proizvoda iz sustava kvalitete registriranih na nacionalnoj i europskoj razini i proizvoda iz kratkih lanaca opskrbe hranom. Tri. Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da u roku od šest mjeseci izvijeste Odbor za poljoprivredu Hrvatskog o provedbi ovih zaključaka. Hvala lijepo. Dakle, krenut ćemo u 9,30 sa najavom da se radi o izvanrednoj sjednici. Nakon toga će ići slobodni govor, odnosno iznošenje stajališta budući da je nova sjednica. Prvi, imamo obavezu prvo imati slobodne govore. Računam negdje da ako će biti dvanaestak klubova, znači mogli bi biti između 10,30 i 10,45 gotovi. Nakon toga ići ćemo sa amandmanima koje nećemo raspraviti danas. Bit će to sasvim sigurno amandmani Ministarstva financija na sve one predložene zakone. Ima ih 24 i očekujem nešto amandmana danas iz rasprave na ovaj zakon i na strategiju, tako da ćemo glasovanje imati u 13,00 sati s obzirom na broj amandmana. To je promjena. Planirano je bilo u 12,00 bit će glasovanje u 13,00. Budemo poslali i pisano obavijest, ali evo samo da znadete da možete planirati vrijeme.

kad počinje nova sjednica ona obično osim slobodnih govora počinje sa aktualnim prijepodnevom. Pa kako to da ćemo sad taj jedan dan samo radi tog glasanja, uglavnom radi Ukrajine koja je eto odgođena sa četvrtka na petak propustiti tu sjajnu priliku da Plenkoviću postavimo neka pitanja.

Izvanredna sjednica nema aktualno prijepodne to vjerojatno znadete ili bi znali da ste pročitali poslovnik Hrvatskog sabora. Dakle, imamo slobodne govore na početku sjednice, a što se tiče glasovanja nije ovo presedan, bilo je takvih situacija kad nismo stigli obaviti sve u zadanom roku, onda idemo na izvanrednu sjednicu. Dakle, osim toga petak je, radni je dan. Nadam se da vam to nije nekakav poseban problem, tako da nema ništa novo. Sve smo to već viđali i do sada. Izvolite sada poštovana zastupnice Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Vratit ću se na temu, a tema je izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi. Moram priznati ja sam arhitekt, nisam neki stručnjak za poljoprivredu, samo malo neke teme možda malo više pratim i pokušavam ih razumjeti i pokušavam otvoriti sve ono što mislim da je problem. Kad je rasprava o Zakonu o poljoprivredi uvijek otvorimo nekoliko tema, pa bez obzira na što se izmjene i dopune odnose jedna tema je korištenje poljoprivrednog zemljišta što nije bila tema ove izmjene i dopune zakona. Druga tema je hrana, problem hrane u Hrvatskoj, problem samodostatnosti naše proizvodnje. To nam se pokazalo i u doba corone kad smo bili u jednom lockdownu i kad je uopće se otvorio i pokazalo se da je problem i kvalitetnije i samodostatne hrane. I treća tema koju ja posebno volim otvoriti pa bez obzira što je kad je tema izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi, a to su klimatske promjene i posljedice koje će klimatske promjene donijeti. Kad je riječ o hrani u Europi, u EU svake godine se baci oko 90 milijuna tona hrane. Dakle, prema procjenama u RH baci se 400 000 tona hrane godišnje, a najviše otpada otpada na proizvode iz kućanstva je otprilike 75 kg što je manje od prosjeka EU godišnje. Dakle, kada je riječ o hrani ovi podaci pokazuju koliko hrane bacamo, a kada je riječ o kvaliteti te hrene i tu je bila i rasprava i dobro je da se raspravlja je tema o kvaliteti hrane koja se proizvodi, koja dolazi na tržište i koju kupujemo. Ono što je bila rasprava koju smo imali ne tako davno, a i tu je otvoreno vezano uz Ministarstvo poljoprivrede, a to su bili besplatni obroci za sve osnovnoškolce i tad smo raspravljali i o tome da bi tu trebali biti i dobaviti kroz kratke lance opskrbe hranom sa lokalnih poljoprivrednih gospodarstava. I tad smo otvorili tu temu i rekli smo da je tema besplatnih školskih obroka puno veća od ministarstva koji je bio nositelj teme, da uz sve to zajedno treba biti uključeno i Ministarstvo poljoprivrede ako to zaista želimo imati na adekvatan način regulirano. Pred neki dan smo imali prilike vidjeti u medijima gdje su se pokazale škole na području jednog dijela Hrvatske koji su rekli da uopće neće imati mogućnost besplatnih obroka za osnovnoškolce, odnosno besplatnih obroka za osnovnoškolce, ali tu je uloga za poljoprivrede, uloga Ministarstva poljoprivrede. Uloga o tome da zaista imamo odredbe kojima će se regulirati kvaliteta hrane. Ali te odredbe kao i sam, kao što sami znamo nikad nije dovoljno ono što vi propišete u zakonu, nego vi zapravo morate imati i mjere provedbe i morate u stvarnosti o tome voditi računa. Svaki naš zakon nikad nemamo izdefinirano sve što u tom zakonu treba biti, nego još uvijek imamo i podzakonske akte, pa je to bilo i jedno od obrazloženja državnog tajnika zašto imamo razlog izvanredne sjednice i jedan od razloga je i ovaj zakon. U zakonu piše nešto s čim ja apsolutno sam na miru i koji kaže da apsolutno nemam nikakve dileme, pa mi dopustite da citiram. Kaže treba proizvoditi veću količinu visoko kvalitetne hrane po konkurentnim cijenama, održivo upravljati prirodnim resursima uz povećanje otpornosti na klimatske promjene, te doprinijeti poboljšanju kvalitete života i povećanju zaposlenosti u ruralnim područjima. Ja tu nemam što dodati ili oduzeti, ali ono što se mi moramo pitati kako možemo povećati količinu visoko kvalitetne hrane, kako ona može biti po konkurentnim cijenama ako vam na tržištu konkurira nešto što u startu znamo da nije iste kvalitete, ali je kad usporedite cijene puno jeftinije. Kako možemo održivo upravljati prirodnim resursima i što tu trebamo učiniti? I sigurna sam, dakle da bez, ja zastupam uvijek liberalne politike, liberalne gospodarske politike i vezano uz financije. Ali apsolutno razumijem i ulogu države. Nama država ne treba kad nam sve dobro funkcionira, onda nam je država često kočničar. Ili kad država uđe u nešto za što nije spremna, pa onda država ko država svojim funkcijama krene komplicirati. Ali je ovdje nešto što vam država treba. Dakle, ovo je nešto što nam država treba, gdje vi potpore države ne možete odraditi cijeli posao. I nešto što zaista želim posebno naglasiti je problematika klimatskih promjena. prostorima kad govorim o ovim prostorima ne mislim prostore Hrvatske nego cijelog svijeta. Bio je predsjednik jedne države koji se zvao Trump, koji je tvrdio da klimatskih promjena nema. Za vrijeme njegovog mandata mu je, uopće su mu klimatske promjene direktno eksplodirale u lice jer je imao ono mjesec za mjesec velikih poplava, velikih koji su bili najveći od kad pamtimo. Klimatske promjene su činjenice. Klimatskim promjenama će se morati prilagoditi biljni svijet, životinjski svijet. Morat ćemo se prilagoditi i mi i ljudi. Nama slijede ogromne migracije koje će biti zbog klimatskih promjena i ljudi negdje neće moći živjeti, jer jednostavno neće biti uvjeti za živjeti pogotovo ako žive od poljoprivrede. I mi se jednako tako moramo početi prilagođavati klimatskim promjenama vezani uz proizvodnju hrane, jer nešto što se proizvodilo prije ili što je bila uopće misaona imenica da se može proizvoditi kod nas će se moći, će se odjedanput zaista moći proizvoditi. I tu postoji potreba ono što je u ovom zakonu kroz određene odredbe govori potreba edukacija poljoprivrednika da bi se mogli uopće nositi sa svim tim zahtjevima koji idu. U prvom čitanju sam naglasila da imamo amandman, odnosno članak 45. to je bivši članak 114. koji govori o savjetovanju i tad sam da mislim da bi trebalo i temu savjetovanja proširiti vezano uz temu da se poljoprivrednici na vrije obrazuju i savjetuju, odnosno imaju edukaciju vezanu uz klimatske promjene, vezane uz nove kulture, načina kako da se educiraju, da bolje zaštite poljoprivredno zemljište, ali i izvore vode. Bilo mi je zanimljivo čitati obrazloženje koje sam dobila i mislim da ćemo u tom smislu ću dati amandman. Dakle, amandman nije svjetonazorski, amandman nije na temu da uvodi nered u sve odredbe zakona. Amandman samo kaže i da je potrebno u postupku savjetovanja propisati još neke stvari za koje se poljoprivrednici trebaju educirati. Trebaju se educirati sad. Da li se svi slažemo da se trebaju educirati kako bolje štititi poljoprivredno zemljište, da se trebaju educirati kako bolje štititi izvore vode, da se trebaju educirati kako se bolje nositi sa klimatskim promjenama. Jer ono što je je izuzetno važno da shvate da će biti neki, biti mogućnost proizvodnje nekih novih poljoprivrednih proizvoda koji kod nas zbog određenih klimatskih uvjeta do sad nisu bili mogući, od sad će biti mogući. Ono što je izuzetno važno i što treba naglasiti i što je uloga, a to je da zaista imamo potrebu reguliranje kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji su na našem tržištu, da moramo zaštititi domaće poljoprivredne proizvođače, zaštiti ih od nelojalne konkurencije. Ja imam osjećaj ko lisice u kokošinjcu vrebaju na njih ta nelojalna konkurencija i to je uloga države. I zašto? Zato da osiguramo kvalitetnu hranu na hrvatskom tržištu za sve nas i to bi trebala biti uloga, zadaća između ostalog države i resornog ministarstva. Hvala lijepo. Drugi Klub zastupnika bit će MOST i govorit će poštovani kolega Miletić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodin Jandroković, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolege vladajući i kolegice i kolege iz oporbe. Evo govorim danas u ime kluba MOST-a o poljoprivredi, dakle promjenama ovoga zakona i prvenstveno ću govoriti iz iskustva, dakle s terena. Dakle, poljoprivreda nije moja struka, iako je i moj djede i otac cijeli život je li na zemlji. Ali na terenu sam dosta, pa moja je nekako zadaća prenositi ono što čujem od ljudi i što sam naučio kroz ove dvije godine saborskog mandata i intenzivnog mog boravka sa ljudima. Temelj razvoja svih poljoprivreda u Europi Austrije, Mađarske, naših susjeda Slovenaca je savjetodavna služba. I one su gotovo sve pod ingerencijom vani. Ovdje ima puno iskusnijih kolega, evo tu mi je kolegica Marijana Petir. Dakle, vani su pod ingerencijom poljoprivrednih komora i to se čak može izguglati. Jedino mi, Republika Hrvatska imamo brdo tih nekih odjela savjetodavnih, ovakvih, onakvih. Evo doći će nam i privatna i nas u klubu MOST-a baš zanima kakve će poljoprivredne majstorije izlaziti iz takvih vrsta kutija. Dakle, držimo da sustav bi trebao biti drugačije uređen. Ja ću ovdje progovoriti još o nekim stvarima, a vjerujem da možda neki znate, a neki ne znate. Držim da država bi trebala osigurati barem u onim dimenzijama gdje ima upliva ili gdje ima kontrolu ili vlasništvo da podupire domaće i lokalne proizvođače hrane. I sad evo ne znam da li znate, ova mi je informacija iznutra da Plitvičke jezere, Plitvička jezera oprostite kupuju manje od 10% domaćih proizvoda. Dakle, kada vi dođete na Plitvička jezera, ovo je iznutra. Čak imam, sad sam omudrio, sad kao pustim i onda kad me netko opali od vladajućih onda izađem van sa dokazima onako i malo, šalim se malo se igramo, ali dakle iznutra imamo informacije. Dakle, kad vi dođete na Plitvička jezera ja sam uvijek otvoren i iskren do kraja vi tamo jedete rumunjsko janje moj državni tajniče. Dođete na Plitvička jezera i naručite janjetinu i dobijete lijepo Rumunja, mislim rumunjsko janje. I apsolutno nemam ja ništa protiv je li janjadi iz Rumunjske, bogu hvala na njima. Ali gdje pored naših janjaca i pored hrvatskih proizvođača sa otoka, iz Like, iz naše Dalmacije. Dakle, evo mislim da barem tu evo konkretno na primjer u našim nacionalnim parkovima, Plitvička jezera tamo gdje imamo ugostiteljsku ponuda da bi dobro bilo brinuti, skrbiti o domaćim, lokalnim proizvođačima. Ta ekološka poljoprivreda, ovdje sam govorio puno puta da barem naše razmišljanje je li skromno, ali naše razmišljanje, moj stav je Hrvatska bi trebala ići prema dimenziji da bude zelena oaza, zelena oaza Europe sa vrhunskim, I to je nekako naša budućnost. Volio bih da idemo prema toma. Ekološka poljoprivreda koja bi trebala biti stil života. Struktura poljoprivrede, ovdje smo, čuli smo od kolega, ne znam sad točno tko je govorio o kršu i o problemima pašnjaka itd. i uistinu su ti problemi, nešto sam obilazio Slavoniju. Ogromna je razlika, dakle problema koje imaju naši poljoprivrednici u Slavoniji ili ne znam na kršu. Ogromna je razlika. I Slavonija ima velikih problema. Ja da vam budem iskren i ne znam zašto je to tako. Ogromna sredstva se tamo ulažu, ne mala sredstva i u pravilu ako se mogu tako izraziti nema nekog pravog velikog uspjeha od svog tog silnog ulaganja. I trebalo bi vidjeti zašto je to tako i zašto se to sve događa. Ja bih ovdje posebno u Hrvatskom saboru se borim sa dvije teme i trudim se senzibilizirati javnost, ukazati na problematiku dviju tema, jedni su hrvatski pčelari, pčelarstvo i druga je stočari, I držim da je važno ovdje upozoriti još jednom, dakle 2006. godine imali smo više od 200000 krmača i to naša struka to zna. Da bi 2014. pali na 99000 krmača, a 2021. u prosincu 80000 krmača. Dakle, mi imamo velikih problema, to je 8% manje u odnosu na prethodnu godinu i isto tako veliki problemi su nam s kravama 2006. 242 tisuće krava, a 2021. 122 tisuće imamo krava. I onda se postavlja ako želim malo se poigrati ovaj retorikom, pa nećemo mi valjda propagirati belgijsko plavo govedo koje izgleda bog me sačuvaj ko na steroidima napumpano ono da mi pokloniš ono meso ja ne bi jeo, da mi ga pokloniš. Ono kad vidiš izgled kao đavao neki nek nitko ne zamjeri od 4 tone. Kakve veze to ima, to zdrava logika ti govori da to nema veze s ničim zdravim. Ili onda imate u našoj Istri boškarina ili imamo našu kravu bušu u Lici autohtonu, autohtonu kravu 6 tisuća godina kao što tvrde gore Ličani na tom području. Krava dođe, ja nisam vjerovao ono ne znam da li ste znali kolege ono snijeg po njoj ona ide, njoj ništa ne smeta, ona strese snijeg sa sobom čovječe tamo malo traži zobe jede, znači nevjerojatno. zato jer je autohtona jer je ta. Pa mi, država treba skrbiti o takvim dakle sortama o buši, o boškarinu, a ne da nam ne znam u Hrvatskoj dolaze ta neke aždaje od, od ne znaš šta je koja vrsta životinja, ne znaš gdje bi je stavio kad vidiš to belgijsko plavo govedo da mi bog prostiti kako izgleda. I sad još nešto o pčelarima. Uistinu nemamo nikakvih problema s time, evo ja ću reći otvoreno nisam tu kao kolegica Petir koja je u tome angažirana godinama ne i, i daje tu koliko god može, ali ja vam kažem i moji odnosi sa Hrvatskim pčelarskim savezom su vrlo korektni, dakle čovjek koji to vodi on radi to što misli da treba raditi, najbolje ovdje kad sam organizirano usred ljeta okrugle stolare oko 130 hrvatskih pčelara je došlo, odazvali su se, razgovarali, sudjelovali u razgovoru i to, to je sve. Ali ono što nekako kao čitav svoj mandat pokušavam, dakle sloboda, sloboda, sloboda. ako netko ne želi biti član neke udruge, nemojmo samo, bar ga pustimo na miru, nemojmo mu oduzimati neka njegova temeljna prava. A ovdje će vam biti velika frka, oni su našpičeni, ja ću im pomoći pravno je li da se izbore ljudi za svoja prava. I oni kažu mi nemamo problem da nama država sve od nas traži, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo financija, na koncu mnogi su u sustavu PDV sve, mislim razumijete, sve se prijavljuje, sve je jasno, kaže ali mi moramo udruzi čiji ne želimo biti članovi prijavljivat koliko mi gdje, medonosno bilje, gdje smo mi nešto ušičarili, šta smo napravili, koliko smo po kojoj cijeni prodali, zašto mi moramo, a ne želimo biti članovi te udruge koja je privatna udruga, privatna udruga građana. I vi ako, ako izuzmete stranačku boju, evo sada zamislite da ja imam ovdje dres HDZ-a i da ovo govorim, vladajući bi rekli dobro govori Miletić ima logike, bar bi rekli ima logike. Al ja imam boju MOST-a pa onda kolege, dio kolega gleda ovako, dio ovako malo ispod obrve, dio ne, dio ne gleda uopće, dio, većine nas nema i tako, ali dobro već stara boljka Hrvatskog sabora i nas zastupnika ovdje. Ali evo stvarno vas molim vladajući da prenesete ministrici, dakle koju, koju mi cijenimo, sve to što se ona trudi napraviti tu sa svojim, mnoge stvari dobro i napravi je li, ali neke stvari što mi vidimo to kritiziramo evo ono, mislim, mislim da me razumijete ako ništa da osjećate. Dakle, ovaj dio vam popriličan broj hrvatskih pčelara, ja neću sad spominjat te ljude, njihova imena od Zadra, od Sinja, moja Liburnija cijela, Labinština, Gorski kotar, dakle ljudi su rekli mi to nećemo pristat pa ako treba dovest ćemo košnice ispred Vlade. A dobro boriti ćemo se legitimno, važno je da je sve demokratski, da je, da je mirno, da je, baš to mi je jako važno, ali ljudi imaju pravo borit se za svoja prava. Pa vas molim tu je i kolegica Petir koja je u tome jako angažirana i vas državni tajniče vidite sa ministricom dakle samo taj dio. Dakle, pčelarima koji nisu članovi udruge nikakav problem nije, sve što vi tražite od njih oni će vama dati jer imaju povjerenja u državna tijela u, u, u sve u odbore, ne znamo sve, znači nije problem. Ali oni kažu ako mi ne želimo bit član neke udruge zašto se nas prisiljava da mi dajemo neke podatke o svom poslovanju nekome privatnoj udruzi čiji mi ne želimo biti članovi. Dakle i to na elementarnoj logici ja znam da bi se vi s time složili pa vas molim evo da tamo uspijete evo ovaj za to se izboriti. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na treću raspravu, u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Marijana Petir. Izvolite. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Državni tajniče sa suradnicom, zastupnice i zastupnici Zakonom o poljoprivredni koji je u stvari krovni zakon reguliramo sve ono što nam je važno da bi hrvatska poljoprivreda mogla funkcionirati. I na početku ću istaknuti da će naš klub zastupnika podržat donošenje ovog zakona i da ćemo podržat zaključke koje je predložio Odbor za poljoprivredu, a oni se odnose na propisivanje kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda radi zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje i interesa naših potrošača kao i preciziranje postupaka zelene javne nabave kako bi se u ukupnoj potrošnji postigla veća zastupljenost ekoloških proizvoda, proizvoda sa oznakom izvornosti te onih proizvoda koji se dopremaju kroz kratke lance opskrbe hranom. Ovim zaključcima osnažujemo naše opredjeljenje za boljim pozicioniranjem hrvatskih poljoprivrednih proizvoda na tržištu preferirajući one koji stižu od polja do stola sa naših lokalnih OPG-ova jamčeći tako našim poljoprivrednicima pristojnu zaradu i ne stvarajući transportom tih proizvoda pritisak na okoliš. Važno je to napomenuti jer ponekad dobre odluke koje se donose u provedbi doživljavaju određene poteškoće, a obzirom da želimo promovirati domaću poljoprivredu i hrvatske proizvode onda moramo biti proaktivni i infrastrukturno se pripremiti upravo za takve aktivnosti. Jedan od novijih primjera o kojem smo nedavno raspravljali u Hrvatskom saboru jest i uvođenje besplatnih zdravih obroka za sve naše učenike u osnovnim školama kako bi osigurali da niti jedno dijete ne bude gladno, a za što je u proračunu osigurano 544 milijuna kuna. Naš je interes da u hrvatskim školama, ali i u drugim javnim institucijama se doprema ona hrana koja će biti hrvatska jer time pomažemo hrvatsku poljoprivredu, a ne pomažemo ono što stiže iz uvoza. U tom smislu nam je stalo da upravo takav model bude podržan i od svih nadležnih službi jer je riječ o zaštiti nacionalnih interesa. Svjesni smo i slabosti koje se mogu dogoditi u provedbi zbog nepoštivanja određenih odredbi odnosno zbog još uvijek prisutnih nepoštenih trgovačkih praksi s kojima se borimo, ali i nedostatnih količina proizvoda zbog nevoljkosti naših proizvođača da se udružuju što ustvari predstavlja jedan od ključnih problema i prepreka u snažnijem povezivanju poljoprivrede i turizma. Zato pozdravljamo da ovim izmjenama zakona se uvodi odredba kojom se omogućava pravnog statusa proizvođačkih organizacija kako bi one mogle koristiti sredstva iz europskih fondova. Naš je prijedlog da se upravo zbog poteškoća koje se događaju prilikom udruživanja poljoprivrednika administrativno u okviru samog Ministarstva poljoprivrede zadrži tim eksperata koji se bavio isključivo pružanjem podrške udruživanju poljoprivrednika jer se pokazalo da i to je itekako dalo rezultate na primjeru braniteljskih poljoprivrednih zadruga koje su stasale u okviru Ministarstva hrvatskih branitelja. Svjesni smo i toga da puno izazova pred nas stavlja zajednička poljoprivredna politika, zelena plan i strategija biološke raznolikosti, no ukoliko naši poljoprivrednici ne dobiju posebnu stručnu i savjetodavnu podršku naš odgovor na te izazove neće biti uspješan. Da bi, da bi savjetodavci mogli prenositi poljoprivrednicima svoje znanje moraju i sami učiti, mora ih biti više, a dio poslova osim javne savjetodavne službe treba preuzeti i privatna, ona apeliramo da se ona financira iz sredstva EU zbog toga što poljoprivrednici teško mogu sami platiti takve usluge uz sve troškove koje imaju u svojoj proizvodnji. Ovim zakonom detaljno se propisuju poslovi koje savjetodavna služba treba obavljati te se definira da osim javne taj posao može obavljati i privatna savjetodavna služba što smo zagovarali i drago nam je da je taj prijedlog našao mjesto u ovom zakonu. Na razini EU izmijenjen je pravni okvir kojim se uređuje provedba zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju od 2023. do 2027. godine kao i pravni okvir kojim se uređuje ekološka proizvodnja i označavanje ekoloških proizvoda te se sukladno tome važeće odredbe Zakona o poljoprivredni usklađuju sa odredbama EU. Nacionalni strateški plan je rezultat fleksibilnije zajedničke poljoprivredne politike pri čemu slijedeći 9 zadanih ciljeva možemo svoje prioritete u poljoprivredi staviti u prvi plan, a znamo da ima puno potreba u poljoprivredi jer je i puno izazova, no treba biti pošten i reći da novca nikad nije bilo više nego sada. Mi smo stava da taj novac treba pametno investirati kako bi hrvatskim poljoprivrednicima i hrvatskom selu sa investicijama koje se planiranju u vrijednosti većoj od 5 milijardi eura za slijedeće programsko razdoblje dali novi zamašnjak. I dosada je puno dobrih projekata financirano europskim sredstvima, a jedan među njima je jučer otvoreni Centar za sigurnost i kvalitetu hrane. Ovaj centar će omogućiti dodatno poticanje domaćih OPG-ova iz cijele zemlje te potvrditi kvalitetu njihovih proizvoda, ali osigurati lakši plasman proizvoda na tržište kao izvorno hrvatskog proizvoda provjerene kvalitete i sastojaka, a to je ono što mi preferiramo. Kvaliteta i sigurnost iznimno je važna. Danas se puno više bavimo tom temom nego što smo se bavili u prošlosti znamo da na tržištu nažalost ne igraju svi pošteno pa vjerujem da će i ovaj centar pripomoći da se dublje bavimo problemom patvorenja hrane, a znamo da su plagijatorima hrane na njihovoj top ljestvici maslinovo ulje i med. Kako bi se osigurala veća transparentnost provjere organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja mijenjamo odredbe Zakona o poljoprivredni tako što ćemo ih učiniti detaljnijima i jasnijima, a provjere organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja radi službenih kontrola, ali i samokontrola proizvođača provodit će ovlašteni službeni paneli. Također, izmjenama ovog zakona ispunjavamo obaveze izvješćivanja Europske komisije vezano uz evidenciju pčela i pčelinjaka, ali isto tako evidenciju žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica. Ovim zakonom također uspostavljaju se sektorske intervencije u sektoru voća, povrća, vina i pčelarstva čime se u stvari ovim zadnjim zamjenjuje postojeći nacionalni pčelarski program te ovim putem želimo još jednom skrenuti pažnju kako je takvu sektorsku intervenciju važno usmjeriti prema vrednovanju oprašivačke uloge pčela u proizvodnji hrane i očuvanju biološke raznolikosti i voljela bih da se razmotre prijedlozi koje smo već dali, a to je da se nađe mogućnost kao bi se uvela potpora po pčelinjoj zajednici. Kriza koja je pogodila cijeli svijet, prvo uzrokovana pandemijom potom ruskom agresijom na Ukrajinu uzdrmala je naravno i sektor poljoprivrede, Vlada RH više puta je intervenirala da bi ublažila taj utjecaj poremećaja u lancima dobave hrane, smanjila je PDV na hranu i na poljoprivredne inpute, ali je davala i potpore poljoprivrednicima i ribarima kroz interventna sredstva. No, sudeći po cijenama hrane na policama vidljivo je da neki trgovački lanci nažalost nisu igrali fair play i nisu pratili te pozitivne vladine mjere. Kako postupanje trgovačkih lanaca i u nekim drugim slučajevima odudara od dobrih poslovnih politika što je posebno vidljivo kod onih trgovačkih lanaca koji su u stranom vlasništvu, koji se u svojim matičnim državama ponašaju na jedan način, a u Hrvatskoj na drugi način. Naš je stav da sa njima treba provesti politički dijalog kao pedagošku mjeru a po potrebi i postrožiti Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi kako bi se odnosi u lancu opskrbe hranom doveli u ravnotežu. I zaključit ću time da poljoprivrede nema bez poljoprivrednika, a svi mi bi trebali promisliti, kad kažem mi, mi kao društvo kako se prema poljoprivrednicima odnosimo jer je posao poljoprivrednika na žalost podcijenjen što je dodatna prepreka i za mlade i za nove poljoprivrednike da bi se odvažili to odabrati kao svoj životni poziv. Zato smatram da je jako važno mijenjati percepciju tog časnog zanimanja, jer je riječ u stvari o pozivu za koji je potrebna ljubav i puno odricanja kako i se u izazovnim vremenima za sve nas proizvodila hrana i čuvao hrvatski prostor. I zato oni koji se bave poljoprivredom zaslužuju naše poštovanje. Hvala vam lijepo. Idemo na četvrtu raspravu u ime Kluba zastupnika SDSS-a poštovana kolegica Jeckov, izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Dakle, ponovno smo imali priliku čuti da je većina nas zapravo je govorila o ne isključivo o ovom zakonskom prijedlogu ego o poljoprivredi i onome što je svakako najvažnije, a to je poljoprivredna proizvodnja, odnosno proizvodnja hrane i očigledno je da je to tema koja izaziva punu našu pažnju. Dakle, trenutno važeći Zakon o poljoprivredi iz 2018. do današnjih izmjena i dopuna mijenjali smo ga tri puta. , jednom je to učinio Ustavni sud Republike Hrvatske kada je korisnicima mjere poljoprivredne politike osigurao podnošenje pravnog lijeka na odluke Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Jasno mi je kako nekada do izmjena pojedinog akta ne dovode samo naše unutarnje politike već i činjenica da smo postali dio nadnacionalnog pravnog pravnog sustava što nam posljedično stvara obavezu inkorporiranja europskih regulativa u naš pravni sistem Upravo je ova izmjena razlog Međutim, kada je u pitanju ovakvo osjetljivo područje koje je od utjecaja na sve nas mišljenja sam da trebamo težiti jednog stabilnosti, jednom kontinuitetu i što znači svakako trebamo osigurati konkurentnost i bolju tržišnu orijentiranost poljoprivrednika naročito u više puta spominjanim kriznim vremenima za koje ne znamo kad će nam ponovo doći i hoće li doći kakva su pa i ova današnja ili eventualno u budućnosti. No, upravo je važno da imamo kao što sam rekla jednu sigurnu i kontinuiranu politiku kada trebamo osigurati dovoljno hrane. Jer sigurno da će hrana biti nešto što će imati najveću vrijednost, a koja je do sada nepravedno izgubila onu vrijednost koju je do sad imala. Također važno je da imamo i više ulaganja u kapital, više ulaganja u tehnologiju, istraživanje i razvoj, a to su sve sigurno faktori koji osiguravaju transformaciju poljoprivrede. Zašto sve ovo govorim? Zato što je ovaj važan propis gotovo krucijalan i veoma je bitan za veoma bitnu gospodarsku granu koja je uzgred budi rečeno za koju država izdvaja oko 1,3% BDP-a. Dakle, ovo su propisi koji utječu na veliki broj ljudi, neposredno na poljoprivrednike, a posredno na sve nas koji imamo potrebu i zato važno je da ga ne mijenjamo ako je moguće jednom godišnje. S obzirom da smo članica EU korisnici smo instrumenata zajedničke poljoprivredne politike. To znači da sva prava koja proizilaze iz tih instrumenata koriste naši poljoprivrednici i to je ono što je dobro i ono što je ispravno. Nova zajednička poljoprivredna politika je fleksibilnija, te je pomogla izradi našeg nacionalnog strateškog plana kojeg smo radili na temelju Strategije poljoprivrede, a upravo u tu strategiju smo dugo po mišljenju mnogih predugo čekali. Taj Nacionalni strateški plan usvojila je Europska komisija i za sljedeće proračunsko razdoblje na raspolaganju imamo više od 5 milijardi eura kojih trebamo, kojih moramo ciljano iskoristiti i pomoći proizvodnju hrane i opstanak seljaka i sela. Jer kao što sam rekla svjedočimo gotovo praznim selima, a upravo to nam govore rezultati popisa stanovništva. Važno je, dakle prilagoditi mjere kako bismo osigurali i podigli produktivnost i konkurentnost poljoprivrede, naći prave mjere kojima ćemo prilagoditi se lakše tim klimatskim promjenama koje su sve evidentnije i postići održivost poljoprivredne proizvodnje. I ono najvažnije kao što sam već rekla oživjeti sela ili ako previše očekujemo onda barem zadržati one koji do sada žive na selu. Međutim, nekoliko riječi o samoj srži zakona. Dakle, izmjenama i dopunama trebamo prilagoditi kao što sam rekla naše zakonodavstvo uvođenju eura kao službene valute, odnosno šest uredbi, a dodatno unaprijediti postojeća normativna rješenja koja su u trenutnoj provedbi a koja su se pokazala neodgovarajuća. U kontekstu uvođenja eura potrebno je izmijeniti definiciju samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva, propisati iznose u eurima posebno za iznose potpora izuzetih od ovrhe iznose dakle u eurima koje se odnose na dug, prekršajne odredbe i drugo. i drugo. RH je kao i ostale članice obavezna osnovati Nacionalnu mrežu zajedničke poljoprivredne politike putem kojem će se, putem koje se umrežavaju organizacije i uprave, savjetnici, istraživači i drugi inovacijski akteri, te ostali u području poljoprivrede i ruralnog razvoja, sve to kako bi se kao što sam rekla, poljoprivredna proizvodnja i proizvodnja hrane unaprijedili. Važno je spomenuti kako će se za razliku od trenutno programskog razdoblja u kojem Ministarstvo poljoprivrede odobrava operativne programe proizvođačkih organizacija, odluke o odobravanju operativnih programa tih istih proizvođačkih organizacija zapravo donositi ovaj puta Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Također nije na odmet spomenuti, a to je ujedno i stav Kluba SDSS-a da smo mi u svojem dosadašnjem djelovanju uvijek posebno bili zainteresirani i punu pažnju smo posvećivali upravo poljoprivrednoj, poljoprivredi kroz rasprave o zakonskim prijedlozima, strategijama i u svojim slobodnim govorima ukazivali vrlo revnosno na sve ono što nije dobro odnosno što nas eventualno čini lošijima kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja i proizvodnja hrane i nismo se libili skrenuti pažnju u, i upozoriti na potencijalne probleme u određenim segmentima poljoprivredne proizvodnje. To ćemo činiti i dalje jer smatrajući da je upravo poljoprivredna proizvodnja, proizvodnja hrane, seljak i naša sela u RH su nešto što zaslužuje našu punu punu pažnju i odgovornost. Zahvaljujem. Sada je na redu Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku poštovana kolegica Vukovac, izvolite. Poštovani predsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Dakle u programskom razdoblju od 2023. do 2027.g. mjere poljoprivredne politike dodjeljivat će se temeljem strateških planova država članica, pa se Konačnim prijedlogom zakona propisuje donošenje strateškog plana kao temeljnog akta koji će se financirati u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ovdje je važno prisjetiti se svih manipulacija i pogodovanja kojima smo svjedočili od samih početaka provedbe programa ruralnog razvoja. Sva ta pogodovanja odrazila su se na pad poljoprivredne proizvodnje u RH, pa se pa se stoga iskreno nadam da smo svi skupa iz toga nešto i naučili. U samom Zakonu o poljoprivredi dan je temelj za donošenje pravilnika kojima se propisuju zahtjevi kvalitete hrane općenito uključujući jedan ili više slijedećih parametara, dakle klasifikaciju, kategorizaciju, naziv hrane, fizikalna, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva, te sastav hrane, vrstu, zatim sve što znači se upotrebljava u proizvodnji i samoj preradi hrane, te postupke koji se primjenjuju u proizvodnji, preradi, te dodatne zahtjeve o označavanju hrane. Slijedom navedenog u pravni poredak RH preuzete su direktive ili su donijeti nacionalni propisi. Nadalje, europskim tržišnim standardima za pojedine kategorije hrane definirani su i standardi kvalitete primjerice za voće, povrće, maslinovo ulje, maziva ulja, masti, mlijeko, mliječne proizvode, meso peradi i drugo, te se Zakonom o poljoprivredi osigurava provedba istih odnosno tih predmetnih uredbi. Predsjednica Odbora za poljoprivredu izložila je kako odbor već duže vrijeme upozorava na potrebu reguliranja kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na hrvatskom tržištu kako zbog zaštite domaćih poljoprivrednih proizvođača i sprječavanja nelojalne konkurencije, tako i zbog osiguranja kvalitetne hrane hrvatskim potrošačima. Slijedom navedenog s namjerom dodatnog osnaživanja ovih nastojanja u skladu sa odredbama čl. 165. st. 2. Poslovnika HS predloženo predloženo je i HS usvajanje zaključaka kojima bi se Ministarstvo poljoprivrede obvezalo da se u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona pokrene postupak izrade i usvajanja općih zahtjeva odnosno standarda kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i to namijenjene krajnjim potrošačima koji do sada nisu obuhvaćeni nacionalnim propisima koji propisuju zahtjeve kvalitete, te da se pristupi procijeni potrebe prilagodbe važećih pravilnika. E sad govoreći upravo o važećim pravilnicima moram izdvojiti nekoliko stvari. Za početak izdvojit ću samo neke od pojava koje su vezane uz dostupnost samih proizvoda. Naime, naši ugostitelji ne kupuju u pravilu od malih proizvođača jer kako kažu mali proizvođači nemaju kontinuitet u proizvodima. Ugostiteljima se zapravo ne da zvati pojedinačno proizvođače kad sve što trebaju od dobavljača naruče na jednom mjestu, primjerice u „Metrou“ ili „Ledu“. Uz to jedan od većih problema je što poljoprivrednici nisu u sustavu PDV-a jer to im se jednostavno ne isplati. Način na koji bi se ugostitelje potaknulo na kupnju lokalne hrane je putem poreznih olakšica, npr. ako JLS ima porez na potrošnju onda se može osloboditi ugostitelja plaćanja poreza na potrošnju ako recimo kupuje minimalno 30% hrane ili pića u krugu od 100 km od mjesta samog ugostiteljskog objekta. Nadalje, turističke zajednice mogu raditi promociju tih istih proizvođača na način da je na lecima koje one promoviraju i tiskaju naveden ugostiteljski objekt koji tu ponudu pruža, sve u svemu na način da država ili JLS samim ugostiteljima daju ono što oni trebaju, a to je marketing i financijske olakšice. i financijske olakšice. Same JLS su presiromašne, razumijemo, većina njih, da bi mogle to financirati osim recimo primjera sa porezom na potrošnju, ali evo i taj dio odnosno dio ih je taj porez ukinuo tijekom korona krize. Problem se svakako ne može riješiti jednim potezom, treba razgraničiti lokalnu hranu od kratkih lanaca. Problem lokalne hrane svakako rješavati s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i ugostiteljima iz te jedinice lokalne samouprave koje najbolje onda poznaju stanje na terenu. A rješavanje kratkih lanaca opskrbe treba rješavati analizom stanja za koje proizvode to uopće i možemo napraviti. Vjerujem da je to moguće primjerice za mliječne proizvode odnosno suhe sireve. Voćarstvo putem udruživanja i izrade zajedničke hladnjače te povrće ovisno o vrsti treba prepustiti samoj lokalnoj opskrbi. Vezano na temu kratki lanci opskrbe hranom, moram odmah na početku razjasniti određene zabune koje su prisutne i ponavljaju se konstantno u javnosti. Naime, pojam kratki lanci opskrbe označava skup trgovačkih, partnerskih odnosa i transakcija koje isporučuju prehrambene proizvode od proizvođača do potrošača i nije vezan za udaljenost. Dok pojam lokalne hrane uključuje udaljenost od mjesta proizvodnje proizvodnje do samog potrošača. Naši stočari još uvijek čekaju da dođe vrijeme da im se uz minimalne i realne uvjete omogući da u lokalne prodavaonice i lokalne restorane u krugu od 100 kilometara mogu plasirati svoje proizvode iz malih klaonica. I nadalje nam jedan dio problema leži i u slijedećim propisima. Dakle, Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te registraciji subjekata u poslovanju s hranom u kojem stoji da je objekt za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla predviđen samo za pripremu hrane u vlastitoj turističkoj ponudi. Ovo konkretno znači da uzgajivač primjerice janjadi ili ovaca ili drugih malih papkara mora uz uzgoj imati klanje kao i turističku ponudu recimo restoran što vrlo često primjerice na Jadranu, a posebice otocima uopće nije slučaj. U protivnom janjad mora slati u odobrenu klaonicu koje nemaju na otoku, a što poskupljuje i čini nemogućim pojam lokalne hrane. Ova nelogičnost bi se vrlo lako riješila brisanjem odredbe u vlastitoj turističkoj ponudi, a i u konačnici bi bila više u skladu sa EU fleksibilitijem. Ako odemo korak dalje u istom pravilniku je vidljivo da od navedenih nelogičnosti nisu isključeni niti mali proizvođači jaja kao ni proizvođači ostalih proizvoda životinjskog podrijetla jer ni oni ne ne smiju prodavati u trgovini, ne smiju prodavati u ugostiteljstvu, u drugim turističkim objektima niti ustanovama socijalne skrbi, zdravstva, odgoja, obrazovanja uz izuzetak pčelinjih proizvoda. Vezano na problematiku voćarstva problem opet leži u visokim standardima. Naime, logično je za jednu Nizozemsku koja svoju proizvodnju bazira na udruženosti proizvođača koja od konvencionalne proizvodnje gotovo i nema uvjete za ekološku proizvodnju da postavi standard klasifikacije voća, ali za jednu malu Hrvatsku koja nije na tom stupnju razvoja nepotrebno je i štetno da se traži klasificiranje jabuka, breskvi i koje iz lokalnog voćnjaka idu napominjem u lokalni restoran. Nadalje, Pravilnik o HACCP sustavu dodatno šteti jer on nije u skladu s načelima iz Uredbe 852/2004 konkretno Članak 5. iz kojeg proizlazi da subjekti u poslovanju s hranom uspostavljaju sustav samokontrole temeljene na načelima HACCP sustava. Nadležna tijela donese vodiče, ali ne i propise jer je to besmislica. HACCP sustav je fleksibilan dokument koji služi postizanju cilja i ne može se nešto u njemu fiksno propisati. Sama Uredba 852, ali i drugi akti koriste izraz sustav samokontrole temeljen na načelima HACCP sustava. To znači da je dopušteno imati i drukčiji sustav koji koristi ista načela. Europska komisija je izdala vrlo kvalitetan dokument pod nazivom Obavijest, kontrole o provedbi sustava upravljanja sigurnošću hrane kojima su obuhvaćeni pred uvjetni programi i postupci koji se temelje na načelima HACCP uključujući olakšavanje odnosno fleksibilnost provedbe u određenim poduzećima u prehrambenom sektoru. Navedeni dokument je preveden na hrvatski jezik i vrlo je koristan i dostatan za pravilo razumijevanje odredbi propisa o hrani. Sama Europska komisija što je vidljivo iz niza dokumenata predlaže što veću fleksibilnost i što veći udio lokalne hrane na tragu navedenog, a što je vidljivo i iz samih preporuka. Pojam lokalno ne možemo odrediti za cijeli Hrvatsku samom činjenicom da je ona manja od drugih država jer pojam lokalno ipak treba biti određen kilometarskom udaljenošću i uobičajeno je da to bude na 100 kilometara, ali da ne bi time zanemarili otoke koji su udaljeni mi možemo predložiti za Hrvatsku definiranje kopnenog puta pa ćemo time olakšati distribuciju proizvoda iz priobalja na otoke. Zahvaljujem.

poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, početkom studenog smo imali raspravu Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o poljoprivredi u prvom čitanju kada smo upozorili na opravdanu zabrinutost u donošenju prijedloga zakona u resoru Ministarstva poljoprivrede. Ne moramo govoriti koliko je teško poljoprivredniku pratiti sve te izmjene propisa, a pogotovo kada ih ministarstvo se ne pridržava niti slijedi one najave u planu zakonodavnih aktivnosti Ureda za zakonodavstvo RH. Ilustracije Ilustracije radi moramo napomenuti, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu bio je u planu za drugo tromjesečje 2021. pa isto za razdoblje 2022. godine, još nije donesen, a Zakon o prestanku važenja Zakona o sustavu obrane od tuče bio je u planu za prvo tromjesečje 2023., a još se niti ne spominje. Ovaj konkretan zakon je planiran za drugo tromjesečje 2022. godine, a stupit će na snagu na staru godinu ako uopće i tad. Upravo u obrazloženju za donošenje zakona do kraja 2023. godine je to što je temelj upravo ovaj zakon za donošenje provedbenih propisa o korištenju europskih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj prema strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske od 2023. do 2027. godine. Znamo da je Europska komisija odobrila Hrvatski strateški plan koncem listopada i nije jasno što je sprječavalo ministarstvo da tako važan zakon pripremi puno ranije i stvori zapravo pravni okvir za donošenje strateškog plana. U našem planu je naglasak na zaštiti okoliša i na zelenom planu, a Slovenci će primjerice imati između ostalog posebno poduprijeti proizvodnju energije iz obnovljivih izvora iz poljoprivrede, dok će hrvatskim planom se poduprijeti rješavanje problema poljoprivrednih emisija koje uglavnom proizlaze iz gospodarenja tlom i stajskim gnojem. Moramo ukazati na manjak spremnosti naših poljoprivrednika na sve obaveze i nove zahtjeve, jer preko 500 poljoprivrednih gospodarstava dolazi na jednog savjetodavca u agenciji. Tko i kada će se educirati pravodobno i onako kako to ovaj zakon nalaže o novim obavezama koje moraju ispuniti da ne ostanu bez izravnih plaćanja ili da im ne budu umanjena prema opisu savjetovanja kako to ovaj Zakon propisuje. Moramo još jednom naglasiti da po poljoprivrednoj produktivnosti smo na začelju u EU i na svega 30% produktivnosti u odnosu na prosjek EU. Prvi smo po uvozu svinjetine, mlijeko ne proizvodimo ni polovinu za svoje potrebe, a samo u ovoj godini preko 400 proizvođača mlijeka je zatvorilo svoje farme. Problem svakako i slavonske poljoprivrede, ali i svih drugih krajeva i regija je zapravo neorganiziranost i nedovoljno vođenje, usmjeravanje poljoprivreda od strane ministarstva, ali i nedovoljno savjetodavnih usluga krajnjim korisnicima. O ovako važnom dokumentu su objavljena svega dva komentara na javnom savjetovanju i oba su usmjerena na pretjerano normiranje količini pravnih propisa u poljoprivrednom sektoru u kojemu se više ne snalazi nitko. Sad je predloženo pružanje javnih i privatnih savjetodavnih usluga, no ostaje pitanje tko su to zapravo privatni savjetodavci i koji su planovi Ministarstva poljoprivrede vezano za ustrojavanje i rad Hrvatske agronomske komore. Bojimo se da ta mreža novih, privatnih savjetodavaca neće puno promijeniti budućnost poljoprivrede i dostupnost savjetima i resursima iz europskih fondova svima i na jednak način bez utjecaja i bez onih naših kako mi to znamo podobnosti i bez diskriminacije. Također potrebno je educirati poljoprivrednike u nove mogućnosti udruživanja putem zadruga. Našim poljoprivrednicima treba dostupna i pravovremena informacija, osjećaj da se na nekoga mogu osloniti i da država organizira poljoprivredni sektor. U prvom čitanju smo puno o tome zapravo raspravljali. Istaknuli smo da je to najvažnije pitanje, no na žalost između dva čitanja se ministarstvo upravo o ovoj problematici nije očitovalo. Znamo da su hrvatski poljoprivrednici uglavnom mali i da ih karakterizira fragmentirana proizvodnja usmjerena na proizvode niske vrijednosti. Pretežito sudjeluju u kratkim vrijednosnim lancima. Proizvodi su neujednačene kvalitete i veći troškovi zapravo poslovanja dodatno slabe njihov pregovarački položaj, te za njihovo jačanje u odnosu za prerađivačku industriju koja je vrlo koncentrirana. Nužno je povećati razinu udruživanja poljoprivrednih proizvođača o čemu govori ovaj zakon, no provedbeno ne vidimo koje to aktivnosti su usmjerene na upravo jačanje informiranja i upućivanja poljoprivrednika u mogućnost udruživanja. Nacionalnim planom oporavka i otpornosti osigurana su sredstva za izgradnju distributivno-logističkih centara za voće i povrće, u drugom stupnju zajedničke poljoprivredne politike sredstva su bila namijenjena sektorskom udruživanju proizvođača voća i povrća, no nailazili smo na stalne prigovore voćara i povrćara o njegovoj lošoj provedbi. Budućim centrima bi trebale upravljati proizvođačke organizacije, ali one su registrirane kao udruge što se nepovoljno odražava na njihovu ozbiljniju tržišnu, zapravo zapravo tržišnu orijentiranost i kompetitivnost i nisu pogodni za upravljanje centrima. Kako stoji u prijedlogu model proizvođačkih organizacija nije u potpunosti odgovorio na izazove vezane za jačanje udruživanja poljoprivrednika, iako im kroz mjere iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske bila osigurana dodatna prednost u ostvarivanju prava na korištenje europskih sredstava kao što je bio slučaj za izgradnju skladišnih kapaciteta. Ponavljamo da bi svi prijedlozi zaživjeli potrebno je ponuditi provedbene aktivnosti, a to manjka u samom obrazloženju zakona. Dakle, zakon ostaje neuvjerljiv. Vezano uzu članke koji uređuju organoleptičke analize maslinovog ulja pozitivno je što se izmjenama omogućava da analize osim službenih tijela mogu vršiti i profesionalni paneli. Ono što nije dobro da smo se zadržali na kontroli maslinovog ulja, dok su ostali problemi kontroli meda, svježeg mesa što smo apostrofirali posebno u prvom čitanju, a u odgovoru između dva čitanja nas upućujete na poljoprivrednu inspekciju Državnog inspektorata i važeće pravilnike, te nema potrebe kako kažete propisivati zakonom. Ipak dobro je da ste nakon našeg prijedloga iz prvog čitanja idete na donošenje dodatnih pravilnika za propisivanje kvalitete hrane, jer svakodnevno smo svjedoci loše kvalitete, pogotovo mesa koji stiže na naše tržište. Koliko inspekcija ima mogućnost upozoriti i kontrolirati sve proizvode, odnosno koliko je bilo postupanja povodom kontrole pogotovo mesa to je vrlo važno pitanje radi daljnje pripreme i daljnje organizacije samog inspektorata jer smo primjerice prvi po uvozu svinjetine, pa u tom dijelu je dodatno potrebna pojačana zaštita. Ono što također bi još naglasila je da s jedne strane govorite da je apsolutno nemoguće propisati sve zahtjeve kvalitete za svu hranu budući da se time zapravo kako kažete onemogućuje razvoj novih proizvoda i uvođenje novih tehnologija u proizvodnji hrane. Mi se u tom dijelu ovaj ne slažemo jer smatramo da ovome ne treba biti tako, da se tim dodatnim kontrolama hrane može još dodati veći značaj i stimulirati domaću proizvodnju određenim mjerama koje može ministarstvo predložiti. Puno ste se osvrnuli upravo na temu kvalitete hrane i to je dobro, ali ostalo je niz pitanja na, i primjedaba u prvom čitanju ovog zakona na što nismo dobili odgovor. Također bih još naglasila da ono između dva čitanja je uslijedilo dosta izmjene dopunjenih, ispravljenih, nomotehnički dorađenih članaka u odnosu na tekst u prvom čitanju. Podnositelj odnosno predlagatelj je dopunio ili izmijenio čak 38 članaka od ukupno 76 što zapravo govori o brzini i možemo reći također

onih koji su od istih tih proizvođača dobro plaćeni. Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, poštovanog zastupnika Nikše Vukasa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa kolegicom, kolegice i kolege zastupnici, pa evo u zadnje vrijeme imamo u više navrata raspravu o poljoprivredi i ovaj današnjih zakon koji je došao praktički pred završetak zasjedanja, dobro je da je došao, dobro da se to sve skupa donese jer i to je ovisno o omotnici za strateški za investicije poljoprivrede od '23. do '27. i sigurno da moramo sve napraviti da sredstva koja su nam na dohvat ruke i koja su tu da ih investiramo u našu poljoprivredu i da probamo nekako tu našu poljoprivredu dovesti u stanje u kakvom bi ona trebala biti. Ono što mene na neki način, mislim gdje bi mogli imati bolji efekat, a to je naš ruralni razvoj i mislim da iz ukupne omotnice ruralnog razvoja da previše novaca ide u nepoljoprivredne djelatnosti i da smo svega iskoristili 80% od ukupnih sredstava, a od tih 80% svega je 27 otišlo poljoprivrednu proizvodnju, a ostatak je evo otišao u nepoljoprivredne djelatnosti kao što su povučne staze, vatrogasni domovi i slično. Nisam protiv, protiv toga da se to ne radi, ali mislim da je to po meni krivo kanaliziran novac jer upravo mi moramo u ruralnim razvojima jačati poljoprivredu ako želimo da ljudi ostaju tu i da mogu donijeti dodatnu, dodatnu vrijednost, a prije svega da mogu se baviti proizvodnjom hrane. Mislim da kada gledamo s tehničke strane zakon i prilagodbe sve skupa što ide, nemamo neke velike zamjerke. Kao što sam rekao u prvom čitanju drago mi je da je to napravljeno i za maslinovo ulje da se može napraviti još jedna kontrola, da se to sve skupa ide u podizanje neke kvalitete, ali kao što sam rekao i u replici ono šta me boli, boli me da ta naša poljoprivreda uz sve silne novce koje ulažemo nikako da dođemo na tu samodostatnost. Kad vidim kakva prostranstva imamo, kakvu zemlju imamo, kakvu kvalitetu imamo mi ne možemo biti samodostatni u svinjogojskoj proizvodnji, ne možemo biti samodostatni u junećem mesu, ne možemo biti samodostatni u proizvodnji jaja, o mlijeku neću govoriti. Kolega Dretar je sam rekao u svojoj replici zar je moguće da sve te neke dodatne vrijednosti za kućne ljubimce uvozimo ako mi nemamo piljevine, u, a praktički Hrvatske šume da sad kažemo koliko tisuća kubika prerade drva, znači ta piljevina je tu samo je treba na neki način prilagodit i pomoć mladim, malim OPG-ovim ako treba da se i time bave. Ali ono što me boli svakako me boli da se na ruralnim područjima sve više i više ljudi iseljavaju. uz sve novce koje smo dobili da nismo taj napredak napravili i da jednostavno nismo došli da možemo biti samodostatni. Još ću jednom spomenuti da imali smo možda prije mjesec dana tematsku sjednicu vezano za Tvornicu mineralnih gnojiva u Petrokemiji, tvornica je i dan danas još uvijek koliko ja znam informacije zatvorena, u međuvremenu su neke informacije došle da će turski strateški partner ući u Petrokemiju. je, što je neki rezultat, rezultat je da ona i dan danas ne radi, a s druge strane Turci mogu, Hrvati ne mogu. I tako nam se događa godinama, godinama i godinama i kad vidimo koji je na kraju benefit. Sva oprema koja se proda u hrvatsku poljoprivredu je stranih proizvođača. Ni tu nismo mogli pratiti tehnologiju da imamo neke hrvatske kompanije koje proizvode opremu za opremu za skladištenje, opremu za vinarstvo sve je to praktički iz vani. Banke kreditiraju većinom u stranom vlasništvu, a ono što bi barem trebali iskoristiti, a imamo samodostatnost. I to jednostavno nismo uspjeli postići i pitanje kad ćemo to napraviti. Drugo, mi smo godinama cijepali poljoprivredno zemljište, kroz Zakon o nasljeđivanju, kroz davanje u najam, pa cijepanje velikih površina, davanje više, više poljoprivrednih subjekata i kad smo to zemljište iscijepali e onda donosimo Zakon o komasaciji gdje ćemo opet uložiti neke n novce da to što smo godinama cijepali da bi ga okrupnili. Nitko nema ništa protiv komasacija, ako se itko želi bavit ozbiljnom poljoprivrednom proizvodnjom mora imat određenu česticu koja ima, koja ima neku pristojnu veličinu, uvijek je lakše raditi na okrupljenom gospodarstvu, ali gle mi smo godinama cijepali da bi sad trebali počet komasirati. Drugo, napravili smo veliku štetu poljoprivrednim proizvođačima prilikom raspolaganja poljoprivrednim zemljištom, zemljištem, domicilno stanovništvo koje se godina, godinama bavilo ispred nosa su im otišle velike, velike, velike količine hektara, to su na tisuće hektara koji su na neki način uletili u tu proizvodnju, puno se, puno se mešetarilo i oko poticaja i sad je došlo vrijeme da okej malo se to sve skupa izbalansiralo, ali rezultat je toga da imamo hrvatsku proizvodnju koja nije samodostatna, imamo strane trgovačke lance koji naravno su to dobro iskoristili i plasirali su u svoju, u svoje poljoprivredne proizvode i jednostavno ta naša poljoprivreda koliko god mi o njoj pričali i koliko god se mi hvalili uloženo je toliko novaca, uloženo je toliko novaca, omotnica ta, omotnica ta, ali je rezultat isti, samo treba pogledati bilancu jesmo li samodostatni i kad, kad, kad dođemo na to da budemo samodostatni u svinjskom mesu i da ga još izvozimo, kad budemo samodostatni u junećem mesu i da ga još izvozimo, kad budemo samodostatni u proizvodnji jaja i izvozimo, e onda nemamo šta više prigovarat na poljoprivredu, onda možemo reć da je dobro, al dokle to nije dobro ne možemo bit zadovoljni, svi ovi zakoni koji dođu kad ih, kad ih mi čitamo i tu nešto, pa nemamo ništa protiv ovog zakona koji je došao, em se treba prilagoditi na euro, neke su se stvari poboljšale i tehnički kad se gledamo sa te strane nekih velikih prigovora nema, ali ukupno stanje u našoj poljoprivredi nije dobro i jednostavno iz godine u godinu sve više novaca ulažemo, podigla se ta, podigao se taj standard i na poljoprivrednim gospodarstvima, podigao se taj standard i u mehanizaciji, podigao se taj standard i u pratećim objektima, ali nikako da se podigne proizvod. Drugo, imam i prigovor mali u morskom ribarstvu i akvakulturi. Mislim da i moramo dobro malo revidirati taj uzgoj uzgoj tuna da vidimo koliko stvarno taj uzgoj tuna donosi dobrobita lokalnoj zajednici. I sami znamo da sa ekološkog aspekta to nije nikakav benefit, s druge strane plavu ribu ili srdelu koju bi trebali konzumirat naši građani na tržnicama po pristupačnim cijenama da se podigne ta količina ribe koliko pojedemo po građaninu godišnje ide kao hrana za tune koje se kasnije opet izvoze, izvoze u Japan i jednostavno u današnje vrijeme standarda srdela je građanima dostupna, već tuna i nije. Drugo, morali bi vidit šta ćemo napraviti sa tim neka…, nekim mili, mini klaonicama koje bi se točkasto raspodijelile po Hrvatskoj da se izbjegne siva ekonomija i tržište sa janjcima, teladi i sve skupa treće trebali bi i stimulirat domaću proizvodnju. Mi trebali bi nać neki način kako poticati hrvatske poljoprivrednike koji na svome gospodarstvu proizvode svoju telad, svoju janjad jer jednostavno to su matična stada, to je prava proizvodnja i mislim da bi tu trebali nać neki prostor kako to sve skupa pojačati, kako tim ljudima u ovako teškoj situaciji i u nekonkurentnim uvjetima da im pomognemo da praktički ostanu proizvođači. Mislim što se, još jednom što se tiče samoga zakona, nemam nekih primjedbi, ali što se tiče cjelokupnog stanja hrvatske poljoprivrede imam puno primjedbi i jednostavno se nadam da ćemo uspjeti riješiti Tvornicu mineralnih gnojiva da barem proradi, znamo kolike su cijene plina, znamo kako je sve skupa stanje, al da vidimo šta se tu može napraviti i da pomognemo našim seljacima kroz micanje savjetodavne službe iz Ministarstva poljoprivrede, ja mislim da bi je trebalo maknuti vani, da bi trebalo u savjetodavnu službu stvarno uložit novce, pomoć tim ljudima, koliko, koliko treba ljudi da pomogne jer ta savjetodavna služba bi trebala bit prvi suport poljoprivrednim proizvođačima u praćenju njihove poljoprivrede proizvodnje, u unaprjeđivanju proizvodnje, praćenju trendova, pa i pomoći prilikom nekakvih administrativnih zapreka, Hvala lijepa poštovani g. predsjedavajući, kolegice i kolege. Samo za početak dvije proceduralne primjedbe, ako smo ukinuli epidemiološke mjere ovdje u hrvatskoj sabornici onda bi trebali poslovnički vratiti 15 minuta za izlaganje u ime kluba zastupnika budući da je ovo vrlo važan zakon i vrlo važna tema za Hrvatsku, imalo bi se što govoriti i više od 15 minuta. I drugo, ono zbog čega mi ovdje iz oporbe stalno prigovaramo jesu ove hitne procedure, stvarno nema razloga da se o mnogim ovim odredbama ne može popričati i porazgovarati unutar normalne saborske procedure u dva čitanja. A sada krenimo malo po nekim stavkama ovog zakona, neću ih sve nabrajati jel ih ima stvarno puno, ne bih ni stigao. Evo recimo, novčanom kaznom u iznosu od 6 stotina i 60 do tisuću 3 stotine i 20 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba poljoprivrednik ako ne vodi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na svom poljoprivrednom gospodarstvu. Još jednom tvrdim, poštovani seljak ne može brinuti o njivi, brinuti o mehanizaciji, brinuti o proizvodnji i onda doći kući umoran s polja ili gdje već je taj dan, e sad ćemo jedno 3-4 sata raditi administraciju. Seljaka, proizvođača poljoprivrednih proizvoda, treba rasteretiti, a ne mu uvoditi dodatne administrativne obaveze i još ih onda poprilično žestoko prekršajno kažnjavati u slučaju da ih ne ispoštuje. Također tu je i obveza u Upisnik posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica za potrebe izvješćivanja i dostave podataka Europskoj komisiji. Uz Članak 8. predloženih izmjena navodi se, u programskom razdoblju od 2023. do 2027. države članice, ovako točno piše, moraju osigurati da se sve poljoprivredne površine uključujući zemljišta koja se više ne koriste u proizvodne svrhe održavaju u skladu s dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima. Dakle, sve to lijepo piše, ali pitanja kao što su na koji se način planira osigurati sve navedeno u ovim riječima, tko će plaćati provođenje radnji potrebnih da se ovo osigura. Hoće li to biti na teret jedinica lokalne samouprave, na teret državnog proračuna to ne piše nigdje. Jednako kao što i u Strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike do '27. piše da će isti taj strateški plan doprinijeti ubrzanju procesa strukturne transformacije hrvatskog poljoprivrednog prehrambenog sektora u modernu modernu djelatnost koja proizvodi visoko kvalitetnu hranu po konkurentnim cijenama, koja uz održivo upravljanje prirodnim resursima stvara nova radna mjesta, doprinosi poboljšanju kvalitete života i rada u ruralnim područjima. U tome će nastavljam, veliku ulogu imati modernizacija, digitalizacija i inovativna rješenja kako u proizvodnji tako i u svim segmentnima života. Dame i gospodo ovo je u najmanju roku proglas, a ne strateški plan. Razumijem da je ovo njegova preambula ali ipak krenimo malo konkretnije. Stalno se eto kaže oporba prigovara na načelnim razinama, ne daje prijedloge, pa evo nekoliko prijedloga. Bio sam nedavno u selu Soljani, to su vam tamo naši dragi Šokci, blizu Gunje, blizu Vrbanje, ljudi uzgajaju svinje i kažu imamo problem ne možemo dobiti dodatno poljoprivredno zemljište jer nam ga maznu ovi veliki proizvođači, nemamo dovoljno hektara da bi se država okrenula prema nama. Pitam pa jel bi mogli raditi još, veli on mogli bi raditi pet puta više. Njima se očigledno to isplati kada rade u svom dvorištu i sa to malo zemlje što imaju. Evo konkretnog prijedloga, sjednite u auto, odite razgovarajte sa njima, nađite neko rješenje. Drugi konkretna prijedlog, iznio sam ga ovdje desetak puta, natjerajte lokalnu samoupravu da konačno ispoštuje svoje obaveze iz Zakona o operativnom sustavu obrane od tuče. Jedinice lokalne samouprave odnosno županije ne uplaćuju u taj sustav. Taj sustav je prepušten tihom umiranju i to je notorna činjenica. Zakon se ne poštuje. Poštovanoj gospođici predsjednici, gospođi predsjednici odbora još jednom zahvaljujem na tematskoj sjednici koju je vrlo brzo sazvala na kojem smo eto imali prigode govoriti o tome. Idemo dalje konkretno, Domovinski pokret nekoliko je puta rekao, Ministarstvo poljoprivrede premjestite u Osijek, šumarsku upravu premjestite u Vinkovce. Stvarno nema nikakvog razloga da centri poljoprivrede ne budu i centri administrativnog upravljanja poljoprivrednom odnosno šumarstvom u ovome slučaju. Ono što nam danas donose jedne hrvatske dnevne novine na naslovnoj stranici još je jedna stvar oko koje treba ozbiljno razgovarati iz aspekta poljoprivredne proizvodnje. Naslov tog dnevnog, u tom dnevnom listu je Božićni kolači od uvoznog šećera. Da, nažalost istina je. Ugasila se virovitička, za njom i osječka šećerana, još se u Županji nešto radi, ali zato na policama naših centra imamo španjolski, slovenski i sve ostale šećere samo gotovo pa ne hrvatski. Razumijem ja da su trgovački lanci u stranom vlasništvu i da oni ugovaraju nabavu šećera kako i ostalih artikala na nivou EU. To je potpuno jasno, svi ćete dobiti i razumjeti situaciju da ćete dobiti puno nižu cijenu ako kupujete 350 tisuća tona šećera nego ako kupujete desetak tona. Sve je to jasno, trgovački centri u stranom vlasništvu ostvaruju povoljniju cijenu, poštujem, imaju pravo. No, je li to cilj nas, je li to cilj hrvatske države? Je li to, neka ne zamjere ali ja ga moram stoti, stopedesetpeti puta ponoviti, je li moderni suverenizam, uništiti hrvatske šećerane odnosno prepustiti ih tihom umiranju da bismo uvozili šećer izvana? Sasvim sigurno nije. U kojem su stanju Kaštelanski staklenici? Tvrtka je otišla u stečaj za 25 hektara koji stvarno mogu omogućiti vrhunsku poljoprivrednu proizvodnju barem iz moje perspektive. Nitko nije zainteresiran. A kada pogledate moju omiljenu emisiju Plodove zemlje onda ćete vidjeti jednom u godini televizijski prilog o nevjerojatnim količinama bala vune koje bura nosi po hrvatskim otocima i priobalju, pa i po Slavoniji jer se valjda jedino u Hrvatskoj odlučilo da vuna nije korisna sirovina. Naravno da nije kad smo prepustili da propade tekstilna industrija koja nam onda je li vuna više ne treba. Kome dovraga treba hrvatska vuna kad imamo uvoznu. Da bih još malo naglasio nekoliko stvari iz ovog zakona pogledajmo recimo stavak 14. u Članku 8. Protiv obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava žalba nije dopuštena. Tu sam suglasan sa poštovanom kolegicom Vukovac ovo nije u redu. Protiv obavijesti iz ovoga stavka može se pokrenuti upravni spor. To su dvije različite pravne norme i to se ne bi smjelo dozvoliti. Stavak 22. Agencija za plaćanja može u svakom trenutku postupka dodjele potpore, provedbe projekta i tijekom ex posta nakon konačne isplate donijeti odluku kojom će odbiti zahtjev korisnika, umanjiti potporu odnosno zatražiti povrat djelomičnog ili cjelokupnog iznosa sredstva i to pazite u kojim slučajevima, da korisnik ne ispunjava obveze propisane ovim zakonom, propisane pravilnikom, propisane natječajem ili drugim primjenjivim nacionalnim propisima ili propisima EU. Budući da prilikom implementacije ili kako je rekla poštovana kolegica Jeckov inkorporacije europske zakonodavne prakse kako u poljoprivrednu tako i u bilo koji drugi segment hrvatskog gospodarstva moramo te silne i silne europske uredbe staviti u naše zakone. Njih vam ima otprilike, pa pretpostavljam kada bi ih sve isprintali da ne bi stale u ovu hrvatsku sabornicu. Dakle, hrvatski poljoprivrednici imate nekoliko mogućnosti ili svi lijepo upišite pravni fakultet da uopće možete pratiti tu silnu količinu papirologije koju morate znati. Nakon toga naravno upišite i ekonomski fakultet, jer ćete trebati znati pisati i ekonomski računati sve te upisnike, zapisnike i dopisnike a naravno postoji vam i treća opcija. Ako se ne varam država čak subvencionira cijene autobusnog prijevoza, ne znam da li su subvencionirane i za međunarodni prijevoz. Koliko vidimo moderni suverenizam kojim se trenutno diči vladajuća koalicija dovest će do toga da će hrvatski poljoprivrednik zadnju svoju brazdu zaorati na autobusnom kolodvoru kupujući kartu za Irsku. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovanog Bojana Glavašević. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjene kolegice i kolege, Ponekad, dakle ovako opće prihvaćeno mišljenje i vjerovanje u hrvatskoj javnosti je da mi u ovom Saboru nismo u stanju skoro pa niti o jednoj temi biti konstruktivni i sa različitih strana sabornice zapravo nadići nekakve naše možda ideološke razlike ili političke razlike. Međutim, ovo je čini mi se jedna od onih stvari koja pokazuje da to ipak nije točno. O ovome zakonu je u prvome čitanju izneseno dosta primjedaba i iz reda opozicije i iz reda parlamentarne većine i mjesto na kojemu smo možda i najkvalitetniji i najbolje raspravljali o tome bio Odbor za poljoprivredu. I evo drago mi je što ovoj raspravi mogu zapravo reći da je dosta onoga što je u raspravi na odboru bilo rečeno ipak uvaženo. U tom smislu evo želio bih se zahvaliti i pohvaliti kolegicu Marijanu Petir na tome, jer na kraju krajeva zadaća je predsjednice ili predsjednika radnog tijela Hrvatskog sabora da te primjedbe koje su izrečene u raspravi na neki način ipak predstavnicima izvršne vlasti približi evo da se tako izrazim. I u tom smislu evo mislim da je ovo jedan jako dobar primjer kako je to ipak moguće u Hrvatskom saboru. Dakle kao što sam rekao uvaženoj dosta primjedbi. Naravno ne moramo se kao Klub zastupnika složiti sa svime što je učinjeno, ne moramo se složiti sa, niti sa time koliko daleko se otišlo sa implementacijom nekih naših sugestija, ali činjenica je da smatramo da je ovaj zakon u drugome čitanju ipak mnogo bolji nego što je bio u prvom. Jedna od naših opaski ticala se savjetodavne službe u prvome čitanju i kao što su i ranije kolegice i kolege rekle drago nam je da je prepoznato da ona ne može djelovati isključivo u ministarstva, odnosno da bi, da je skroz dobra stvar da se otvori prostor da ona djeluje i izvan ministarstva. Smatramo da oko tog konkretno ima još prostora za fine-tuning, možemo o tome razgovarati u nekim budućim prilikama oko uvjeta koji su propisani ili će biti propisani. Ali na stranu to, ovo je ipak jedan pomak. Također smatramo da je prijedlog zaključka odbora jako dobar. Možemo, drago nam je da je prepoznato koliku važnost imaju kratki lanci opskrbe i koliko je važna eko proizvodnja, koliko su važni kriteriji, odnosno propisivanje kriterija za kvalitetu hrane. Ono što o tome možemo reći je da bismo naravno bili mnogo sretniji kada bi oni ipak bili propisani u zakonu, a ne podzakonskim aktom. Ali ovo isto smatramo pomakom na bolje i možemo to pozdraviti. Drugu polovicu ove rasprave bih možda posvetio nečemu što što nam se čini da, da možda isto treba reći o čemu su na neki način i druge kolegice i kolege govorile. Dakle, svakako je dobro da u dijelu poljoprivrede same i ratarstva se proizvodi, da se kvaliteta proizvoda osigura, da se proizvodnja potiče itd. Međutim mi zapravo u stočarstvu imamo ogroman problem. Kolegica Petir je u svoj raspravi isto spominjala svježe meso. Zapravo ne otkrivamo toplu vodu ovime što ćemo reći, međutim činjenica je da je stočarstvo u Hrvatskoj u velikom problemu. Jedna priča koju možda mogu, onako osobna priča koju mogu ovdje spomenuti. Ja sam iz Vukovara, iz Srijema i kod nas isto kao i u Slavoniji, Baranji uvijek bila tradicija da se od ovih suhomesnatih proizvoda, od svinja da se jede se kulen, jede se slavonska šunka i toga je u mojem djetinjstvu ja se sjećam i mi smo na kraju krajeva radili, moj djed je radio i kobasice i šunku i kulen i ta slavonska šunka je meni do dana današnjeg ostala kao nešto, mislim to je stvar preferencije jednim dijelom naravno ali nešto izrazito kvalitetno, specifično. To je jedan od okusa kraja iz kojega ja dolazim. Znam da će kolega Šašlin tamo isto se smješka zna o čemu govorim. Vi danas praktički ne možete slavonsku šunku naći nigdje. Ljudima se ne isplati kao prvo svinje su vam iz uvoza, jako malo ljudi uzgaja svoje svinje koje zadovoljavaju te kriterije. Malo ljudi, evo klimatske su promjene, komore koje su ljudi imali za sušenje odnosno pušnice više nisu dovoljno dobre da, da se šunka pravi, osjetljiv je proces, jer je, jer je jako toplo i ja već godinama zapravo pokušavam naći slavonsku šunku, tu i tamo mi uspije, tu i tamo, ali zapravo to je proizvod koji je nekada bio dosta široko dostupan, a danas ga praktički nema. Idemo tome suprotstaviti recimo jedan podatak. Španjolska je zaštitila svoju šunku ili pršut kako vam je draže. Ona šunka najviše kvalitete, to je šunka od španjolske, od iberske crne svinje koja se hrani isključivo žirom, znači to je crna svinja koja po posjedu hoda, šeta, hrani se, oni proizvedu otprilike 13 tisuća tona pršuta ili šunke od te svinje godišnje. Ono što zarade, dakle zarada od tih 13 tisuća tona, govorimo o šunki najveće kvalitete, oni su to skroz nijansirali ne i oko 4 milijarde eura, 4 milijarde eura godišnje, dakle ogroman potencijal leži u tome, u jednom Španjolskoj su ga prepoznali, uspjeli su potaknuti ljude da, da proizvod koji da bi dozrio treba 36 mjeseci minimalno da ga plasiraju na tržište, da potaknu ljude da, da, da prave tu šunku, njima je pošlo za rukom i to ne može se napravit od bilo koje svinje, to mora biti ta crna španjolska svinja. Imamo i mi našu crnu svinju, slavonsku, jel tako, koja se bori za preživljavanje kao pasmina praktički. Ima sve više i više proizvoda dakle prepoznata je ta svinja kao, kao jedna životinja koja je za naše krajeve tipična, ali kad idete po Slavoniji, po Srijemu, po Baranji vidjet ćete da po selima našim da uglavnom ljudi ne drže svinje, tu i tamo. Još je gora situacija govorilo se i sa kravama itd., ali ako jednu stvar možemo znati o ovoj Europi u kojoj živimo je da je Europa konstantno gladna vrhunskih proizvoda, vrhunskih proizvoda, naš kulen, naši suhomesnati proizvodi, naši pršuti iz Istre i Dalmatinske zagore i s mora, dakle mi imamo jednu prekrasnu tradiciju koja je, koja nije možda nije jedinstvena, Talijani rade pršute i šunke, rade i Španjolci, ali je specifična, drugačija je, to je jedan od okusa Hrvatske. Umjesto, naravno da je teško proizvoditi to, je, to su sve skupi proizvodi, to su sve skupi proizvodi, ali ako Španjolci mogu na 13 tisuća tona vrhunske šunke zaraditi 4 milijarde eura, zašto Hrvatska ne bi mogla zaraditi 4 milijarde eura na svojim vrhunskim proizvodima, to je pitanje. Mislim ovo nije, naravno ovo je jedim dijelom kritika, jednim dijelom očajanje s moje strane, jednim dijelom i nostalgija da se razumijemo apsolutno, ali nekada je svaka kuća za svoje potrebe radila te proizvode jer je mogla, jer je mogla, danas se ta situacija mijenja i mi moramo privući ljude da, da se bave time, ovo nije otkrivanje tople vode, ovo nije otkrivanje tople vode, ovo je možda u ovoj raspravi poziv, poziv da u idućem periodu kad, kada budemo razmišljali o tome što možemo napraviti da bude bolje, da se fokusiramo na ovo jer za ratarstvo, stvari su ipak neusporedivo bolje za ratare nego za stočare, mi moramo biti toga svjesni, dakle krški pašnjaci su vam prazni. Dakle sa kratkim lancima opskrbe, sa eko proizvodnjom, sa visokom kvalitetom proizvoda, dakle sa, sa pucanjem na tu nišu primijuma što bi se reklo, to je nešto oko se čega Hrvatska slaže, naša politika se slaže oko toga, pa ajmo onda to iskoristiti. Idemo onda u idućem nekom razdoblju vidjeti što možemo napraviti da možda ta slavonska šunka opet bude nešto u čemu ćemo svi moći uživati i nešto što ostaje kao naslijeđe budućim generacijama, hvala. Slijede pojedinačne rasprave, prva je poštovani Tomislav Okroša. Hvala potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Zakon o poljoprivredi, EU izmijenila je pravni okvir kojim se uređuje provedba zajedničke političk…, poljoprivredne politike u razdoblju od 2023. do 2027.g., kao i pravni okvir kojim se uređuje ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda. Stoga smo svjesni da je potrebno trenutno važeće odredbe Zakona o poljoprivredi uskladiti s odredbama i aktima EU. Važne odredbe koje možemo istaknuti su omogućavanje proizvođačkim organizacijama koje su osnovane na temelju Zakona o udrugama promijeniti pravni oblik kako bi mogle sudjelovati u programima i mjerama koje proizlaze iz provedbe zajedničke poljoprivredne politike EU, te koristiti potpore iz fondova EU. Osigurat će se još veća transparentnost raznih provjera, ispunit će se obveza izvješćivanja Europske komisije na jasniji način jer se propisuje obveza upisa u evidenciju pčelara i pčelinjaka i dostava podataka o broju košnica, te se također propisuju, propisuju obveze za posjednike žitarica i uljarica. Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju, nove i inovativne tehnologije, opremu i zelene tehnologije, restrukturiranje i modernizacija farmi od iznimne je važnosti za RH, njezine županije, te jedinice lokalne i područne samouprave. Spomenuo bih inicijativu koja je pokrenuta još 2018.g. za, Inicijativa za izgradnju regionalnog centra za razvoj stočarstva u mojoj Općini Dubrava. Vrijednost projekta je procijenjena na 53 milijuna kuna, a dosada je u financiranju projekata sudjelovalo Ministarstvo poljoprivrede sa 400 tisuća kuna i Zagrebačka županija sa 600 tisuća kuna, radi se o milijun kuna dakako za izradu projektno-tehničke dokumentacije na kojoj se upravo radi. Ovim projektom će se skoro 50 tisuća poljoprivrednih gospodarstava, uzgajivača stoke, dobit će priliku za bolju i sigurniju budućnost i ostanak na našim gospodarstvima i hrvatskom selu. Regionalni centar za razvoj stočarstva pružat će sustavnu stručnu, logističku podršku uzgojnim udrugama i uzgajivačima stoke u procesu uzgoja i prodaje. Također i uslugu cjeloživotnoga obrazovanja uzgajivačima stoke sa prostora središnje i zapadne Hrvatske. Obzirom da se u svim segmentima pokušavamo približiti europskim propisima tako je važno da se i u praksi približimo onome što je važno za daljnji razvoj poljoprivredne politike. Siguran sam da možemo svi zajedno i dalje dobro surađivati i zajedno se boriti za kvalitetu života prije svega stvarajući uvjete da mladi ne odlaze. Naglasio bih da se mi u našoj općini Dubrava sa odličnim i vrijednim suradnicima iz obližnjih gradova i sela doista borimo za napredak i razvoj stočarstva čemu u prilog govori da ćemo u sklopu Dana općine Dubrava održati i prvi dubravski stočarski sajam. Uz izložbu stoke događaj je zanimljiv jer će se održati aukcijska prodaja stoke, rasplodnog materijala, te materijala za preradu. Aukcijske prodaje stoke tradicija su i u stočarski razvijenim zemljama Europe kao što su prvenstveno Austrija i Njemačka. Događaj je organiziran u suradnji općine Dubrava i Saveza uzgajivača simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba na čelu sa predsjednikom gospodinom Damirom Horvatićem. Udruženje je to koje je hrvatski rasplodni materijal dovelo u sami svjetski vrh. Više od polovice visokovrijednih bikova upravo dolazi iz naše Dubrave. Stočarstvo je jedna od najosjetljivijih grana poljoprivrede, a uz vlastitu vrhunsku genetiku vrijedan rad i strast s kojom ti mladi i vrijedni ljudi i njihove obitelji rade svojim poljoprivrednim gospodarstvima, sadašnjost i budućnost stočarstva je zagarantirana. Za regionalni centar otkupljeno je zemljište za gradnju, osigurano je milijun kuna za izradu projektno tehničke dokumentacije koja je već u fazi izrade te je potrebno još ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu. Centar će se graditi za uzgajivače stoke iz čak 9 hrvatskih županija, a potreban novac planira se osigurati iz europskih fondova i državnog proračuna. Osobno smatram da projekt ima potencijal postati nacionalnim strateškim projektom. Centar će pružati stručnu i logističku potporu udrugama i savezima, a djelatnost centra planira se odvijati kroz tri odjela, odjel za uzgoj, odjel za edukaciji i odjel za promociju i prodaju. Zahvaljujem. Imamo nekoliko replika, prva je poštovani Dražen Srpak. **Srpak, Dražen (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče Majdak, kolege zastupnici, poštovani zastupniče Okroša, uz sve što ste u svom govoru naveli važna je i kvaliteta proizvedene hrane. Postoji jedna stara uzrečica koja govori neka hrana bude lijek i neka lijek bude hrana. Mislim da je u tome vrlo dobro definirana pravilna proizvodnja hrane kako bi ona bila što kvalitetnija za prehranu ljudi, a naročito naše djece. Slažete li se s tim i smatrate li da će se ovim zakonskim rješenjima unaprijediti kvaliteta hrane koju jedemo? Hvala. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala kolega Srpak, da ovim izmjenama i dopunama zakona će se još dodatno urediti kontrola kvalitete hrane, a posebno se to odnosi na maslinovo ulje. Isto tako je bitno po meni naglasiti da se osniva i upisnik zaliha žitarica. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Okroša slušajući vašu raspravu govorili ste o izgradnji regionalnog centra za razvoj stočarstva na području vaše općine Dubrava. Pa evo što vi mislite hoće li ovaj zakon, konačni Zakon o poljoprivredi omogućiti još veće potpore našim hrvatskim poljoprivrednicima u konkretnom slučaju kod vas stočarima? Hvala kolegice Zmaić, da jako je, jako je bitno naglasiti da je stočarstvo sigurno jedna od najugroženijih grana poljoprivrede i smatram da će se i ovim dopunama Zakona o poljoprivredi da će se dodatno potaknuti upravo razvoj stočarstva jer kako sam i naglasio radi se konkretno u našoj sredini o obiteljima koji se generacija na generaciju prenose to vrijedno znanje o proizvodnji hrane, uzgoju stoke, vrhunsku genetiku koja je u samom europskom vrhu gdje se rasplodni, rasplodne bikove uzgojene sa genetikom sa područja naše općine možemo ih vidjeti u aukcijskim centrima i u štalama diljem Njemačke i Bavarske, a i Austrije. Stoga smatram da će se ovim izmjenama i dopunama zakona dodatno podržati upravo te mlade, vrijedne obitelji kako bi ostale na svojim imanjima. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani kolega Okroša, vi ste u svojoj pojedinačnoj raspravi govorili ajmo reći i o lokalnoj važnosti stočarstva, ali isto tako i o važnosti stočarstva za područje cijele RH. Ono što je dobro i što veseli ako pogledamo podatke za primjerice 2021. godinu onda vidimo porast primarne stočarke proizvodnje, vidimo i povećanje izvoza goveda, ali isto tako vidimo i povećanje vezano u svinjogojstvu, vezano za broj koza, ovaca, ali isto tako ste spomenuli i mogućnost izgradnje regionalnog centra za razvoj stočarstva upravo na vašem području. Rekli ste u kojoj fazi se trenutno nalazi da bi to bilo čak oko vas oformilo i 9 županija koje bi tamo kasnije uzgajale, pa možete mi reći što bit konkretno značilo za općenito rast, razvoj stočarstva na području RH. Hvala kolega Mažar, da radi se doista o regionalnom centru koji vjerujem da će postati nacionalni i strateški projekt. Kao što sam rekao planirano je uz stručnu i logističku potporu udrugama i savezima proizvođačima stoke, kroz odjel za uzgoj, odjel za edukaciju i odjel za promociju i prodaju staviti upravo naglasak na edukaciju jer smatramo da stočarstvo je jako uznapredovalo i predstavnici i naše općine i saveza posjetili su slične centre i u Austriji i u Njemačkoj gdje možemo puno toga naučiti, ali ono definitivno što imamo, imamo tradiciju, imamo pamet kako bismo daljnjim usvajanjem znanja mogli još više poboljšati samim time i genetiku i kvalitetu proizvedene hrane odnosno stoke. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega, evo kad govorimo o ratarstvu i stočarstvu zasigurno da je lakše biti ratar, vi imate poljoprivrednu kulturu, stavite je u zemlju i onda je njegujete, ali ne svakodnevno i ne 24 sata, dok je kod stočarstva to zasigurno drugačije i imamo sve više da ljudi odlaze iz tog područja. gledajući poljoprivrednu emisiju ljudi kažu da imaju poticaj, da imaju dobar poticaj i zato su ostali, ostali još uvijek u, u stočarstvu. ulaskom u Schengen i eurozonu otvoriti europsko tržište, pa da ćemo i mi moći plasirati te proizvode i da će biti lakše ovaj našim stočarima u, jednostavno u radu s kojim se bave? Hvala. Evo zahvaljujem kolega Šimičević. Pa pošto je baš stočarstvo razvijeno na mojem području i osobno i otac dok se bavio poljoprivredom, a tako smo mu i mi cijela obitelj pomagali, bavili smo se razvojem stočarstva, uzgajali smo bikove, stoga znam da je plasman na tržište uvijek bio garantiran, radilo se i o izvozu u arapske zemlje, u afričke zemlje, tako da tu nije bilo problema, ali naravno da ulaskom u Schengen da će se sigurno još pojednostaviti sami izvoz te robe na, upravo na područje EU i Schengena. I evo, uvjeren sam i optimističan sam, kao što ste rekli ratarstvo je sigurno, nećemo reći lakše, ali manje zahtjevan način bavljenja poljoprivredom i iziskuje sigurno manje radnih dana, ali naravno da ovisiš o vedrom nebu i evo sve veće izraženim klimatskim promjenama koje negativno utječu na urod. Marijana Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Okroša, govorili ste o Regionalnom centru za razvoj stočarstva koji bi se trebao graditi u vašoj općini, a on bi pokrivao ustvari potrebe stočara cijele zapadne Hrvatske i okupljao bi njih oko 50 tisuća, što nije zanemarivo. Kad sam se susrela sa predstavnicima vaših stočara oni su mi rekli da je ovo projekt koji čekaju 10-ljećima…/Upadica Okroša: Da/… i da bi voljeli da se ostvari jer ga smatraju važnim za zamašnjak i zalog budućem razvoju stočarstva, tim više što okupljaju i mlade uzgajivače, a sasvim sigurno ako želimo postić generacijsku obnovu onda mlade moramo posebno podržati. Jasno je da je riječ o poduhvatu koji je prevelik financijski zalogaj za vašu općinu i za Zagrebačku županiju, pa me zanima jeste li s Ministarstvom poljoprivrede razgovarali o potporama koje bi oni mogli osigurat s europske razine? **Sanader, Ante sami, uvjerili ste se u razvoj stočarstva na području naše općine, podsjetili ste sa dragom nam gošćom iz Francuske posjetili ste jedno od tih poljoprivrednih gospodarstava i na tome vam iskreno zahvaljujem i na potpori koju pružate ne samo ovom našem budućem centru nego i svim poljoprivrednicima diljem Hrvatske. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede, imamo odličnu suradnju i sa ministricom Vučković i svim njezinim suradnicima. U nekim preliminarnim razgovorima ostalo je naravno upitno kako ćemo isfinancirati taj centar, otvara se nova financijska omotnica, vidjet ćemo kroz što ćemo moći aplicirati, ali vjerujem ili kroz NPOO ili dodatnom injekcijom iz državnog proračuna. Smatram da je to doista Nacionalni strateški projekt iza kojeg mora stati i vjerujem stat će Vlada RH. Dreven Budinski. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Okroša, evo stvarno vam čestitam na tom projektu i želim da se stvarno ostvari jer bi to bio veliki doprinos za naše stočare kao što ste rekli u 9 županija, ali nije svugdje tako idealno i dobro, pa mene interesiraju isto i čelnik općine. Pa ima dosta općina, pogotovo u onim brdskim dijelovima, ja dolazim iz Varaždinske županije, pa ovaj nizinski dio je dosta pokriven i s poljoprivrednom proizvodnjom, plastenicima, staklenicima i tako, ali ovaj dio gore nam je dosta raštrkani i to su sve poljoprivredna zemljišta od privatnih vlasnika koji jednostavno su otišli, ostala su zapuštena i sad raste korov, a najveći problem je i ova ambrozija koja se stvarno jako puno širi i sad dolazite do problema jer čija je zemlja ne kosi ili ih nema, ne žive tamo i na kraju to sve mora odraditi komunalna naša služba ili komunalni redar i to je isto još jedan od dodatnih troškova, a kamoli da nešto napravite da bi neko mogao tu zemlju iznajmiti jer je to isto jedna procedura, pa vas, pa me interesira što mislite o tome? Uvažena kolegice Dreven Budinski, da, naravno da Hrvatska je šarolika i zato je zanimljiva i lijepa i nisu svugdje jednaki uvjeti. A što se tiče sjevernog dijela Hrvatske i sami taj geografski položaj i u biti brdovit teren otežava sigurno poljoprivrednu proizvodnju, ali svjedoci smo da se dosta imanja ne samo kod vas nego i evo i kod nas i vjerujem diljem Hrvatske ne održava onako kako bi trebalo, kako je propisano Zakonima o komunalnom redu a pogotovo o sprječavanju ambrozije. Stoga evo i mi ko općine i gradovi suočeni smo sa sve većim problemima upravo na održavanju tih parcela gdje se šalju opomene, građani su dužni održavati svoja imanja, a pogotovo u sezona, sezoni ambrozije koja izaziva ozbiljne zdravstvene probleme i posljedice na one koji su alergični na ambroziju.

koji su identični na zemljište koje je dobijeno od strane države u koncesiju i na zemljište koje je u vlasništvu samog poljoprivrednika i da li bi tu trebalo napravit neku distinkciju da se zemljište koje se dobije od strane države vrednuje odnosno potiče na jedan način, a dok zemljište koje je kupljeno odnosno u vlasništvu poljoprivrednika na drugi način? **Sanader, Ante prije svega bi ja tu podvukao jednu crtu, poticaj je potreban poljoprivredi i proizvođači sigurno na ovako jedan transparentan način dodjele tih poticaja, na vrijeme ti poticaji se uplaćuju unazad nekoliko godina sjećamo se da su prije znali biti i problemi. Sigurno da nam je to podrška u samoj proizvodnji, ali evo isto tako razgovaram sa dosta poljoprivrednika koji kažu kada bi imali sigurniji plasman tih proizvoda, kada bi imali nekakvu garantiranu cijenu, da bi im sam poticaj ne da im ne bi bio neophodan, ali ne bi, mogli bi preživjeti i bez njega. I sad je tu možda odgovor upravo na vaše pitanje. Radi se i o količini zemljišta koja osoba posjeduje. Nije jednako imati dva hektara zemlje danas i dobiti poticaj za dva hektara zemlje. Sigurno da to neće donijeti nekakvu nekakvu količinu ili veliki napredak, a smatram isto da onaj koji ima nekoliko stotina hektara da definitivno bi mogao i bez tog poticaja u današnje doba energetske prehrambene krize. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane zastupnice Marijane Petir. potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Rasprave o poljoprivredi uvijek pobuđuju veliki interes ovdje u Hrvatskom saboru, ali i općenito u javnosti. Ono što bih ja voljela reći uvodno da svaka država koja drži do sebe vodi računa o o poljoprivredi jer je poljoprivreda preduvjet za proizvodnju hrane ali i za očuvanje ruralnog prostora. Kao članica EU mi smo korisnici zajedničke poljoprivredne politike, imamo gabarite koji su nam zadani u okviru kojih se krećemo. A ono što je novost da buduća zajednička poljoprivredna politika sa čijom primjenom startamo od sljedeće godine puno fleksibilnija nego što je to do sad bio slučaj, pa u okviru 9 zadanih ciljeva mi sami možemo odabrati prioritete koje ćemo definirati nacionalnim strateškim planom i ono u što ćemo ulagati financijska sredstva. Naravno da novac nije sam po sebi dovoljan da bi polučili rezultate koje želimo u poljoprivredi, a to je da postignemo i otpornost naše poljoprivrede na klimatske promjene i njenu konkurentnost i produktivnost, ali isto tako i generacijsku obnovu sela koja nam je izuzetno važna jer je to pitanje čuvanja hrvatskog prostora i pitanje i mnogobrojnih sigurnosnih izazova koje se ne uzimaju dovoljno u razmatranje kod svih onih službi koje bi se tim pitanjem trebale baviti. Iz tog razloga naravno da imajući taj jedan okvir mi imamo i određeni svoj prostor za kreativnost, a kao narod smo kreativni. Ja mislim da smo to više puta pokazali i voljela bih da tu kreativnost u sinergiji različitih državnih tijela i nas ovdje koristimo zajednički kako bi upravo zaštitili naše nacionalne interese. To rade i druge države članice i to je nešto što je uobičajeno, jer kao što sam rekla poljoprivreda je strateška gospodarska grana. U tom smislu i na tom tragu su i zaključci Odbora koje smo predložili pred ovaj Hrvatski sabor i drago mi je da se u stvari svi zastupnici, odnosno svi koji su govorili u ime klubova s tim slažu. Jer mislimo da je važno osnažiti članak 78. u kojem se daje mogućnost nadležnom ministru, odnosno ministrici da pravilnicima propiše kvalitetu hrane poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda o tome smo više puta ovdje govorili, a najviše smo se možda zadržavali na onom što nas najviše žulja, to je pitanje mesa. Drago mi je da iz Ministarstva poljoprivrede stižu pozitivni signali na takve prijedloge jer mislim da je važno kroz mjere koje nam stoje na raspolaganju i instrumente zaštitimo našu nacionalnu proizvodnju od nelojalne konkurencije, ali i od proizvoda koji ponekad ne odgovaraju kvalitetom i za koje ne bi voljeli da se nađu na našim stolovima. Zato kroz takve mjere štitimo interese naših potrošača, a to su politike na koje EU posebno polaže pažnju. Nema nikakvog razloga i zapreke da mi ne propišemo da meso ne može biti smrznuto duže od 6 mjeseci ili godinu dana, a ne da sad to bude jedan rastezljiv rok, odnosno da nema uopće roka, pa onda se događaju malformacije kod onih koji su žmukljari koji su navikli loviti u mutnom i koji znaju kako zaobići sve propise. Naravno da kroz propisivanje kvalitete bilo mesa, mlijeka, meda, maslinovog ulja, koji god proizvod navedemo trebaju slijediti i stroge kontrole. I tu mislim da je jako važno osnažiti naš Državni inspektorat, dati sve moguće alate koji stoje na raspolaganju našim inspektorima kako bi oni mogli kontrolirati da li se zakoni i podzakonski akti koje donosimo doista dosljedno provode. U tom smislu sasvim sigurno vjerujem da i zastupnici u Hrvatskom saboru koji su više puta o toj temi govorili se slažu, jer nije cilj kažnjavati naše poljoprivredne proizvođače nego je cilj kroz inspekcijske nadzora otkriti ono što ne štima, što nije u skladu sa zakonom, a što se uglavnom kroz trgovačke lance koji su uglavnom u stranom vlasništvu stavlja na tržište. Dakle, nije to nikakva borba protiv trgovačkih lanaca. To je samo želja da se tržište i ono što se na tržište stavlja bolje kontrolira, a ono što ne odgovara zakonu da ono što ne odgovara zakonu da se pravilno otkloni i sankcionira. **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo replika nekoliko. Prva je poštovani Josip Begonja. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice, u prijedlogu ovog zakona u obrazloženju članka 8. piše. U programskom razdoblju od 2023. do 2027. godine države članice moraju osigurati da se sve poljoprivredne površine uključujući i zemljišta koja se više ne koriste u proizvodne svrhe održavaju u skladu sa dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima. Naravno tu se poziva i na uredbu EU 2115 iz prošle godine. Molim vas, koje je vaše mišljenje s obzirom na neriješena imovinsko-pravna pitanja, na usitnjenost posjeda, na koji način će se postići obveza održavanja poljoprivrednih površina koja se više ne koriste u proizvodne svrhe. Hvala. Hvala vam kolega Begonja. Pa prema Zakonu o vlasništvu, svaki vlasnik ima određena prava, ali ima i obaveze. Te obaveze se odnose i na gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, a jedinice lokalne samouprave imaju alat da ukoliko na svom području primijete da postoji jako velik broj neodgovornih vlasnika, da uvedu porez na neobrađeno poljoprivredno zemljište. Ono što sam ja primijetila da se taj alat neradno koristi u Hrvatskoj i da iz tog razloga mnogi poljoprivrednici koji bi ustvari željeli razvijati svoju poljoprivrednu proizvodnju i ozbiljno se bave tim poslom imaju problem sa, ponekad susjednim parcelama koje nisu obrađene. U tom smislu smo mi predlagali prije puno godina Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je imao cilj riješiti tu situaciju, a to da država ima pravo gospodariti tim zemljištem, da se novac za gospodarenje tim zemljištem uplaćuje jedan fond i da se to na taj način Nažalost zakon je pao na Ustavnom sudu.

Posebice kad govorimo o onim famoznim prstenovima, strojnim prstenovima, pa i u samoj proizvodnji, ali nam se čini svima da je zapravo potreba udruživanja kod zajedničkog nastupa na tržištu. Kako vi vidite zapravo tu problematiku, da li mislite da će ovaj zakon, imajući u vidu i ove neprofitne organizacije, udruge, koje će se, nadajmo se, preregistrirati i profitne organizacije, proizvođačke, da li će tu po vama biti pomaka u, kod naših OPG-ova i poljoprivrednika? Hvala lijepo. Hvala, kolega Sobota. Pa udruživanje jest ključ jer ako nemamo dostatne količine hranu koju krajnji korisnik treba, a ovdje smo govorili i o javnim kuhinjama naših institucija gdje želimo skratiti lance opskrbe hranom sa domaćih OPG-ova, lokalnih dopremati hranu ili više domaće hrane u turizmu, onda sigurno da moramo imati udružene poljoprivrednike. Taj proces ide jako sporo i ja mislim da se on neće dogoditi sam od sebe, znači dobro je ovo što Ministarstvo omogućava kroz Zakon o poljoprivredi, da se proizvođačke organizacije preregistriraju, promjene svoj pravni status, kako bi mogle koristiti sredstva iz EU. No, mi imamo do danas 23 proizvođačke organizacije, s tim da nema nijedne južno od Karlovca. Okej, možemo reći, u Dalmaciji imamo zadržan oblik udruživanja kroz zadrugarstvo, što je dobro, no ja mislim da se problem može riješiti tako da se naprosto u Ministarstvu formira ekspertni tim koji će se baviti isključivo udruživanjem poljoprivrednika, drugačije, bojim se da će teško ići. Naime, sjećam se jer sam i sam odrastao na poljoprivredi, vremena kad se je još oralo po njima. Nešto kasnije, krajem 70-ih godina, došli su prvi traktori, Fergusoni, Ursusi, Torpedi, Zetori i tad je to postalo nešto, nešto bolje i zemlja se počela lakše obrađivati, brže, efikasnije. Danas vidimo na našim poljima velike i moćne strojeve. Smatrate li, kolegice Petir, da smo u ovih 30 godina naše samostalnosti dovoljno napredovali u proizvodnji hrane? Hvala vam. Hvala vam kolega Srpak. Pa sasvim sigurno da bi se poljoprivrednici mogli baviti poljoprivredom, u tom smislu je potrebno ulagati i u mehanizaciju i država je tu imala niz različitih paketa mjera kojima je pomagala nabavu adekvatne adekvatne mehanizacije u koju naravno, spadaju i traktori. Prije kroz ona kapitalna ulaganja, danas kroz drugačije oblike dakle različite mjere ruralnog razvoja koji su na raspolaganju. No činjenica je da kad mi uzmemo u prosjeku svu onu mehanizaciju s kojom raspolažemo i posebno pogledamo traktore, vidjet ćemo da neki imaju doista moderne koji koštaju jako puno, a neki su ostali na onim zastarjelim oblicima, rekla bih mehanizacije, tako da je negdje prosjek starosti naših traktora 42 godine. To znači da tu još ima dosta prostora za napredak, ali možda i za drugačije promišljanje, da ne treba, baš kroz proizvođačke organizacije svatko kupiti svoj traktor nego kroz te oblike udruživanja, da se određena mehanizacija može zajednički koristiti i dijeliti. Sljedeća replika, poštovani Luka Brčić. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice, uglavnom ovdje kolege Slavonci govore kada je riječ o poljoprivredi, ali imamo i mi što reći iz Dalmacije, pa jutros smo ovdje spominjali i pohvalno je što imamo značajan broj zaštićenih proizvoda, ja bih spomenuo na području Dalmacije i što je važno spomenuti, da ne samo resorno Ministarstvo poljoprivrede, već i Ministarstvo kulture se uključilo u zaštitu nekih autohtonih proizvoda, ja bih spomenio na području Dalmacije, samo neke, kao što je poljički soparnik, koji je zaštićen i pri UNESCO-u koji je nezamisliv na najelitnijim događanjima, kao hrana, nekada je bila sirotinjska, viški hib, sinjski arambaš i dalje ne nabrajam, znači da li

kvantitetom moći biti konkurentni na tako jednom velikom zajedničkom globalnom tržištu, ali kvalitetom sigurno možemo biti konkurentni i vi ste nabrojali neke od naših zaštićenih proizvoda, znam da se još radi na zaštiti i drugih proizvoda u drugim hrvatskim regijama i mislim da je to važno i da upravo na to trebamo stavljati na oznake izvornosti, na ekološku proizvodnju za koju imamo ogromne potencijale i gdje smo zabilježili napredak, a možemo biti još puno bolji i kroz ono što sam već govorila, kroz neke naše nacionalne propise kojima ćemo dodatno propisati kvalitetu pojedinih poljoprivrednih i na taj način ustvari bolje pozicionirati naš domaći poljoprivredni proizvod u odnosu na ono što stiže iz uvoza. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovana kolegice Petir, ne samo kao predsjednica Odbora za poljoprivredu HS-a, nego i kao osoba koja živi i diše poljoprivredu, praktički otkad ja znam za vas, ste sigurno relevantni da možete o ovoj temi i vrlo stručno govoriti i stoga mi moje pitanje bilo, svjesni smo da u ovih 30 godina je bilo različitih politika i različitih smjerova, da smo 20 godina čekali na razvojnu strategiju za poljoprivredu, ali isto tako sada imamo priliku i da vidimo potencijale RH, konkretno, primjerice, vezano za razvoj biogospodarstva, biopoljoprivrede, koja je na neki način još uvijek neiskorištena na području EU, a znamo da RH koristi i manje pesticida i manje antimikrobskih sredstava i da površine koje su pod ekološkom proizvodnjom su u stalnom trendu rasta, pa bih vas molio komentar vezano za taj dio. Hvala. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala kolega Mažar. Vi ste odlično saželi ustvari ono što je i EK odgovorila kroz svoje preporuke kad smo izrađivali svoj nacionalni strateški plan, da Hrvatska ima sjajan potencijal, najveći u EU, za razvoj biogospodarstva jer imamo velike količine biomase i upravo se na tom trebamo bazirati jer je to nešto što je održivo, nešto što čuva ruralni prostor, ali isto tako, što otvara nova radna mjesta i tu, ja vjerujem, da, evo, Ministarstvo koliko znam, radi na strategiji razvoja biogospodarstva, da ćemo i tu strategiju moći uskoro, ne samo vidjeti nego i početi primjenjivati jer je to naša razvojna šansa. S pravom s te konstatirali da Hrvatska u odnosu na druge države članice koristi manje antibiotika i pesticida i to je točno i to je ustvari naša prednost obzirom na vrlo visoke zahtjeve koji stižu iz EU, posebno s aspekta Zelenog plana, a dobro je i ponoviti da površine pod ekološkom proizvodnjom u Hrvatskoj rastu, no u tom smislu moramo više proizvoditi onog što je tržišno orijentirano, a ne ono što je lakše. Stipan Šašalin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala predsjedavajući, poštovana kolegice Petir. Pa evo danas smo čuli ovdje u raspravama i pomalo nostalgičke tonove vezano uz nekadašnja vremena na selu, kako je onda, izgleda, sve bilo lijepo, bajno, itd., no mi koji smo se rodili, svi mi koji smo se rodili na selu i koji živimo i dalje na selu, znamo praktički da se na selu uvijek teško živjelo. Živjelo se od svoga rada i dapače, bilo je puno, puno više teškog fizičkog rada nego što danas ima. Hvala Bogu, tehnologije su došle tu, strojevi novi, tako da se danas puno lakše živi. Danas kad smo na dva tjedna, odnosno praktički pred ulaskom u eurozonu i u Schengen, to će biti također, velike promjene u odnosu na uvjete, način rada i poslovanja poljoprivrednika. Da li mi možete reći vaše mišljenje, kako će se odraziti to sve skupa na ukupan kvalitet života naših poljoprivrednika i našeg sela? Hvala. Hvala kolega Šašlin. Da, uvijek se iznenadimo kad čujemo te rasprave, nekad je bilo bolje, ali znamo da je na hrvatskom selu uvijek bilo puno, puno izazova, ako tako možemo reći jer da ih nije bilo, ne bi nam trebao ni Matija Gubec, a ni Joža Pankretić u neko novije doba. Dakle, nije lak taj život hrvatskog seljaka i naših poljoprivrednika zato što, koliko god misliš da si se dobro pripremio i osigurao, uvijek te nešto može iznenaditi. Ono što se meni sviđa je ta ravnoteža koju naš hrvatski seljak ustvari ima kao svoju filozofiju života i to znam da sam, mene su to kao malu naučili da jedino seljak zna živjeti u skladu sa čovjek, Bogom i prirodom jer jedino seljak zna da Bog oprašta svakome, čovjek ponekome, a priroda nikome. To je ritam koji bi svi trebali osluškivati, a ono što se ulaže u poljoprivredu i financijski i kroz reforme koje donosimo i promjene zakona, pa i ulazak u Schengen i eurozonu, sigurno jesu nešto što može dati dodanu vrijednost.

Bogu hvala, koji su pri zdravlju, obrađuju u svojim vikendima, ili uz okućnicu, uzgajaju određeno povrće ili ma čak i kokice i svašta, perad, itd. i sad ako ostvare višak, njima je to problem, uvijek su u dvojbi, ne mogu ga baš plasirati na nekakvu tržnicu, tržište, nekad su to bili sajmovi kojih više nema, nekad su to bile neke trnžice, sad se tu moraju plaćati, ne može pristupiti ako nema OPG one, itd., šta, je l' ima kakva mogućnost, kako se to na kućnom pragu, kakvo je stanje sad u Hrvatskoj uopće ovaj, u pogledu tih ljudi koji bi taj višak, neku kunu, prodali, ovaj, proizvod prodali da dođu do neke kune? Što je vaše iskustvo, što preporučiti tim ljudima ili dalje na crno i na sivoj zoni da prodaju to? Hvala vam kolega Sačiću. Pa sigurno mi kao zastupnici ne možemo nikom preporučiti da posluju u sivoj ili crnoj zoni jer bi to bila apsolutna devalvacija svega onog što oni koji rade zakonito i plaćaju sve svoje obaveze pokušavaju uz jako puno truda Dakle u tom smislu postoje pozitivni zakonski propisi koji su regulirali i poljoprivredu u nekim segmentima kao dopunsku djelatnost ili za one koji su u mirovini, na koji način mogu ostvarivati određene vrste prihoda i pod kojim uvjetima, ništa od tog nije moguće niti mi to možemo tako preporučiti, da se radi mimo zakona. Dakle u tom smislu postoji nadležna savjetodavna služba ovisno o mjestu o kojem govorite koje se takvi proizvođači koji očigledno nisu registrirani, a žele se baviti poljoprivredom kao dopunskom djelatnošću, mogu obratiti i oni će ih uputiti u njihova prava. lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolegice Petir. Evo, neću se ponavljati jer kolega Mažar mi je uzeo ovoga manje-više cijelo pitanje, pa ću vas samo ovako pitati ova ekološka proizvodnja je dosta skupa za naše proizvođače, ali bi htjela vaše mišljenje da li sad ulaskom u eurozonu i u Schengen će se stvarno omogućiti da ti naši proizvodi sa manjom konkurencijom znači sa većim otvorenim tržištem da će doći ovoga na tržišta cijele Europe, da li će im olakšati ovaj ulazak u Schengen i euro Hvala kolegice Dreven Budinski, pa mi kao članica EU poslujemo sada na zajedničkom europskom tržištu. Sigurno da ono što je bitno za transport hrane jest da ta hrana ne čeka na granici nego da nesmetano prolazi. o trgovanju i poslovanju znamo da je većina država članica EU u eurozoni i da ionako ako želite izvoziti vi morate obračunavati u eurima tako da svi oni koji i poljoprivrednici odnosno poljoprivredni proizvođači koji jesu u kategoriji izvoznika kao što je to uglavnom i u turizmu već i danas obračunavaju svoje cijene, cijene svojih proizvoda Dakle, sasvim sigurno ulazak u Schengen i eurozonu im ne može smetati nego im može u tom smislu donijeti određene benefite i koristiti. Sigurno jest da ekološka proizvodnja kao što ste i sami rekli zahtjeva dodatna ulaganja, ali takav proizvod ostvaruje bolju cijenu na tržištu

poštovani g. predsjedavajući, kolegice i kolege.

Pojedinačna rasprava, poštovani Stipan Šašlin. Hvala g. predsjedavajući, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. obzirom da se na razini EU faktički izmijenio pravni okvir kojim se uređuje provedba zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju od 2023. do '27. neophodno je da se isto, odnosno da se i zakonodavstvo RH vezano vezano uz poljoprivredu na neki način uskladi sa istim i ujednači. Nekoliko je tu promjena koje su u ovome zakonu obuhvaćene, a jedna od najznačajnijih sigurno, promjena je upravo pravno uređenje proizvođačkih organizacija koje su registrirane na temelju Zakona o udrugama i na ovaj način će se praktički njima omogućiti da i dalje povlače sredstva, odnosno da se javljaju na natječaje i povlače sredstva iz EU, praktički da nemaju nekakvih poteškoća i prekida u tome. Još je tu nekoliko bitnih stavki oko ovih izmjena, prije svega vezano uz evidencije u pčelarstvu, ocjenjivanje kvalitete maslinovih ulja, izvješćivanje o zalihama žitarica i uljarica koje do sada nije bilo, uvodilo se, sada je to, postaje obveza, certificiranje sjemena i niz drugih kažem, manjih administrativnih promjena koje se tiču poljoprivrede. Oporba, evo i danas smo čuli, često puta postavlja pitanje zašto taj zakon, zašto ovaj Zakon sada, baš sada, po, na neki način, ubrzanom, da kažem, nije hitnom, ali ubrzanom postupku pa ja jednostavno je pitanje, jednostavan je odgovor iz jednog jedinog razloga jer RH za dva tjedna praktički ulazi u europodručje, u eurozonu i Schengen i naravno da kao takva svoje zakonodavstvo mora uskladiti sa EU jer se upravo na ovaj način, ulaskom u Schengen i u EU zonu bitno, jako bitno, praktički stubokce mijenjaju i stvari koje se tiču poljoprivredne politike, praktički naši poljoprivrednici sada će valorizirati puno pogodnosti koje im Europa donosi. Na neki način, tek sada postajemo punopravna članica, odnosno imamo iste, na neki način startne osnove sa poljoprivrednicima iz ostalih EU zemalja. Postajemo dio velikog europskog tržišta, preko 400 tisuća, 400 milijuna stanovnika i to pruža ogromnu priliku našim poljoprivrednim proizvođačima da svoje proizvode plasiraju na to tržište, ali ne samo da svoje proizvode plasiraju, nego isto tako da i repromaterijal koji im je neophodan u proizvodnji jednostavno nabavljaju u po istim uvjetima, po istim cijenama, itd., kao što je to na cijelome tržištu. Dosada su nekakvi kriteriji odnosno zapreka, velika zapreka poljoprivrednim proizvođačima našima je bila uglavnom ta što nisu dovoljno veliki, nisu imali dovoljno velike količine. Danas taj kriterij postaje manje bitan i po meni jedan od najvažnijih kriterija sada postaje kvaliteta. Kvaliteta, znači onaj poljoprivrednik, onaj proizvođač koji ima stvarno kvalitetne proizvode neće imati problema sa plasmanom istih na bilo kojem dijelu, bilo kojem bilo kojem dijelu EU. Poglavito je to danas bitno s obzirom i na informatizaciju odnosno tehnologije koje imamo, internet i sve dostupne informacije, tako da vi praktički danas, vaš proizvod, bez obzira što ga imate u nekim manjim, ograničenim količinama, dapače, to može biti i određena prednost. Imamo niz takvih primjera, poglavito kod proizvođača povrća, kod proizvođača vina gdje uspijevaju vrlo uspješno svoje proizvode plasirati na najzahtjevnija europska tržišta. Sutra, odnosno za dva tjedna to će biti kudikamo još i lakše jer jednostavno će nestati te administrativne granične barijere, itd., je li? Da ne govorimo o o konverzaciji kune u euro, itd., koja se do sada morala raditi odnosno promjene, ovaj, to će, to će, kažem, ljudima bitno, bitno olakšati, olakšati njihovo poslovanje. Uopće ne sumnjam u to da će velika većina naših poljoprivrednih proizvođača uspjeti iskoristiti te benefite koje nam donosi EU odnosno to tržište, a upravo na ministarstvo, odnosno na državi je da stvori pravni okvir da naši ljudi zaista mogu biti ravnopravni sa proizvođačima iz Mađarske, iz, naročito je to bitno i pokazat će se pozitivno u sjeverozapadnim dijelima RH .../Upadica: Vrijeme./... gdje je i okruženje kudikamo povoljnije. Hvala potpredsjedniče HS-a, kolega Šašlin. I vi i ja živimo na selu i jako dobro poznajemo i poznamo situaciju na terenu. Smatram da su ulaskom RH u EU najviše prosperirali poljoprivrednici, .../Govornik se ne i da su poljoprivrednici povukli najviše sredstava, što do ulaska Hrvatske u EU nisu mogli niti sanjati. Jasno je da svi poljoprivrednici nisu jednako prošli, ali oni koji su udovoljavali kriterijima uvjetima raznih natječaja i javnih poziva su stvarno povećali i pomladili svu mehanizaciju, opremu i ostale resurse. Možete li dati svoj komentar na ovu temu? Pa možemo, evo hvala. Hvala predsjedavajući, hvala kolegice na pitanju. Možemo komentirati to na način da jednostavno poljoprivrednici koji se već duži niz godina ozbiljno bave poljoprivrednom proizvodnjom, na neki način su usavršili se, na neki način su dostigli onaj potrebit nivo tehnološki i na kraju krajeva, i konkurencijski odnosno jednostavno su konkurentni na tom europskom tržištu i njima sigurno neće biti problem danas-sutra, kažem, na tom zajedničkom tržištu. Nažalost ima i onih obitelji, OPG-ova koja su starija, koja jednostavno ne mogu se uhvatiti ukoštac sa tim zakonima tržišta. Tu opet država nalazi, iznalazi načine i oblike pomoći takvim obiteljima, takvim gospodarstvima da se ne ugase odnosno da opstanu, što god je duže moguće, je li, na životu. Sljedeća replika, poštovani Darko Sobota. će biti teško uopće prodati proizvode. Prostor iz kojeg vi dolazite iz vaše Osječko-baranjske županije, iz Baranje, iz Općine Draž je prepoznat po kvaliteti. Spomenuli ste i vino, suhomesnate proizvode, pčelinje proizvode, Hvala razvoju kvalitete koliko vaša općina doprinosi u razvoju kvalitete. Kad govorim o kvaliteti, o razvoju kvalitete na način pomoći OPG-ovima u smislu izgradnje infrastrukture. Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega, pa možemo stvarno navoditi konkretne primjere i pomoći i uspješnih OPG-ova na području ne samo moje općine, nego na području cijele Baranje. Osječko-baranjska županija je prepoznala poljoprivredu, odnosno u stvari poljoprivreda je kao strateška grana, a u novije vrijeme i razvoj ruralnog turizma na poljoprivrednim tim ruralnim područjima što je usko povezano i sa poljoprivredom. Prepoznala je to kao strateški interes i doista jako puno se ulaže u infrastrukturu prije svega. na razini općine mi već dugi niz godina imamo nekoliko projekata, odnosno nekoliko natječaja na koje se naši poljoprivrednici redovito javljaju prije svega u pomoći i izgradnji infrastrukture, tako da recimo mi smo svim našim stanovnicima omogućili besplatne priključke na vodu. Isto tako oni ako imaju specifične potrebe vezano za posao kojim se bave ili žele, da li je to plastenička proizvodnja, imamo doista jako lijepih primjera plasteničke, velike plasteničke proizvodnje tamo općina i … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega, rekli ste ulaskom u EU odnosno Schengen da su sad novi uvjeti. Ja isto smatram da je to sad sasvim nova utakmica koju će biti za naše poljoprivrednike, odnosno proizvođače. Isto tako mi smo svjedoci da naš poljoprivrednik, ratar ili stočar dobiva veliki poticaj u odnosu na EU. Hoće li se sad uvjeti promijeniti i hoće li sad biti teže plasirati našu robu u tako veliko tržište? Da li će ministarstvo i dalje morati izdašno pomagati našeg proizvođača, odnosno da ga zaštiti od nelojalne konkurencije, jer mi smo tek zapravo u počecima i moramo se naviknuti na određenu utakmicu koja se igra. Hvala. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala predsjedavajući. Hvala kolega Šimičeviću. Pa ja sam zaista optimist kad je u pitanju pitanju sposobnost naših OPG-ova da, ne da opstanu nego dapače da unaprijede svoju proizvodnju sada u kud i kamo većem tržištu Naši poljoprivrednici su naučili raditi, savladali su tehnologiju poljoprivredne proizvodnje davno, davno i naravno da svake godine usavršavaju nove strojeve itd. sve skupa. Uopće se ne bojim obzirom i na prirodne uvjete koje mi imamo poglavito tamo u Slavoniji i Baranji itd. Znači i povoljne klimatske i pedološke uvjete i tehnološka znanja i tehnologiju. Doista ako mi ne možemo tamo biti i poljoprivredno konkurentni onda ja ne vidim tko može biti. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Šašlin, drago mi je da ste se u sklopu rasprave o Zakonu o poljoprivredi osvrnuli na značajan događaj za Republiku Hrvatsku, a to je ulazak u Schengenski prostor. Rezultat je to višegodišnjeg napora ove Vlade i svih onih koji su u tom procesu sudjelovali i uspješno ga priveli kraju paralelno s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Naglašavali smo važnost za međugranični promet ljudi i dobara, važno za turizam tako da je svakako dobro da ste naglasili i osvijestili koja je važnost ulaska u Schengen i za poljoprivrednike, pa vas molim da još jednom naglasite što to znači za hrvatsku poljoprivredu i sve one koji se bave poljoprivredom i koji žive od poljoprivrede.

na samome kućnome pragu. Mi imamo dobre primjere recimo upravo kod vinara kao što sam već spomenuo, gdje kroz različite turističke manifestacije koje opet jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice itd. organiziraju jednostavno promoviramo tu destinaciju. Jednostavno ljudi dolaze ne samo iz Hrvatske, nego i iz Mađarske, iz susjednih zemalja, dolaze, kušaju ta vina. Jednostavno zahvaljujući tim lijepim uspomenama dolaze i iduće godine. Sad neke manifestacije se već po nekoliko puta godišnje održavaju kao što je ne znam vinski maraton itd. Bio je u početku jedan, sada već ga imamo tri puta godišnje. To smo imali davno i vidjeli u Istri gdje kud i kamo i okružje da kažem povoljnije. Ali evo upravo ulaskom u Schengen stvaraju se i nama preduvjeti da ljudi i iz susjednih zemalja … …/Upadica Gotovi ste. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Siniše Jenkača. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Zakon o poljoprivredi dugo čekan evo osim onih nomotehničkih izmjena važno je kao što su kolege rekle neke stvari koje su uključene u sam zakon, a ja bih možda podcrtao, u svakom slučaju omogućivanje proizvođačkim organizacijama koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama da mogu promijeniti pravni oblik i u narednom vremenu koristiti onda i potpore iz fondova EU. evo transparentnost provjere djevičanskog ulja, tj. maslinovog ulja vrlo je važno s obzirom na pojavnost patvorina. Također med koji evo možemo čitati, gledati, vidjeti pojavljuje su razne patvorine, znači važno je da imamo u budućnosti, da ćemo imati u budućnosti kontrolu i nad maslinovim uljem, nad medom. Ono što bi ja u svakom slučaju potaknuo, a to je, a i ministarstvo traži, propisuje obvezu upisa u evidenciju pčelara i pčelinjaka. Samim time sama, sam savez pčelara se pojačava i dapače evo poželjno je da svi pčelari se uključe i da evidentiraju svoje pčelinjake jer i samim tim budu jači i imat će veći utjecaj prema samom ministarstvu i moći će na kraju krajeva tražiti dodatna sredstva premda evo novom strategijom definirano je povećanje skoro za 100% upravo namijenjeno za pčelarstvo. Ono što je u pčelarstvu važno da osim što pčele daju med one imaju i dodatan utjecaj na kompletni razvoj poljoprivrede i vjerujem da će se u nekom budućem razvoju, vremenu izračunati koliki je taj utjecaj na voćarstvo, na povrtlarstvo jer one znamo ne samo kao što sam rekao da daju med nego oprašuju sve one biljke koje dodatno utječu i dodatno doprinose razvoju poljoprivrede. Možda mogu reći da nam je žao što ministarstvo nije uključilo u sam zakon odredbu kojom se regulira kvalitete hrane premda je evo dalo to mišljenje da će se to dodatnim pravilnicima propisati i ja vjerujem da će upravo ta kvaliteta hrane kroz pravilnike biti jasnije i čvršće definirana. Ono što ću iskoristiti još par minuta reći ću da evo nažalost Hrvatska poljoprivredna komora je malo zakasnila, ali evo apeliramo na ministarstvo da se i Hrvatska poljoprivredna komora uključi u dio savjetovanja poljoprivrednika u području, znači privatne savjetodavne djelatnosti koju oni mogu obnašati, koju mogu odraditi i evo da se i njih uključi uz ostale navedene da mogu se uključiti upravo u tu privatnu savjetodavnu službu. Ono što bi svakako htio napomenuti je da me iznenađuju komentari nekih kolega koji kritiziraju, sad kad vidimo kakvi su efekti mjera ruralnog razvoja, pogotovo mjere 741, 721, 722 koje smo iskorištavali na lokalnoj razini, znači jedinice lokalne samouprave i upravo je promišljanje Ministarstva EU išlo u smjeru da se kroz te mjere gradnje pogotovo vrtića i ostalih infrastrukturnih objekata poveća kvaliteta života u ruralnim područjima, pa me iznenađuje kad netko evo za ovom govornicom iskoristi priliku i kritizira jer zašto bi naši poljoprivrednici, zašto bi se ljudi bavili poljoprivrednom u 21. stoljeću i zašto ne bi odlazili u grad, pa upravo iz tog razloga kada im omogućite da imaju i dječji vrtić, da imaju onu osnovnu infrastrukturu, a to je struja, voda, to je kanalizacija, to su onda i vatrogasni domovi gdje su upravo te organizacije okosnice nekakvog društvenog života u tim malim mjestima. Tako da evo puna potpora u daljnjim planovima upravo i razvoju ruralnog područja da poljoprivrednici naši koji žive u ruralnim područjima imaju iste uvjete kao što imaju …/Upadica: Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora gospodine Sanader. Poštovani kolega moram vas ovdje ispraviti, Članak 238., zato jer službeni dopis Hrvatske poljoprivredne komore ministarstvu je bio taj da oni ne žele sudjelovati u raspravama koje nisu kvalitetne, koje nisu prezentirane javnosti i koje nisu odrađene na terenu. I to je službeni dopis koji vam je upućen jer zbrda zdola ministarstvo surađuje s poljoprivrednom komorom, pa evo čisto da javnost zna o čemu je riječ. Znači nije da poljoprivredna komora ne želi sudjelovati, ona želi sudjelovati ali je nezadovoljna, a da šta ćete svako ima neko negdje nekoga, dakle nije zadovoljna s načinom kako se nadležna tijela odnose prema Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Hvala.

zemljopisno su kraj iz kojeg vi dolazite konkretno Zagorje i kraj iz kojeg ja dolazim Međimurje povezani. Zapravo su jedno na drugo naslonjeni. Jedna od značajki koja nas povezuje je vinogradarstvo i podrumarstvo. Naši vinari su jako napredovali i udruženi su u Udrugu vinara …/Govornik se ne razumije./… Croatie, tu je vrlo poznato urbana manifestacija koja promovira vino i proizvode zaista vrhunska vina i dobivaju jako značajne nagrade.

sa područja gornjeg Međimurja kako vi to kažete jer vi ste među prvima kopirali možemo reći ono što su radili Austrijanci i Slovenci i 30 godina razvijate vinarstvo i podrumarstvo i postali ste hvala Bogu prepoznatljivi u cijeloj državi. Drago mi je što su na području i Varaždinske županije pa i Krapinsko-zagorske županije vinari prepoznali i možemo reći na neki način i uče od međimurskih vinara i evo dokaz kvalitete naših vinara i proizvoda tj. vina koje oni proizvode su da su varaždinski vinari prije nekoliko mjeseci ponovno nakon prošle godine i pretprošle godine dobili značajne nagrade, čak i zlatne medalje na dekanteru, što je jedan od najjačih …/Upadica Reiner: Hvala/…ocjenjivačkih. Hvala. Poštovani kolega Jenkač, odredbe ovog zakona odnose se i na zajedničke poljoprivredne politike koja se provodi putem mjera ruralnog razvoja, mjera izravne potpore i mjera uređenja ili organizacije tržišta i ostalih mjera kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike. U programskom razdoblju od 2023. do '27.g. provodit će se temeljem strateških planova država članica. Izmjene i dopune ovog zakona predviđaju da će se u poljoprivredne politike dodati sektorske intervencije, te će se temeljem, te se utvrđuje strateški plan temeljem kojeg će se raspoređivati i sredstva iz europskih fondova. Što po vama znače, koje, koje efekte bi mogle imati i mogle imati dodavanje sektorskih intervencija i što će to značiti za naše poljoprivrednike

evidentno da za pčelarstvo, evo uzimam to kao primjer, je subvencije povećane su za više od 100%. Dapače, još uvijek ima potreba, ali povezivanjem, znači otvaranjem ne samo da su se smanjile mnoge administrativne prepreke nego mislim da na ovaj način dobivamo jednake mogućnosti, naši poljoprivrednici dobivaju jednake mogućnosti kao što to imaju poljoprivrednici i u Sloveniji i u Austriji i u nekim drugim europskim državama. Tako da što se tiče subvencija mislim da smo tu dostigli onaj jedan zadovoljavajući nivo i da su to prepoznali i naši poljoprivrednici. Stipan (HDZ)** Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Jenkač, obzirom da dolazite iz sjeverozapadne Hrvatske gdje su uvjeti za razvoj poljoprivrede kud i kamo drugačiji nego što je to u Slavoniji, Baranji i Srijemu itd., uglavnom se radi o manjim površinama, rascjepkanim, itd., ali s druge strane tu su opet određene prednosti, prije svega što su prepoznali i vi i vaši ljudi tamo da ste na neki način unaprijedili proizvodnju odnosno raznovrsnost proizvodnje i finalizaciju proizvoda. Kad govorim o tome onda mislim na proizvode poput ne znam zelja ovog varaždinskog, poput bućinog ulja itd. i na taj način kroz finalizaciju proizvodnje vi stvarate puno veću dodanu vrijednost na taj način ljudi praktički sa manjih površina svojih mogu relativno dobro profitirati odnosno na neki način imati, imati prihode, jel. Ovaj, koliko su se u svemu tome JLS prepoznale odnosno koliko pomažete takvim poljoprivrednim proizvođačima? **Jenkač, Siniša (HDZ)** Pa evo dobro ste detektirali razliku između recimo vaše Slavonije i Baranje i naše Zagorje, Međimurje, varaždinski kraj koji je potpuno drugačiji, znači nema takvih mogućnosti proizvodnje, ratarstva ili nekog ozbiljnijeg stočarstva, ali evo drago mi je da su se poljoprivrednici okrenuli upravo onim proizvodima koji daju dodanu dodanu vrijednost, a to je svakako proizvodnja bućinog ulja, znači gdje vi imate proizvod koji je visoko vrijedan i koji se ovog trena može prodati na tržištu. Također evo mnogi mali mljekari okrenuli su se od onog klasičnog predavanja mlijeka prema proizvodnji sireva, vrhnja itd.. Naravno, lokalna samouprava, evo mogu govoriti u ime svojeg grada, značajno unazad nekoliko godina podupire kroz programe razvoja u poljoprivredi i dodatno se znači povezujemo i navezujemo na ministarstvo sa našim subvencijama. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovani kolega, govorili ste o kvaliteti hrane, zato sam se i javio na repliku jer mislim da je to uz ovo što se Vlada bori za ekstra profit, da nakon, što je vezano za kontrolu cijena jel, da nisu, da se ispoštuje da ipak cijene budu donekle normalne, mislim da se to s druge strane reflektira u konačnici na kvalitetu hrane. Jel nemojmo zaboraviti da kada se danas na trgovačkim lancima pojavljuju brojne marke po razno raznim robnim markama nekih trgovačkih lanaca i da dolazi iz Europe na naše police, ja se bojim da jednostavno cijele službe i ministarstva za kontrolu te hrane da će to biti borba cijele slijedeće godine jel i kontrola kvalitete hrane opada kod ovakve inflacije jel ljudi jednostavno idu na zamjensku robu jel, a ko kontrolira tu zamjensku robu jer to je sad veliki problem i ja se nadam da će, da i Minista…, da Ministarstvo će imati nekakve akcije i slijedeće godine jel jednostavno i ako država se

samo obrazloženje, promemoriju samog ministarstva, oni su definirali da će važećim zakonom, u čl. 78. propisuje se zahtjev za kvalitetu hrane itd.. Normalno naglasak je sviju nas i apel prema ministarstvu da se u svakom slučaju povećaju kontrole hrane, tu je sad nadležna sama inspekcija koja je dobila jedan veliki ajmo reći zadatak da kontrolira razne aspekte i evo potpora i mene kao zastupnika i nas svih ovdje nas ima nekoliko iz odbora je upravo u tom smjeru prema ministarstvu da se tu daje jedna posebna naznaka kroz kvalitetne pravilnike koji će biti jasno definirani. **Reiner, Hvala g. potpredsjedniče sabora. Kolega Jenkač, u ovom svom zadnjem dijelu rasprave govorili ste o tome da vam možda nije jasno zašto je bilo i nekih kritika od strane opozicije, dakle bez da ikoga branim, općenit je bio i vaš komentar, pa onda u tom smislu i moje razmišljanje o tome je donekle općenito, ali čini mi se da fale, da ponekad fale komadi slagalice da bi stvar funkcionirala jako dobro. Od toga, okej, neki bazični uvjeti su tu, ali možda to nije sve što je potrebno, možda ima još dijelova koji bi, koji se mogu popraviti, to je broj 1, broj 2, da bi nešto došlo od polja do stola, ne, znači ima, svatko ima svoj neki komad. I da bi se netko bavio poljoprivredom odnosno ratarstvom ili stočarstvom, stvar je i popularizacije malo toga, zašto, objasniti nekim novim generacijama zašto je dobro baviti se time,

Ja sam govorio o ruralnom razvoju i u utjecaju upravo mjera u ruralnom razvoju koji na neki način onda materijalno ili fizički poboljšavaju mogućnosti. Dapače, mislim da Ministarstvo dosta radi na tim promocijama, slušamo na različitim radijima, naravno, promocija nikad dovoljno i na zadnjoj sjednici odbora razgovarali smo i o tome da se krene u promociju upravo u škole da se promovira poljoprivreda. nekoliko navrata i ovdje u Saboru kako smo mi obezvrijedili poljoprivredu, da smo ju sveli na način kada govorimo o seljaku, poljoprivredniku, da je to nešto loše i nevrijedno. A gledajući neke druge države, taj poljoprivrednik, seljak, bauer i na neki način, normalno je i prihvatljivo je u zapadnim zemljama, u Njemačkoj, da bi se bavite u poljoprivredu u nekoj urbanoj sredini i nitko vas .../Upadica: Hvala./... za to ne proziva. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite. Poštovani g. Reiner, potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovani kolege vladajući i poštovani kolege oporbeni. Ja ovdje, bio sam prije baš dosta žestok pa ću sad bit blag, malo umjereniji, ne, ali evo, nekoliko stvari ovdje koje držimo da su dosta važne. Mnoge jedinice lokalne samouprave još nisu raspisale natječaje za raspolaganje državnim zemljištem, a dosadašnjim korisnicima kojima je istekao rok, ugovor o zakupu nije omogućen mirni posjed i to je veliki problem i tko god je iole upućen u problematiku poljoprivrede, zna koliko je ovo problem. Umjesto da očuvamo poljoprivrednu proizvodnju, zbog sporosti lokalne administracije, natjerana i zakonodavnog preklapanja osuđene na gašenje i to nije dobro. Govorio sam prije, temelj svih razvoja poljoprivrede u Europi, Austrije, Mađarske, Slovenije je jaka savjetodavna služba. Dok sam ovdje sjedio kod vas, zvali su me maslinari, odnosno lažem, slali su mi na Whatsapp, pa su mi rekli, Marine, možeš li reći da čl. 55. st. 4 trajanje umjesto 3, da vladajući usvoje 5 godina, a ja sam rekao nekako sumnjam da će me poslušati, ali evo, možda državni tajnik se smiluje pa nagovori ministricu i st. 5, umjesto 15 na 30 dana. Ovdje je i kolegica Petir koja je duboko involvirana u temu pa, evo. Govorio sam prije i mislim da to nije bez veze da Plitvička jezera, iznutra, imam informaciju, zato sam tako to, hrabar, kupujemo rumunjsku janjetinu i na Plitvičkim jezerima se jede rumunjska janjetina i rekao sam, nemam ništa protiv toga, dapače, ali mi trebamo poticati domaću proizvodnju, naše OPG-ove i barem ono što država drži u svojim rukama, tu trebamo gurati sve hrvatsko. Evo, tako da, ekološka poljoprivreda bi nam trebala biti stil života, a Hrvatska bi stvarno mogla postati jedna zelena oaza sa vrhunskim turizmom jer smo predivna zemlja, mala zemlja, predivna zemlja, imamo ogromnog, ogromnog potencijala. Stočari mi govore da nestaju. Stočari mi govore, Marine, 2006. imali smo 200 tisuća krmača, pa 2014. 99 tisuća pa danas smo pali na 80 tisuća. Stočari mi govore da imaju velikih problema s kravama. Dakle i opet ću ponoviti, dakle nemojmo da ispadne da u Hrvatsku nam dolaze ona belgijska bijela goveda koja izgledaju k'o na steroidima napunjeno neki, ne znam i ja šta, neka dvoglava aždaja, on uopće ne liči na kravu, a imamo našu bušu u, na Udbini, na, u Gospiću, autohtonu kravu i imamo našeg boškarina u Istri. Država mora gurati naše, brate. Moramo gurati naše, to je nekako logično, to je normalno, guraš svoju proizvodnju, guraš naše proizvođače. Kolegica Petir, ako se ne varam ujutro, ne znam da li je odmah ili govorila je ono o nelojalnoj konkurenciji, isto je sve, dakle mi kao oporba moramo tu igrati presing, a onda vladajući, vidim da stvarno mnogi razumiju kako bi trebalo i šta napraviti, gurati to da se spriječi ta nelojalna konkurencija. Maslinovo ulje i med, tu je najviše smeća, tu nam najviše dolazi ovih patvorina. I moramo napraviti sve da zaštitimo naše pčelare, proizvođače meda, autohtonog meda nauštrb onog kineskog smeća koje ustvari nema veze s medom nego šećerni sirup, otrov, ono, ne, a ljudi to kupuju i to nije dobro. Ista priča, slična je kod maslinovog ulja. I ono što sam govorio, vidim da je po forumima, po grupama ono, milijun poruka, pčelari, di je tko, koja struja, mene vam struje u životu ne zanimaju. Mene zanima samo istina. Znači samo istina. I zato sam rekao, pčelari, i amadman sam vam ovaj, državni tajniče, napisao, pa dajte ga ministrici, vidite. Znači pčelari koji ne žele nikako da ih se natjera da budu članovi privatne udruge Hrvatskog pčelarskog saveza, nemaju ništa protiv da sve svoje podatke daju nadležnim tijelima, Ministarstvu poljoprivrede, financija, u sustavu su PDV-a, naravno, mnogi, dakle i to sve, ali oni kažu, mi ne želimo svoje podatke davati udruzi. Evo, pa bilo bi dobro da to, da to poslušate i da se ljudima ovaj, da se ljudima pomogne. Ima tu i dubljih tema koje sad neću stić pa ću probat ovaj, u završnoj raspravi dotaknuti još ovo oko pčelara, a budući da sam potaknuo čak i vladajuće da mi daju koju repliku, ja ću to okrenuti na svoje, pa ako ne budem znao odgovor na njihovo pitanje, ja ću pričati o onome što znam, ovdje o pčelarima. Evo, hvala vam svima, možete početi.

Ustvari vi ne obmanjujete javnost, vi obmanjujete i samog sebe ili ne znam jednostavno čini mi se da ne poznajete problematiku o kojoj govorite. Vi govorite o mlječnom stočarstvu i onda spominjete bušu, spominjete boškarina, buša daje u prosjeku od 2 do 3 litre mlijeka dnevno.

Kolega Miletić, vi isto hoćete ovaj povredu poslovnika? **Miletić, Marin (MOST)** Čl. 238., vrijeđanje saborskog zastupnika iako nisam baš čovjek koji bi se lako uvrijedio, mogu dosta toga istrpjeti. Kolega Šašlin me je uvrijedio kada je rekao da sam pomiješao je li sorte krava, možda sam trebao bit samo precizniji, pa htio sam govorit o autohtonim hrvatskim pasminama i da se očuva u pogledu države, a vi ovo što ste rekli imate pravo, ali ste me povrijedili kad ste rekli da obmanjujem. Znači ja bi rađe nesto nego obmanjivao ikada ikoga, pa nemojte mi to više govorit molim vas, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, i to je bila replika, pa i vi morate dobiti opomenu, ajde nemojmo sad o vrstama krava, ko se razumije u vrste krava, ko ne, idemo mi u meritum stvari. Poštovana zastupnica Vukovac. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Miletić, spomenuli ste Hrvatski pčelarski savez i činjenicu da ne žele dostaviti financijska izvješća svojim članovima čije je plaćanje članarine obvezno, pa me to sad podsjetilo na jednu kaznenu prijavu o kojoj je hrvatska javnost imala prilike čitati iz medija, gdje su se žalili sami članovi saveza kako se dogodila subvencijska prevara odnosno zlouporaba položaja i ovlasti unutar saveza jer je savez zloupotrijebio određene subvencije i to su bile subvencije za nabavku lijekova za liječenje tih njihovih pčela koje oni imaju, međutim ispada da su oni te nabavljene lijekove uz subvenciju na kraju prodavali samim članovima. Gdje je kraj takvim nepravilnostima, ko tome uopće može stati na kraj, ima li tu odgovornosti samih ministarstava i Ministarstva financija, ali i poljoprivrede? Marin (MOST)** Pa nisam siguran da znam odgovor na vaše pitanje gdje je kraj. Ja sam, evo stvarno se nadam da će narod progledati, a ako ne progleda onda je nekad dobro doći do dna, pa kad dođete do dna i kad ostanete bez svega onda shvatite da morate ić gore, pa će valjda na izborima birat drugačije. To je kolega Bilek i ta neka ekipa bila, dva milijuna kuna je pomažnjavano u Hrvatskom pčelarskom savezu. Mislim da je, da je i ministrica dizala tu neke kaznene prijave, ja sam to nešto čitao, gledao, ako sam ja to dobro sve shvatio. Ono što bi ja voli da država bude malo brža, znači ako je neko ukro pčelarima dva milijuna kuna, pa daj brate osudi te ljude, ne, nemoj da šeću između nas lopovi, da dolaze, da šeću saborskim hodnicima, da dolaze u sabor. Mislim meni osobno bi bio bed, ja bi se zakopo u rupu je li, ali očigledno ljudi imaju džon obraz, pa neki mogu i mažnjavat lovu i šetat okolo. Dakle pčelarski savez 12.g. ne daje nadležnim tijelima unutar udruge financijska izvješća, 12.g., a

u ovim okolnostima inflacije kada se ljudi zapravo odlučuju na kupnju daleko jeftinije hrane u trgovačkim lancima jer naprosto nemaju dostupnu jeftinu odnosno pristupačnu hranu, pa i sa hrvatskih površina. Ono što je s druge strane, problem je činjenica da JLS mnoge nisu još donijele niti program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, a kamoli raspisale natječaj itd. za državna zemljišta. Međutim istovremeno se događa da po vrlo jeftinim cijenama, primjerice u Omišlju se daje na raspolaganje poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu za proizvodnju bilja iz kojeg se proizvodi preparativna kozmetika, što je vrlo komercijalno i isplativo, međutim ne bi li bilo bolje da država napravi neki strateški plan raspolaganja državnim zemljištem gdje bi se poticala sadnja upravo onih kultura koje služe prehrani stanovnika, posebno u ovim okolnostima. Znate šta kolegice Ahmetović, nešto sam o tome čitao i slušao pčelare, vas. Znači čak postoje npr. određeni gradovi i lokalne samouprave gdje npr. ako pričamo o pčelama ciljano se sadi i određena vrsta bilja, medonosnog bilja itd., dakle ne možemo reć npr. da se nigdje ne radi ništa, evo ja nekako trudim se koliko mogu bit objektivan. A što se tiče, na početku ste mi rekli kvalitete hrane, imamo ogromnih problema. Znači naši građani nažalost puno puta jedu meso vrlo upitne kvalitete. Mi znamo ovdje, govorili smo i raspravljali u HS i s vladajućima o smrznutom mesu koje godinama i godinama stoji negdje smrznuto, pa se odmrzne, pa se smrzne iako smo članovi EU koja ima dosta to strogo posloženo, vidimo da kod nas opet puno toga prođe ispod pulta i očigledno ćemo morat svi skupa i vladajući i oporba radit na, na tome da osiguramo našim građanima kvalitetnu i na koncu pristupačnu hranu. Boris (SDP)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovani kolega, govorili ste o pčelarstvu. Evo sad ću vam reć jedan moj primjer, dosta često odlazim u trgovačke lance i sad gledam i samo i cijene, al ne samo cijene nego gledam i zemlju podrijetla I sad, govorili ste o medu, ja često koristim i kupim med i zadnji put kupujem med, kaže zemlja podrijetla kaže Kina, Ukrajina, Hrvatska. E sad da mi neko kaže i to, to je bio med, negdje 30 kn je bio kilogram jel, pa mogu možda iz Ministarstva poljoprivrede odgovorit jel to kvalitetan med jel. Znači sad je rat u Ukrajini na ambalaži piše Kina, Ukrajina, Hrvatska, evo sad da mi neko kaže je li to kvalitetan med na našim policama i kako može iz Kine i Ukrajine zajedno sa Hrvatskim da su to tri pčelara iz različite zemlje i da ga prodaju na hrvatskim policama Pa evo može i ministarstvo nek odgovori da li su to vidjeli. Ja im javno kažem da sam, da se to svako malo nalazi na policama trgovačkih lanaca i 30 kn je kila, a znamo da dođe do 80 pravog meda i 100 kn. Poštovani zastupnik Miletić. Onda vam se to dopremi ilegalno, legalno, na različite načine, npr. čak i u Španjolsku, Poljsku, mi smo imali tih problema. Tako očigledno i u Ukrajinu i onda vam se tamo pakira i onda npr. vam na 10 tona tog smeća ubace, sad naravno, malo i ja želim bit pjesnički, ubace 2 teglice cvjetnog meda s proplanaka Gorskog kotara i kažu, evo i hrvatski med, kako nije, čovječe, a ti ga pojedeš, izrastu ti 4 roga i 2 glave još na lijevom ramenu. Dakle, dobro da ste živi među nama ako to jedete. da uzmete onaj šećer, popijete kolu i da to jedete nego onaj kineski, kinesko smeće dakle koje se prodaje nažalost u našim trgovinama. a nema na lijevom ramenu .../Govornik se ne razumije./... **Lalovac, Boris (SDP)** Evo ispričavam se, znam da ću dobiti opomenu. Ne jedem nego sam sam htio da upozoravam jer isključivo kupujem hrvatski kada piše zemlja porijekla Hrvatska, samo da još jednom upozorimo i građane da gledaju i da taj dio razlikuju. Hvala lijepo. slažem se ovaj sa time, ali vam moram dat opomenu, ali slažem se s tim što ste rekli. Poštovani zastupnik Glavašević, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče Sabora. Kolega Miletić, donekle se mogu složiti sa vašom ocjenom o pasminama domaćim, starima pasminama koje treba zaštititi i sačuvati, slavonsko-srijemski podolac, recimo, mali broj grla je ostao, boškarin koji ima oporavak isto u zadnje vrijeme, ali i te pasmine su zapravo došle od nekud kod nas, recimo boškarin iz Italije, kao vučno govedo, recimo, ali isto tako u zadnje vrijeme ima mnogo pasmina koje nisu bile tipične za naše krajeve, ali su zapravo se super prilagodile nama. Evo, znam prije par godina je jedan čovjek krenuo uzgajati Anguse u Lici i super su se ulovili i kako bih rekao, je, pasmina možda nije neka koja je tipična za naše podneblje, ali evo, zašto ne, sve to je nekakav rivajvl stočarstva i sve to u konačnici doprinosi da to bude zdravo meso sa naših pašnjaka i ako dođe do naših ljudi, bolje im je nego da je nešto što je smrznuto tko zna koliko bilo, tako da ima i to svoje prednosti. Dakle, tako da meni apsolutno ne smetaju strane krave i krave koje dolaze izvana, neka njih što više i neka mesa za naše građane što više. Meni je jedino važno da to meso bude zdravo i da ta hrana bude kvalitetna. Što se tiče pasmina, buša vam je, to sam sve naučio, 6 tisuća godina i to kaže baš struka, dakle na području Like, tako to je baš naša krava i zato je mi posebno volimo iako je njezina kilaža do 160 kilograma, ona ne raste više, ali ima jako kvalitetno meso, to je ekološka proizvodnja i zato ona ima svoje tržište, vrlo, vrlo, vrlo pristojno, a dapače, ovo je kolega, ne mogu se sad sjetit tko je iz vladajućih mi rekao, Šašlin ja mislim, je li tako, e, slažem se, dakle vi imate količinu koja onda proizvodi meso, mlijeko i tako, to ne možeš samo, ajmo reći, s onim što imaš, što tako da to, to nije sporno, možda smo se krivo razumjeli. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Jenkač. **Jenkač, Siniša (HDZ)** Uvaženi potpredsjedniče, kolega zastupniče, pa evo, s obzirom da ste mi dali povredu Poslovnika, nisam vam mogao odgovoriti, ali inače, osobno jako dobro poznajem predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore. Koliko ja znam, a član sam odbora, HPK sudjeluje u svim raspravama i odbora, kreiranje zakona, itd. Ono što sam ja sugerirao, a to je upravo savjetovanje poljoprivrednika, oni su tu malo zakasnili, pa to je evo, na neki način njihov krimen da nisu na vrijeme iskomunicirali sa Ministarstvom, što se tiče privatne savjetodavne djelatnosti. A evo, mogu, kao što sam i rekao iz osobnog iskustva, poznanstva sa predsjednikom i sudjelovanje u radu Odbora za poljoprivredu potvrditi koliko Komora sudjeluje i koliko se prijedlozi Komore akceptiraju od strane Ministarstva. Hvala vam kolega Jenkač. Možda ja opet nisam bio jasan pa hvala vam što ste mi dali priliku da objasnim. Nisam htio da me se shvati da Poljoprivredna komora ne surađuje, naravno da surađuje sa kolegicom Petir, sa Odborom za poljoprivredu i s Ministarstvom, nego po ovom Zakonu, to sam htio reći, dakle da su tu poslali, ovaj, izrazili nezadovoljstvo jer nisu imali vremena i držali su da je to trebalo ipak, baš to, uzeti vremena za ove promjene koje su sada u zakonu i da se onda uvaže sve one stvari koje je trebalo,

ili zato što stvarno vjerujete u sve ono što ste rekli jer ste rekli neke stvari koje ne stoje, ali ja sad nemam vremena to ispravljati, ja sam ipak očekivala da ćete vi prvom rečenicom pohvaliti zaključke Odbora za poljoprivredu kojima mi tražimo od Ministarstva da u roku od 6 mjeseci temeljem čl. 78 donese podzakonske akte kojima će se regulirati kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i isto tako, da se zajedno s Ministarstvom gospodarstva doradi i precizira zelena javna nabava gdje tražimo da minimalno 20% bude ekoloških proizvoda, proizvoda s oznakom izvornosti, onih koji dolaze iz kratkih lanaca opskrbe hranom. Ja mislim da je to veliki iskorak i da smo time uspjeli ustvari obuhvatiti pretežiti dio razmišljanja i našli rješenje jer nije lako naći rješenje, lako je ovdje pričati da nešto treba. Mi smo našli rješenje kako doći do toga pa evo ja sad očekujem da me pohvalite i naš Odbor cijeli. **Miletić, Marin (MOST)** Svatko od sebe daje, kolegice Petir, ono što može dati. Nitko ne može drugom dati nešto što on sam nema. Tako da ja pohvaljujem, kolegice Petir, ovo što ste izrekli, to mi zvuči vrlo suvislo i vrlo razborito, dakle u pogledu poljoprivrede i taj dio pohvaljujem, dakle kao zastupnik i kao član MOST-a. Poštovani državni tajniče, dakle ukoliko ministrica uvaži amandman a on je malen, skroman i uistinu evo dakle vrlo, vrlo skroman. Oko hrvatskih pčelara, dakle čisto od ovih koji nisu članovi udruge da ih ne stišče da moraju dati tu podatke spreman sam žestoko agitirati da klub MOST-a podigne 8 ruku i glasa za ovaj zakon ukoliko vi prihvatite amandman i stanete iza njega. Držim da je uistinu razborit i smislen i mudar kao što su razboriti, smisleni i mudre bile su ove riječi koje je izrekla kolegica Petir. Hvala. lijepo. Sada će govoriti poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Nema ga? Gubi pravo na govor, pa će onda govoriti poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. **Vukovac, Poštovani dopustite mi da iznesem još nekoliko primjera kako bi zapravo trebali rasteretiti tu našu lokalnu proizvodnju hrane. Govoreći o povezivanju plave i zelene njive ona na žalost neće biti moći ublažena pravilima nižih kriterija već će morati biti vezana i bazirana na većoj količini sirovine i udruženosti samih proizvođača. Ali i tu možemo na primjer sirare koji proizvode primjerice tvrde suhe sireve osloboditi potrebe proizvodnje u odobrenim objektima kao i odobriti klanje izvan klaonica teladi za koju znamo da nema potrebe provođenja zdravstvenih pretraga, te stoga nema niti zdravstvenog rizika ako se kolje izvan klaonica. Što se tiče samih propisa iz turizma Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu je potrebno izmijeniti iz razloga što je tim pravilnikom OPG-ovima koji koji iznajmljuju kuće za odmor, sobe ili apartmane nametnuta obveza usluživanja hrane, a čega nema u pravilniku koji se odnosi na osobe koje iznajmljuju smještaj kao građani. Ovom odredbom se OPG-ovima nameće obveza zadovoljavanja sanitarnih propisa. Primjerice sanitarnu iskaznicu, moraju imati mrežice na prozorima, briseve koji itekako skupo koštaju, zatim provoditi DDD mjere, u kuhinji provoditi posebne mjere itd. čime im se nameću nepotrebni troškovi. EU izvješća već zadnjih par godina ukazuju na činjenicu da gosti ne žele kuhati u smještajnim objektima niti konzumiraju hranu od OPG-ova već daleko češće i više puta idu ili naručuju hranu iz lokalnih, ugostiteljskih objekata za koje se onda i očekuje da imaju u ponudi hranu sa OPG-a i to lokalnog. Vezano na označavanje hrane moram pohvaliti tendencije ministarstva posljednjih godina koje imaju za cilj spriječiti nepoštene trgovačke prakse, a posebice vezano za označavanje proizvoda. Ali na žalost nismo još uvijek definirali što je to domaći proizvod i proizvod koji nosi oznaku regije ili koji se veže na zavičajno podrijetlo. Nismo definirali regiju proizvodnje tih tih proizvoda i regiju iz koje potječe sirovina za te proizvode. O tome smo danas dosta slušali, naravno uz izuzetak zaštićenih oznaka. Smatram da ako zaista želimo postići cilj, a to je podići razinu proizvodnje u Republici Hrvatskoj, dakle podići količinu sirovina, razvijati obiteljska poljoprivredna poljoprivredna gospodarstva, a kroz njih i dati značaj ruralnom prostoru morat ćemo zajednički bez stranačkih podjela prionuti ukidanju ili izmjeni štetnih i ograničavajućih propisa, pristupiti velikim ili barem radikalnijim poreznim izmjenama, a osobito onim koja nalažu dodatna porezna opterećenja prema stanovnicima koji OPG primjerice imaju uz rad. Tek tad ćemo postići sveobuhvatni cilj, a koji se kroz elemente procjene učinaka može iskazati na način da će doći do prvenstveno povećanja slobode poslovanja jer će se povećavati prihod ruralnih stanovnika kroz rad na OPG-u uz njihov osnovni posao. Time će se i povećati kvaliteta i standard u ruralnim prostorima, a i razvoj jedinica lokalne samouprave i općenito regije kao i razvoj ruralnog turizma što će posljedično potaknuti tržište ruralnih nekretnina, povećanje slobode trgovine jer će krajnji potrošač kao i lokalni ugostitelj imati veći izbor čime će se podići proizvodnja, odnosno maloprodaja hrvatskih proizvoda a čime će se u konačnici onda i smanjiti uvoz. Doći će do povećanja fiskalnih sloboda jer će se većim prihodom stanovništva, a posredno i većom potrošnjom stvoriti uvjeti u državi za smanjivanje PDV-a, obzirom da gotovo 45% stanovništva, ako ne i više živi u ruralnom prostoru i 2/3 od istih imaju mogućnost dodatne zarade kroz proizvodnju i prodaju vlastitih proizvoda. Doći će i do povećanja slobode od utjecaja države, dakle očekivano je smanjenje potrošnje države iz razloga što će dio zaposlenika posebice lokalne samouprave odlučiti zamijeniti rad na nisko plaćenim poslovima u administraciji sa radom na OPG-u. I konačno povećanje slobode od korupcije, jer vlasnici OPG-a neće morati kalkulirati sa ispunjavanjem uvjeta koje često i ne mogu zadovoljiti upravo radi troškova, a čime će se onda smanjiti pritisak od inspekcijskih službi, a samo sankcioniranje za nepoštivanje uvjeta će biti razložno i svrsishodno čime će se povećati povjerenje građana u postupanje samih državnih službi. Zahvaljujem. Sada idemo na završne. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Ankica Zmaić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom u današnjoj raspravi puno toga smo čuli zbog čega su nam važne i bitne izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi. Zakon o poljoprivredi je temeljni zakon kojim se utvrđuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike, stog je i potrebno uskladiti temeljni zakon sa aktima i propisima EU kako bi se osigurala provedba mjera zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju od 2023. do 2027. godine, odnosno provedba našeg strateškog plana koji sadrži mjere poljoprivredne politike koji će se financirati iz fondova EU predviđenih za poljoprivredu. Osim ovih odredbi izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi uz već propisane mjere poljoprivredne politike koje čine mjere ruralnog razvoja, mjere izravne potpore, mjere izravne potpore, mjere uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i drugih mjera kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike uvode uvode se još i mjere sektorske potpore. Također propisuju se i odredbe osnivanja Nacionalne mreže zajedničke poljoprivredne politike kao što se uređuje i ekološka proizvodnja i propisuju odredbe kontrole maslinovog ulja. Jedna od važnih novina ovih izmjena i dopuna zakona je osnivanje privatne savjetodavne službe. Službe koja bi trebala preuzeti dio aktivnosti i poslova državne savjetodavne službe koja nije u mogućnosti po svojim kapacitetima pružiti kvalitetnu, kvalitetne informacije, upute i savjete našim poljoprivrednicima. Važno je naglasiti i to što se omogućuje proizvođačkim organizacijama promjena pravnog oblika putem zadruga ili trgovačkih društava kako bi iste mogle ostvariti i koristiti financijska sredstva iz fondova EU. Propisuju se i obveze upisa u evidenciju pčelara i obveze obveze upisa u Upisnik posjednika zalihe žitarica, uljarica i proizvoda uljarica kako bi se ispunila obveza izvješćivanja prema Europskoj komisiji. Kao i za sve druge zakone tako i za ovaj Zakon o poljoprivredi usklađuju se odredbe uvođenja eura kao službene valute u RH. Ovim Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi predlagatelj je prihvatio određene primjedbe koje su dane na prijedlog zakona, a one primjedbe, prijedloge i mišljenja za koje je predlagatelj utvrdio da se ne uređuju Zakonom o poljoprivredi predlagatelj je obrazložio zbog čega se one i ne prihvaćaju. Za pohvalu je to što je Ministarstvo poljoprivrede podržalo zaključke Odbora za poljoprivredu kojim se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede za propisivanje akata za kvalitetu hrane. I za kraj želim naglasiti da će ove izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi hrvatskim poljoprivrednicima omogućiti da osi što koriste sredstva iz nacionalnog proračuna moći će koristiti financijska sredstva iz fondova EU kojih je koliko nam je poznato oko 5 milijardi eura na raspolaganju.

Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjene kolegice i kolege, na kraju ove rasprave nekako kada, kada uzmemo u obzir sve što je rečeno i u pojedinačnim i u, i u raspravama u ime klubova možda ima najviše smisla razgovarati o tome koji nam je dubinski problem. Dakle, vidimo da postoji značajan napor, a dubinski problem se nalazi naravno u depopulaciji hrvatskog sela. Ona je počela polovicom prošlog stoljeća u vrijeme Domovinskog rata je još ogroman, ogroman zamah doživjela i u trenutku kada smo ušli u EU, kada počinjemo participirati u zajedničkoj poljoprivrednoj politici zapravo igramo sa crnim figurama da tako kažem. smo, da razgovor koji smo danas vodili da smo ga vodili uglavnom u jako dobrim okvirima. Da počinjemo razmišljati konačno i izvršna vlast počinje razmišljati u okvirima onoga što bi bilo potrebno da se doista naša naša sela oporave i da, mislim da smo na začecima promišljanja nekakve šire politike hrane. I to je dobro, to je dobra stvar. Imamo jedan konstruktivan dijalog čini mi se i to možemo dakako samo pozdraviti. Ima prostora naravno za daljnje korake i to je ono o čemu bismo možda trebali dalje početi razmišljati. Život na selu se obično promatra kao nešto što nije popularno, kao nešto što je negativno obilježeno. I negativno je obilježeno upravo iz ovih razloga koje smo naveli prije. Ljudi su sa sela polovicom prošlog stoljeća bježali zbog siromaštva, zbog nedostatka, zbog nedostupnosti nekih osnovnih stvari koje su potrebne za moderan život evo hoćete od struje do širokopojasnog interneta danas, i to su stvari na kojima se radi. Međutim, krupnije pomake nećemo napraviti dok mlađim generacijama ne, na neki način ne objasnimo da život na selu i oni poslovi koji se rade na selu nisu nešto loše nego naprotiv da je to okosnica zdravog života i zdrave, zdrave prehrane za bilo koju zajednicu pa tako i onu kojoj mi svi pripadamo. Da bi se to dogodilo mislim da je nužno, postoje kampanje naravno ministarstva zaštitne koje promoviraju razno razne programe, poticaje itd., ali to nije dovoljno. Nije dovoljno nekome reći možeš dobiti toliko novaca da radiš to zato što mlada osoba želi snažniju povezanost između sela. Svako voli život u prirodi, u miru, mislim jako puno ljudi ne, neko bi uživao raditi nešto na polju u prirodi, ima takvih ljudi, imam nekoliko prijatelja koji bježe iz grada kad god stignu. Ali dakle moraju znati kao prvo čemu sve to. Ako hoćeš uzgajati stoku da nije, da te to ne čini nekim tko je izvan modernog života, izvan civilizacije praktički, tko radi nešto što je, nešto bezveze tamo, nego da bude jasno da je to važno, da je to važno da je takav hrane, uzgoj stoke ili proizvodnja hrane, zdrave hrane ekološki proizvedene hrane nešto bez čega ova zemlja ne može jer doista ne može bez toga, dugoročno ne može. U koroni se pojavilo jako puno online servisa gdje se iz OPG-ova mogla kupiti ekološki proizvedena zdrava hrana. ja ne znam jel se vi sjećate prošle, ove dvije godine su nekako projurile pa smo možda i zaboravili kako je izgledalo na početku lockdowna, ali oduševljenje koje se pojavilo kod ljudi u gradovima zato što mogu dobiti zdravu, kvalitetnu hranu, mislim da bismo trebali upamtiti i na tome graditi i na tome mlade ljude poticati da se obrazuju za proizvodnju takve hrane, mislim da bismo ih imali puno više i naravno uklanjanje administrativnih prepreka razno raznih koje postoje da se netko danas može time baviti to su sve bitni sastojci. Ali mislim da je prvi korak tome ovo što smo počeli zapravo raditi, a to je da počnemo promišljati o politici hrane kao između ostaloga obliku suvereniteta. Hvala. U ime Kluba zastupnika MOST-a završno će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Šta imate za mene nešto? Poslije, može. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani državni tajniče, kolege vladajući, kolege iz oporbe moram još malo Marija Selak mi se vraća uskoro da sam gotov, neće više biti ovaj, ova ambon ovaj govornica samo moja tako da, šalim se je li naravno, želim svojoj kolegici svako dobro, bio blagoslova i da nam što prije se vrati u klub, vrijedi za nam za 10 tako da bit ćemo puno jači kad Marija sada krene dolaziti. Još jednom ono što smo nekoliko puta mi u Klubu MOST-a isticali svaki napredak ćemo svakako podržati i pohvaliti i sve ono što pokazuje da je stanje bolje nego što je bilo treba, treba to reći. No, poljoprivreda hrvatska ima ogromnih problema i istina bog je da ti problemi nisu od jučer, oni su tu već godinama, godinama. Istina je i ta da ako prolazite kolege pričao sam s mnogima od vas koji ste iz Slavonije, ja prolazim ta mjesta, sela, prolazim i ono područje dosta sam na Banovini, južna Banovina, sela ona Dvor na Uni, sve tamo, pa to je sve napušteno, tamo nema nikoga, dakle nema ni pasa, nema nikoga, psi lutalice. A predivna je naša zemlja, predivna je naša zemlja iz koje je izašlo 500.000 ljudi otišlo je tražit kruh svoj svagdanji, otišlo je tražit bolji život. Čija je to sve odgovornost, da li možemo reći da je ničija? Ja držim da ne možemo i držim da oni kojima je dan legitimitet i koji upravljaju državom da je njihova odgovornost najveća. I zato još jednom ću istaknuti ono što sam rekao nekoliko puta. Mislim da nemamo važnije teme osim naravno nacionalne sigurnosti i svega je li, ali od ove teme poljoprivrede. Od teme samodostatnosti, od teme proizvodnje vlastite hrane i ukoliko budemo sačuvali izvorišta naših voda, ukoliko dođemo u situaciju da kao naši susjedi Slovenci dignemo vodu na razini ustavnosti ono o čemu je MOST govorio prije nekoliko godina i pokretao akcije i ukoliko uspijemo sačuvati izvorišta pitke vode i dođemo na razinu vlastite proizvodnje zdrave hrane mi ćemo biti slobodan narod, slobodni ljudi. A ljudi koji nemaju što jesti ili ovise o uvoznom lobiju, a onda nažalost mnogi kupuju tu hranu koja nije zdrava, koja nije dobra, a davno su ono još stari Grci u antici pričali evo tu imamo i kolege koji to znaju kao i ja, njima je to i struka bila i kolega Glavašević i ostali, hrana ti može biti lijek, a može ti bit bome izvor bolesti. I dobro kažete kolega Rade i to je kako ćemo mi sad to uspjeti, mi ovdje u oporbi ono što možemo tako govorit, senzibilirat, ukazivat, molit, kumit, plakat, vikat je li šta možemo, a odgovornost je normalno dakle kod onih koji drže moć je li, a to su vladajući. I zato još jednom vas molimo da čuvate autohtonu hrvatsku proizvodnju, da pazimo na naše stočare, na naše poljoprivrednike, da pazimo na hrvatske pčelare. Isto tako nisam govorio o tome da pomognemo pčelarima da shvate kako sa stočarima mogu živjet u suživotu jer sam to tek nedavno skužio da je to isto frka je li, ja taman kod jednih i drugih kad ono i tamo problemi ne. I da im objasnimo da stvarno dakle pčele, pčelari i stočari mogu biti u suživotu, a onda ovdje smo čuli kolega Lalovac ja sam se našalio pa znam da mi nije zamjerio rekao sam da je dobro da je među nama, a ako jede taj kineski med jer to nema veze s medom je li to je dakle šećer iz Kine otrov koji onda ljudi jedu. Ono što bi ja volio da potaknemo Državni inspektorat, mnogi ti ljudi rade vrijedno, mi uvijek lupamo po ljudima, a mnogi ljudi rade i trude se da uđu tamo gdje ne ulaze baš često, u Konzum, u Plodine, da ulaze znači u velike trgovačke centre u Kaufland, u Lidl i da provjeravaju sva ta smeća tamo je fasuju ljudi mali na ulici, a veliki trgovački lanci i ovi di se okreću milijuni i milijuni tamo prijatelju ne diraj je li, uvijek neko nekog zna, znaš pazi na ovo pazi na ono, a država naša mora bit slobodna na najvećoj i na najnižoj razini. Dakle, i moramo štitit ljude malog čovjeka da on stvarno se osjeća zaštićen kao ne znam kao mi zastupnici ili kao bilo koji ili ako hoćete kao najviši kao predsjednik Vlade je li. Znači to nije utopistički, prema tome moramo ići. Pa evo učinite sve što možemo da idemo ka tome. Hvala. U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku završno će govoriti poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Poštovani, u izvozu domaće poljoprivrede već dugi niz godina dominiraju sirovinski proizvodi najčešće žitarice i to praktički odmah nakon žetve i obično bez produbljenih analiza tržišnih trendova. Jedan od velikih izazova pred hrvatskom poljoprivredom jest usmjerenje na duge uzgojne lance dodane vrijednosti u kojima se razvijaju specifične, trajne i prepoznatljive vrijednosti i kakvoće cijenjene i na stranim tržištima. Naravno da postoje potencijali za izvoz s obzirom na potencijalne prostora i naših prirodnih uvjeta. Važno je napomenuti da sama činjenica da neki poljoprivredni subjekti raspolažu sa puno hektara i nije presudna za uspješnu i sigurnu zaradu. Naime, svjedoci smo da danas uz klimatske promjene vrlo lako može se dogoditi da na velikoj površini imate onda i veliki gubitak. Ono po čemu Hrvatska stalno ide u kontra smjeru od cilja je da forsiramo velike proizvođače i američki način poljoprivrede, a paralelno smo otvorili vrata uvoznim iz Europe i šire proizvodima koji godinama razvijaju svoja gospodarstva europskim novcem. Naši poljoprivrednici jednostavno ne mogu u par godina sve preskočiti i postati konkurentni. Vjerojatno ćemo doživjeti raseljavanje ljudi koji žive u ruralnim prostorima do samog kraja. Hrvatska treba uvažavati svoje različitosti ali i prednosti i ne treba forsirati tri jaka proizvođača već puno manji broj s manjom površinom, ali im treba svakako pomoći tako da država nađe model kako pridobiti ugostitelje da kupuju od proizvođača iz Slavonije, a ne uvoze iz Španjolske, Poljske ili zemalja koje nisu članice nisu članice EU poput susjednih zemalja ili još gore Argentine, Brazila i slično. Uz to potrebno je ponavljam dodatno skinuti kriterije za lokalnu proizvodnju, tj. uvjete za objekte koji prodaju male količine proizvoda na svoje lokalno tržište do 50 ili 100 km. Tako ćemo razvijati i one najmanje sa dvije ili tri krave koji će uz proizvodnju i negdje raditi i neće biti uvjetovani samo zaradom sa OPG-a. Oni mogu dopuniti djelatnosti, zemljišnu površinu imati i iz privatnog zakupa i nemam ništa protiv da im ministarstvo ili jedinica lokalne samouprave u tome pomogne. U drugoj skupini trebaju biti odobreni objekti koji proizvode i svoje proizvode prodaju što kraćim lancima opskrbe, dakle direktno proizvođač prema ugostiteljskom objektu. Kada bi mogli prodati ugostiteljske objekte u Republici Hrvatskoj vjerujem da svi proizvođači iz Republike Hrvatske ne bi imali ništa za prodaju samim trgovačkim lancima. Trgovački lanci su zadnji izbor, najgori oblik prodaje iz razloga što su veliki i moćni, a pregovaračka moć pojedinca ma koliko on bio snažan je ipak premala. Nadalje to je predug lanac opskrbe, jer uključuje proizvođača distributera jednog ili dva ili tri i tek onda samog kupca sa niskom platežnom moći. Hrvatski kupci koji kupuju u lancima uglavnom prate akcije, a na akcijama zaradu eventualno ima distributer. Za proizvođača tu zarade nema, a posebice još ako mu roba ide u povrat. Hrvatska je imala dobre uvjete za razvoj, ali iseljavanjem ljudi troškovi se povećavaju i sve se čini trenutno bezizlaznim. Ono što stvara problem poljoprivredi je da je i ona ispolitizirana. Seljaka nitko ne sluša, uglavnom ga eventualno ministarstvo obavijesti da se javi na e-savjetovanje iako mu se komentari odbijaju. Nitko nije zainteresiran da se zajedno sa poljoprivrednicima i županijom napravi okrugle stolove i da se utvrdi smjer kuda želimo ići i jesmo li uopće na dobrom putu. Stalno radimo greške i lovimo smjer dok su ga druge zemlje odavno ulovile i lakše se mogu prilagođavati. A da se politiku mora apsolutno staviti van poljoprivrede pokazuju i posljednji natječaji za poljoprivredno zemljište gdje se načelnici nastavljaju obračunavati sa svojim neistomišljenicima ili direktno pogoduju u podjeli zemlje koja tako postaje političkim plijenom. Time se uništava postojeća proizvodnja u zemlji koja je ionako ovisna o uvozu hrane. Jesmo li to i očekivali spuštajući odlučivanje na razinu općina i gradova kod raspolaganja zemljištem? E pa jesmo. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka završno će govoriti poštovani zastupnik Dario Hrebak. Nema ga, pa gubi pravo S time smo došli do kraja pa zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. **Sanader, Ante

Hvala vam

U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Ankica Zmaić. Izvolite.